Poštovane kolegice i kolege, evo ga, 10 i 4 minute su prošle pa ću sada zamoliti u ime predlagatelja da dodatno obrazloženje da poštovani državni tajnik Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, izvolite. **Vidiš, Ivan**

Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo drago mi je da danas razgovaramo o jednom socijalno zaštitnom mehanizmu koji je za nas, naravno, iznimno važan i već smo mogli podosta čuti koliko je on i vama ovdje interesantan u raspravi, ali da kažemo nekoliko tehničkih informacija zašto smo ovdje danas. Prije svega, kad govorimo o Direktivi o primjerenim minimalnim plaćama u EU, mi smo zapravo, naš Zakon o minimalnoj plaći mijenjali 2 puta 2018. g. i i moja malenkost je imala, isto tako, čast sudjelovati u izmjenama i dopunama 2021. i to u listopadu kada smo ovdje imali priliku raspravljati o tim postavkama. Isto tako, i ove godine kao i svih do sada, ono što moram istaknuti je da će Vlada dakle odlučiti visinu minimalne plaće, na prijedlog, kako smo čuli ministra nadležnog za rad te ćemo na taj način, rekao bih, apsorbirati odnosno prihvatiti inpute koje je dalo stručno povjerenstvo koje je zasjedalo zaista, mislim da je bilo i više od 10 puta i sa svojim različitim metodologijama su socijalni partneri davali svoje prijedloge i u principu nama davali ideju u kojim u kojim okvirima bi se trebali kretati kod nove razine minimalne plaće. Poštovanje. Nova minimalna plaća bi tako trebala biti oko 760 eura u neto iznosu i 970 eura u brutom iznosu. Nekoliko komentara samo o direktivi. Dakle u raspravi o direktivi na kraju se nije išlo u neku vrlo jasnu kvantitativnu metodologiju određivanja koliko eksplicitno minimalna plaća mora biti, međutim, država se dalo vrlo jasan okvir oko nekoliko stvari još i kod druge direktive, oko toga da moramo raditi na pokrivenost kolektivnim ugovorima i da same minimalne plaće u osnovi moraju biti u okviru odnosno u nekom pragu minimalno 50% prosječne i 67% medijalne plaće, 60% medijalne plaće, ispričavam se. Prema tome, iako direktiva nije, mogli bismo reći, dala jasne, jasne, rekao bih, iznose, vrlo su jasni okviri unutar kojih moramo biti i kroz sve dosadašnje odluke o minimalnoj plaći smo mi uvijek bili iznad 50% udjela u prosječnoj i iznad 60% u medijalnoj plaći. Tako će bit i sa novom odlukom o visini minimalne plaće, gdje će ona biti na 54% prosječne plaće i 63% u medijalnoj. Još nekoliko postavka o samoj direktivi, ono što moram reći, a to je slično kao i kao kod Direktive o platformskom radu, je da smo mi zaista već 2018. i 2021., neki od vas su bili i u toj raspravi, implementirali zaista velik dio toga što je direktiva od nas tražila i u ovom tu konkretnom slučaju uvode se samo dodatna dva parametra koja moramo, rekao bih, o kojima moramo voditi računa kada razgovaramo i promišljamo o visini minimalne plaće, to je pitanje produktivnosti i promjena, promjena u kupovnoj moći. Ono što bih istaknuo i mislim da je jako važno za uvod u ovu raspravu, da se radi o jednom iznimno, iznimno osjetljivom mehanizmu koji ima ogroman utjecaj na plaće u cijelom gospodarstvu i makar koliko je nekad jednostavno primamljivo reći da bi minimalna plaća trebala bit, evo, naš cilj je 1250 eura do kraja mandata, neki, ja mislim da ne postoji osoba u ovoj prostoriji koja ne bi htjela da ona bude i 5 mehanizma, osjetljivost ovog mehanizma je drugačija i tu zaista moramo vodit računa o cijelom nizu pokazatelja, no ne bih se složio sa dijelom onoga što smo čuli u vašim cijenjenim mišljenjima. Zaista je Vlada cijelo vrijeme predana tome da minimalna plaća raste i ona zaista raste kontinuirano, tako da s ovim zadnjim povećanjem ona će rasti 134% u odnosu na 2016. Prema tome, kada pogledamo kako rastu druge države članice, vidimo da zaista hvatamo korak i da u zadnjih nekoliko godina sve više država jednostavno preskačemo, da se tako izrazim. Ja se sjećam rasprave kada sam ovdje u principu, branio tadašnje izmjene i dopune i tada je, ja mislim 3 ili 4 države imalo nižu minimalnu plaću od nas, uz ogradu, da se otprilike uvijek u ovo isto razdoblje zapravo minimalne plaće povećavaju. pretekli 6 država članica, potencijalno još njih nekoliko, da sad ne prejudiciram. Kažem, ograđujem se jer sve države članice u osnovi u ovoj razdoblje donose nove ili objavljuju koliko će bit, koliko će bit nove minimalne plaće. Od ostalih postavki moramo statistički izvještavati Europsku komisiju o tome kako se kreću naši statistički podaci uz plaće i uz minimalnu plaću, ali isto tako, ono što je zaista bilo dosta istaknuto u raspravi u listopadu 2021. g. je je pitanje mogućnosti da se kolektivnim ugovorima u određenim uvjetima poteškoće ugovori iznos minimalni plaće koji je manji od onog koji je propisala država, prema tome, tu mogućnost sada, da se tako izrazim, ukidamo, vidjeli smo da se ne koristi, a i da može stvoriti određenu tenziju i nezadovoljstvo, prema tome, stručno povjerenstvo i ministarstvo je odlučilo onda tu izmjenu, rekao bih, obrisati. U međuvremenu, isto tako moram reći da je za nas socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje zaista iznimno važno i tu isto bilježimo pomake, mi imamo duplo više kolektivnih ugovora koji su u skladu sa Zakonom o radu prošireni na cijele sektore. U listopadu 2021. imali smo samo 2, odnosno 1, drugi je bio u fazi proširivanja, sada imamo 4, 5. kolektivni ugovor koji će se proširiti na cijeli sektor je u najavi. Prema tome i to je iznimno pozitivna, rekao bih, postavka što ćemo, nadamo se, vrlo brzo doći iznad 60% pokrivenosti kolektivnim pregovaranjem, što je također, jedan iznimno važni aspekt kod određivanja minimalne plaće. Od ostalih novosti, istaknuo bih da

Dio njih je uspješno prebrodio krize koje su se iza nas dogodile, dijelom i zbog, kao što znate Covid potpora koje je koristilo preko 120 tisuća poslodavaca za 700 tisuća radnika, ali smo zato imali i ogromnih problema u lancima opskrbe, a dobro znate da smo imali problema u principu, u cijena energenata, imali smo do sad 7 paketa Vlade koje su pružale podršku i gospodarstvu i građanima, prema tome, tu je sačuvana ogromna, ogroman broj radnih mjesta, ali isto tako nam nije u interesu, posebno industrijama koje su radno intenzivne, dobit jedan određeni egzodus u ono što ćemo slušati poslijepodne, a to je Zakon o tržištu rada i u evidenciju nezaposlenih. Prema tome, ono što se pokazalo svih ovih godina je da dosadašnja povećanja nisu prouzrokovala ono što je dio vas najavljivao, a to je val otkaza. Kako bismo to spriječili u ovoj godini, ono što će bit novina su kompenzacijske mjere o kojima razgovaramo o socijalnim partnerima. Kao što sam najavio, 15,48% povećanja je značajno i mislim da kako godine prolaze, sve će biti teže tu naći pravu ravnotežu, tako da za one sektore koji su zaista najugroženiji planiramo kompenzacijske mjere po prvi puta. Slične mjere su imale i druge države članice i uz skraćeno radno vrijeme koje je sada na snazi i uz mjeru kompenzacijsku koju pripremamo, o kojoj ćemo izvijestiti javnost, mislim da ćemo tu zaista naći jednu zaista dobru ravnotežu. Isto tako, kada pogledamo 2021., mislim da je to iznimno važno za ovu raspravu, kada govorimo o iznosima minimalne plaće, ono što nas najviše zanima je da napravimo nekakvu transformaciju u našem gospodarstvu i da stvorimo visoku dodanu vrijednost, povećamo konkurentnost i u osnovi vještine radnika i kvalitetu njihovog proizvoda, da se on osložni. Upravo zato ćemo zaista u nadolazećem razdoblju puno razgovarati o produktivnosti. Uz kompenzacijske mjere planiramo ojačati mjeru usavršavanja kako bi poslodavcima dali priliku da prilagode svoje tehnološke procese, svoju radnu snagu jer nam je naravno, cilj da stvorimo takve proizvode, takvu dodatnu vrijednost da onda nemamo radnike i radnice na minimalcu, već da na temelju svoje produktivnosti, svoje kvalitete proizvoda, da dođu na puno više plaće, prema tome i to je dugoročni fokus, zato je ovdje riječi i o produktivnosti. Ja sam se svima zahvaljujem na vašim komentarima, vjerujem da će mnogi od vas imati replike. Rekao bih još samo jednu postavku, a to je koliko zapravo radnika je na minimalnoj plaći, to je trenutno otprilike oko 95 tisuća radnika i radnica, mi se mi računamo da će otprilike udio i dalje ostati oko 5%, međutim ovo je zaista veće povećanje pa ćemo znati detaljne rezultate reko bih u nekom kasnijem razdoblju no motrimo sve što se događa na tržištu rada i općenito u sustavu socijalne skrbi. Prema tome, sigurno tu još postoji cijeli niz mjera poput dječjeg doplatka koji onda mogu ipak uravnotežiti stvarne potrebe i rast minimalne plaće. Za kraj reko bi da smo mi kao ministarstvo i prije svega poslodavci zaista pokazali želju da plaće u Hrvatskoj snažno rasu, mislim da tu trebamo naravno govoriti o realnom rastu. Kumulativna inflacija od listopada listopada 2006. do danas je otprilike 29%, plaće su nominalno rasle sada već i više od 75%, otprilike 35% realno. Nadam se da u raspravi možemo govoriti argumentirano jer ja mislim da uopće nije stvar u tome, nema dileme da svi želimo više plaće, ali je pitanje kako do toga doći. I smatram da da u ovom prošlom razdoblju iza nas kroz cijeli jedan pleter mjera paketa se uspjelo osigurati da taj rast se nastavi. U konačnici kao što sam reko minimalna plaće raste u mandatu vlade 134%, ja mislim da kada pogledamo sva prethodna razdoblja usporediva nešto o tome je govorila i kolegica Burić, sigurno ćemo i u raspravi. Oni koji su imali prilike sjediti u Vladi takvih tu ima i danas, znaju koliko je to osjetljivo i zahtjevno, posebno kada imate ugroze i neprilike kakve mi imamo danas zbog agresije Rusije na Ukrajinu, zbog cijene energenata, a onda i zbog potresa i izlaska iz kovid krize koju smo imali. Ja se evo zaista veselim konstruktivnoj raspravi i stojim na raspolaganju za sva pitanja. Hvala vam Hvala lijepa. Ovako imamo za sada to je konačni broj 25 replika, pa idemo redom. Prva će govoriti poštovana zastupnica Blažanović Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani državni tajniče sa suradnicom. Evo svi se možemo složiti da naravno ova minimalna plaća nije dovoljna za pristojan život građana, ne može se ni zanemariti u svim gospodarskim i geopolitičkim okolnostima da Vlada RH kontinuirano ustraje u poboljšanju standarda svojih građana, građana ove države. Pohvalno je iz samog zakona što je jedan od ciljeva i da se što više smanji razlika u plaćama na temelju spola, kao i brisanje ovog čl. 8. gdje se onemogućuje poslodavcima da u kolektivnim ugovorima ugovaraju plaće manje od minimalne, iako do sad nije bila praksa, al bitno je da taj članak ne postoji da se ne bi poslije možda i iskoristio. Mene zanima, što se tiče kontrola inspekcije vezano za ove sve promjene da li su one adekvatne u sklopu ministarstva? **Reiner, Željko Hvala vam na odličnom pitanju. Pa najbitnija je provedba i kontrola u principu minimalnih plaća koje mi odredimo kroz zakon onda proširimo na cijele sektore, tako da uvijek prije ovih rasprava tražim izvještaj Državnog inspektorata. Mi primjećujemo da je zaista mali broj poslodavaca koji se odlučuje o rekao bih ogriješiti o visini minimalne plaće da se tako izrazim. Isto tako to motrimo sve više zbog stranih radnika kojih je sve više u Hrvatskoj. Al ono što moramo reći da je za nas ključ kvalitetan socijalan dijalog kolektivnim ugovorima koji su prošireni na cijele sektore onda imamo i minimalne plaće koje su kategorizirane po složenosti pa su i više rekao bih od državnog minimalnog državnog minimalca da se tako izrazim. Prema tome da, kontroliramo prekršaja i kaznenih djela u ovom segmentu ima, međutim zanimljivo je da kada govorimo o poštivanju minimalne plaće i onih isplaćenih preko kolektivnih ugovora, brojke su zaista male tek nekoliko desetaka slučajeva koliko smo vidli iz otprilike osam tisuća …/Upadica Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani državni tajniče. Dakle, ono što je mjerilo kvalitete života u Hrvatskoj svi ćemo se složiti da je to graf kupovne moći. Prije nego što vam postavim pitanje iznijet ću određene činjenice, dakle obzirom da nam vlada narativ da je porast plaća uistinu 113% u odnosu na 2016. 113% u kontekstu minimalne plaće to je točno, međutim ono što mi zaboravljamo ili što preskačemo napomenuti je da je potrošačka košarica za četveročlanu obitelj 2016.g. iznosila 906 eura, 2023. iznosi 1200 eura. Minimalna plaća 2016. je bila 416 eura, 2023. 703, sad bi trebala biti 760, ako uzmemo u prosjeku četveročlanu obitelj gdje dvoje ljudi radi na minimalnoj plaći ostaje im mjesečno 320 eura za automobil i sve ono skupa što ide s tim. Ono što ću vas pitati, obzirom da troškovi života nisu isti u Zagrebu i u nekim drugim dijelovima Hrvatske, zašto niste išli u smjeru regionalnog prilagođavanja minimalnih cijena? Ovo zadnje mi se čini prilično kompleksno i jedan solidan ulazak u tržišnu utakmicu moram priznat, ali reći ću vam ovo, znači ja mislim već se dosta poznajemo kroz …/Govornik se ne razumije./… zaista sve što govorite itekako stoji i to nas najviše brine kako onaj stvaran čovjek živi, kako on iz minimalca može ili ne može nešto kupiti. I zato sam pokušao reć u svojoj uvodnoj riječi da smo imali zaista cijeli niz inicijativa, politika, mjera kojima smo ne samo kroz minimalnu plaću pokušali govoriti na izazove o kojima govorite. Spomenuo bih samo dječji doplatak, ali i npr. fiksiranje cijena određenih proizvoda koji su reko bih najbitnije za one koji imaju niža primanja. To je radilo tek nekoliko država članica, mislim da je to nešto što moramo se ipak danas podsjetiti. Što se tiče regionalnog pristupa, mislim zaista ne želim nikoga prozivat, ali supsidijarnost je bitna da jedinice same odluče kako će što oporezivati i što će radit. Tu kao središnja država očekujemo i od jedinica da izađu, da naprave jedan iskorak da i one donesu neka porezna rasterećenja, a ne samo kroz osobni odbitak koji će donest Vlada …/Upadica Reiner: Hvala./… i smanjenje poreznog opterećenja za one koji imaju djecu. **Reiner, Ivan (HDZ)** … HS-a. Državni tajniče Vidiš, ovim zakonskim prijedlogom predlažu se izmjene i dopune važećeg Zakona o minimalnoj plaći. Izmjene koje se predlažu su dodavanje dva nova parametra kretanje produktivnosti i promjene u kupovnoj moći minimalne plaće koji će to izazvati dodatne smatram, pozitivne efekte, ako možete odgovoriti. Više neću sjedat, ovo nema smisla. Gledajte prije svega kada govorimo o produktivnosti htio bih da možda to bude jedan od bitnijih elemenata rasprave danas. Ono što mi vidimo je da radnice i radnici u radno intenzivnim industrijama, zaista moraju promijenit proizvodni proces, steći neke nove tehnologije, znanja i vještine kako bi dugoročno imali nekakav novi proizvod koji će ih dugoročno dovest do toga da nisu na minimalnoj plaći već da su konkurentni i da stvaraju neku novu, jednostavno jaču vrijednost. Mi smo imali sad već nekoliko primjera nažalost, gdje, gdje su radnice i radnici gubili svoja radna mjesta ali kad pogledamo malo detaljnije, a prilično sam detaljno bio, nažalost uključen u neke nesretne slučajeve vidjelo se da se tu tehnološki proces nije mijenjao. I zato nam je iznimno važna produktivnost, iznimno nam je važna ova mjera usavršavanja da svakom radniku, radnici damo šansu da nauči neku novu vještinu, da poslodavac stvori neki drugačiji novi proizvod i da u konačnici smanjimo broj onih koji su na minimalcu, a zbog proizvoda i zbog kvalitete onoga što oni rade. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica i potpredsjednica Glasovac. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kada treba primjerice platforme zaštititi od radnika uvođenjem tzv. agregatora i posrednika i staviti ih u nepovoljniji položaj u odnosu na poslodavce, onda ste tu prvi. Onda donosite zakone i mijenjate Zakon o radu iako europske direktive još nisu niti donesene. Kada treba primijeniti ovakvu jednu direktivu koja je donesena 2022. godine, direktivu o minimalnoj plaći, onda čekate zadnji tren, a ta direktiva zapravo bi trebala ići u korist radnika. Barem formalno, načelno i u sklopu zakonodavnih okvira. Naime rok za prenošenje ove direktive je u hrvatskom zakonodavstvu je 15. studenoga. Vi znate koji je danas datum i ja vas pitam što ste vi čekali od 2022. godine do danas da nam predložite ovaj zakon. **Reiner, Željko Ne želim bit nepristojan jer vas zaista cijenim ali, ali niste me slušali. Znači imali smo izmjene i dopune u 10. 2021., imali smo 2018., mislim kako bih rekao. Mi smo već napravili nadstandard u odnosu ono što je direktiva tražila od nas i zato su danas opći prijedlog izmjene i dopune rekao bih tanak, jer smo sve to ostvarili. pitanje platformskog rada bi mi bilo bolje da mi dolaze od HDZ-ovaca jer smo mi tu isto tako bili jedni od prvih koji su tu regulirali. I ono što stalno ne želite reć u našim raspravama, mi smo uveli solidarnu odgovornost. Znači platforma ako agregator ne isplati, ne da davanja, bilo šta je potpuno odgovorna za tu osobu. Isto tako donijeli smo Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Ne želiš prijavit radnika na platformi, nema problema. 6 plaća unazad, kazna 1.600 eura i recimo nećete bit 6 godina u mogućnosti toga da dovedeš stranog radnika. Prema tome to su propisi koji u ogromnoj većini država, država članica nisu bili ni na mapi dok smo ih mi već napravili, posebno platformski rad i uveli smo odgovornost. Znači radnik je uvijek zaštićen.

mi vidimo da SDP i oporbu jako boli istina, a posebice rezultati i ovaj graf koji vrlo jasno pokazuje i dokazuje da je minimalna plaća u mandatu premijera Plenkovića rasla za 134% uključujući povećanje od iduće godine, a prosječna plaća u posljednjih 8 godina rasla je za 75%. Ono što vam ja moram reći jest da su hvalevrijedni iskoraci i rezultati napravljeni u području unapređivanja instituta minimalne plaće i u njezinoj visini, dakle sad govorimo o 970 eura. Želim vas pitati kakva je nekad u vrijeme SDP-a bila struktura minimalne plaće? …/Upadica Reiner: Hvala./… Kakva je ona danas i što se danas povrh plaća? Evo vam jedna zanimljiva teza. U tom mandatu i to je dijelom zašto sam se uopće odlučio politički angažirat, imali smo visoko obrazovane mlade ljudi koji uopće nisu bili na minimalnoj plaći nego su bili na 1.600 kn, deseci tisuća mladih ljudi. Prije nego što uopće krenemo razgovarat o minimalnoj plaći. Kada govorimo o minimalnoj plaći u, u evo mandatu kolege ona je rasla 10%, otprilike ajde zaokružit ću 40-ak eura. Prema tome mislim da nije dobro da se ova rasprava pretvori u mi smo ovo, vi ste ono ali djela, brojke, to govori više nego išta o tome tko je ozbiljan i tko nije ozbiljan i to je napravio i nije napravio. I mislim da u ozbiljnom poslu, recimo da kod nas dođete u ministarstvo jedino bi vas pitali brojke i stvarna djela. Ova narativ, priča, lirika, to nikoga ne zanima. Prema tome 10% u odnosu na 134% to dovoljno govori. Mi pričamo o 30-ak eura, a ova, ovo povećanje od 15,8 je 130. **Ledenko, Ivica (MOST)** Zahvaljujem. Minimalna plaća dakle ide na 970 eura. Osobni odbitak sa 560 na 600. Kada to stavimo u kalkulator plaća onda ispada da zaposlenik recimo u gradu Zagrebu sa osobnim odbitkom i koeficijentom 1, će ući u porezne škare. Platit će, država će ga oporezovati sa 47,38 eura odnosno lokalna uprava. Držim da minimalna plaća, zato se i zove minimalna ne smije ući u porezne škare. I prema tome paralelno sa povećanjem minimalne plaće, potrebno je i regulirati osobni odbitak kako minimalna plaća ne bi bila oporezovana. Ako nešto oporezujemo, onda to nije minimalno, mi je još minimiziramo kroz porez. Evo, stavite u kalkulator i vidjet ćete da će dakle samac, čovjek u Zagrebu platiti na minimalnu plaću koju dobiva još 50 eura. 47,38 točno. **Reiner, Željko Neću reći puno da ne razvodnim ono što želim reć, ali ne možemo govorit o Zagrebu, npr. bez da govorimo o tome da jedinice moraju podnijeti svoj teret. Slušam, kolega iz Možemo!-a na Otvorenom, da je situacija u Zagrebu odlična, da su se financije konsolidirale, a samo se gleda prema Vladi da porezno rastereti i Vlada će to napravit, kolega Primorac i njegov tim će povisit osobni odbitak, će povisit olakšice za one koji imaju djecu i napravit će svoj iskorak. Gdje su tu određeni gradovi? Gdje su tu gradovi koji se hvale da imaju milijune na koje nisu računali u kasi, a imaju porez, porezni, porez na dohodak ukidanjem prireza na maksimalnim stopama. Evo, to nije pitanje samo za mene. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, zanima me nekoliko stvari. Prvo, kakva je strategija rasta plaća do kraja ovog mandata, kako vidite to? Drugo, čuli smo dva podatka, ovdje kolega Kujundžić govori o 113%, vi ste rekli podatak od 134%, u odnosu na 2016. i zanima me, na kojem smo mjestu, kojoj smo poziciji prema drugim europskim zemljama kad govorimo o minimalnoj plaći? **Reiner, Željko Evo, mislim da je ovo zadnje pitanje prilično zanimljivo. Kao što sam rekao, 2021. smo bili otprilike ispred 4 do 5 država članica, sada smo ih pretekli 6 i još 3, nismo sigurni, još kažem, moram se ograditi da vidim kakve će njihove bit, kakvi će njihovi bit, da se tako izrazim, potezi u sljedećem razdoblju. Kada govorimo o minimalnoj plaći, cilj je da ona bude 1250 eura do kraja mandata, isto tako, imamo ciljeve i za prosječnu plaću. Kao što sam rekao u uvodu, prosječna plaća nam je po prvi puta skočila po mandatu iznad 1100, iznad 1300 eura, prema tome i tu očekujemo snažan rast i ja sam siguran da po pitanju i medijalne i prosječne i minimalne plaće ćemo mi zaista ostvariti dobre rezultate. Evo ne želim, ne želim možda bit prorok, ali mislim da će se dogoditi kao i u prošlom mandatu, da će to bit možda i više nego što smo predvidjeli u programu. **Šimpraga, Anja (SDSS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče. U 2025. najavljen je rast minimalne plaće. Mene zanima na koji način će se kompenzirati dodatan trošak, općinama, gradovima i udrugama koji provode npr. program Zaželi? Hvala. Poštovani državni tajnik. **Vidiš, Ivan** Projekt Zaželi sigurno neće biti ugrožen, dakle tu postoji dovoljno sredstava i mi smo već u Zaželi iskalkulirali ova povećanja, tako da vodili smo, radili smo projekcije, budući sad projekt traje 3 godine, o svemu ovome smo vodili računa, tako da tu nema brige. Vodili smo računa o tome koliko će otprilike rast minimalna plaća, kao što sam rekao, to nije ad hoc odluka, povjerenstvo je zasjedalo, tako da smo u okviru Zaželi, a da ne bi netko imao možda nekakav strah ili nešto, već smo računali otprilike koliko će bit povećanje minimalne plaće i to je ukalkulirano u troškove projekta, tako da,

dakle imamo oca i majku, koji imaju dvoje djece i trenutno su na minimalnoj plaći u Zagrebu, to je nekih 750 eura, u Rijeci 760 eura, dakle svatko prima, dvoje djece ide još jednom mjesečno na karate, na mali nogomet, troše za hranu 500, 600 eura mjesečno, za putnu kartu, pokaz, itd., što mislite, jeste li svjesni kako žive ljudi u Hrvatskoj, dakle jedna četveročlana obitelj s 1500 eura, plaća još stan 700, 800 eura, s kojim čarobnim štapićem, koji čarobni štapić ti ljudi moraju imati da bi stvarno preživjeli mjesec iz mjeseca u mjesec i ovo nije osobno, to nema veze s vama, nego dakle promišljam konkretno što napraviti vi, kao država, koje su škare i sukno, kako pomoći ljudima koji spajaju jedva kraj s krajem. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Vidiš, Ivan** Hvala na pitanju. Budući da sam otac dvoje djece, sve vidim, sve mi je jasno i iskreno rečeno, drago mi je da ste se javili, a kad kažemo da se vodimo načelom kršćanske solidarnosti, mislim da ni kod vas ni kod mene to nije floskula. Prema tome, ono što smatram važnim ja opet kažem, da jedinice preuzmu dio odgovornosti, besplatan prijevoz, neke nagrade za djecu, mi imamo nagradu za sv. Nikolu, itd., ali ono što isto tako smatram da je iznimno važno je doplatak za djecu. Znači tu je po članu kućanstva 680 eura i tu se nadamo da ćemo isto dobiti neka dodatna sredstva za one koji, koji, čak i nisu na dvije minimalne plaće, nego imaju samo jednu minimalnu plaću u kućanstvu jer je druga osoba možda na ZMN-u, ne radi u evidenciji, mislim to su stvarne životne situacije koje motrimo. Prema tome, mislim da se definitivno trenutno ne može sve riješiti kroz kroz minimalnu plaću, ali postoje dodatni instituti na kojima kolege rade, poput doplatka za djecu koji smatramo da je u ovakvim okolnostima instrument od kritične važnosti. Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče. Uspjeh svih politika ogledava se u tome koliko je na kraju rastao životni standard naših građana. Činjenica je, kao što ste vi i danas spomenuli, da je rasla prosječna i neto plaća u proteklih 8 godina za 76%, medijalna za 69% i naravno, minimalna neto plaća i sad danas imamo isto veliki veliki rast te minimalne plaće, vodite računa o socijalnom zaštitnom instrumentu odnosno štitite one koji imaju najniža primanja na tržištu rada, no svjesni smo da rast minimalne plaće isto tako, predstavlja opterećenje za poslodavce pa ono što mene zanima, kakvu ćete podršku poslodavcima pružiti upravo u prilagodbi na ovu novu, novi rast minimalne plaće? Hvala. U ovih zadnjih nekoliko godina iza nas, mi smo vodili računa o svim situacijama pred kojima se poslodavci mogu naći, tako da recimo skraćivanje radnog vremena kako bi se prilagodilo na neke nenadane situacije u gospodarstvu dan danas postoji, radno intenzivne industrije to dan danas koriste kada se nađu u nekim problemima koji mogu bit zaista široki, od recimo pada broja narudžbi, nekih poremećaja u procesu, u lancu opskrbe i sl.. Kada govorimo konkretno o kompenzacijskim mjerama mi smo u razgovoru sa socijalnim partnerima da za prvi kvartal sljedeće godine jednostavno udio, reko bih razlike na neki način pokrijemo putem HZZ-a o iznosima o o iznosima o mogućnostima koji imamo da to napravimo ćemo obavijestit javnost. To će bit potpora kojom ćemo pokušat fokusirat na one sektore koji su najugroženiji, ali da skratim priču u prvom kvartalu sljedeće godine namjeravamo pomoći poslodavcima kod razlike starog i novog minimalca u bruto iznosu. **Reiner, Poštovani državni tajniče. Mislim da se možemo složit da minimalna plaća nije dostatna za dostojanstven život i mene zanima zašto se onda niste opredijelili za mehanizam automatske indeksacije minimalne plaće kao što to imaju neke od članica EU od susjedne Slovenije pa nadalje? Naime, ako se minimalna plaća usklađuje se s troškovima života i rastu produktivnosti i ovim svim drugim faktorima koji su egzaktni, dakle nisu voluntaristički, zašto nemamo automatsku indeksaciju koja bi ipak omogućila nešto bolje plaće, a s druge strane bi onemogućila da zapravo ona ovisi djelomično možda i o dobroj volji ministra i predsjednika Vlade? Zahvaljujem. **Reiner, Željko Mislim da na prvu to nikako nije loš prijedlog, iskreno. Ja sam stvarno već neko vrijeme tu u ministarstvu i na početku sam i ja smatrao da bi to trebalo baš po primjeru mirovina indeksirat i gotovo da se znamo u kojim smo okolnostima. rekao bih sa dubljom perspektivom koju i vi sigurno imate daleko od toga, smatram da je ovo toliko osjetljiv mehanizam na koji toliko parametara utječe poput potpuno nove priče sa kompenzacijskim mjerama da jednostavno jedino Vlada i stručnjaci koji sudjeluju na povjerenstvu imaju zaista rekao bih cjelokupnu, cjelokupnu sliku svega što mi namjeravamo napravit i mi si to komuniciramo s javnosti tu ne govorim o ničem opskurnom niti o kultnom već govorimo o sedam paketa pomoći, govorimo o kompenzacijskim mjerama, dječjem doplatku i cijelom nizu prava koji se indeksira, povećava o tome ćemo malo i danas popodne. Prema tome, smatram da postoji dovoljno metodologija koje su tu, al na kraju dana direktiva sama kaže unutar kojih gabarita se mi moramo kretat. Znači nema mehanizma jasnijeg od toga, više od 50% prosječne, više od 60% medijalne. **Reiner, Željko Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Dakle, rast minimalne bruto plaće svakako pohvalno, međutim ono što naši građani prime u netu ovisi o brojnim faktorima. Zaista smatram da minimalna plaća ne bi trebala ulaziti u porezne škare, međutim ono što mene zanima prema važećim propisima, dakle svi oni koji imaju plaću manju od 1300 eura u brutu imaju pravo na umanjenje osnovice za obračun mirovinskog. Zanima me s obzirom da se sada povećava ta minimalna plaća hoće li se sukladno tome povećati i taj iznos koji je sada dakle hoće li to ići na 1400 ili 1500 eura s obzirom da dakle se sada sve više smanjuje ta razlika između propisanih 1300 eura i minimalne plaće u brutu? Hvala vam. Hvala na pitanju. Minimalna plaća za sad nije prešla tu osnovicu. Ono što bih rekao je da u ovom momentu nam je po meni najbitnije povisiti osobni odbitak na 600 eura. I kao što sam već ranije rekao ovaj dio koji se odnosi na porez na dohodak tu napravit određene …/Govornik se ne uzdržavane članove obitelji, prema tome to je sad fokus. Mislim da minimalna plaća i cijela ova tema će bit još puno, puno godina ovdje tema i na kraju bih rekao da ćemo paralelno sa ovim što planiramo sada u siječnju sigurno dugoročno vodit računa i o drugim parametrima koji utječu na kupovnu moć oni koji minimalnoj minimalnoj plaći, upravo je to bila namjera kolega iz Ministarstva financija kod te mjere, tako da mislim da ona za sada nismo detaljno raspravljali recimo tu pojedinu korekciju, ali smo sad zaista sigurni da će osobni odbitak malo smanjit taj prag i ovo za one koji imaju uzdržavane članove obitelji da će im to povisit neto plaću. **Reiner, Željko Poštovani državni tajniče. Sama direktiva koja se prenosi inače i traži od država da donesu nacionalni akcijski plan za povećanje kolektivnog pregovaranja. Zanima me kada će Hrvatska to donijeti i kako će povećati kolektivne ugovore? Naime, znamo da je pokrivenost kolektivnim ugovorima jako mala, manja od 50% svih radnika, a još lošija u privatnom sektoru. Bez kolektivnih ugovora nećemo imati adekvatno povećanje plaće u privatnom sektoru. Pogledajmo recimo samo telekom industriju u Hrvatskoj, masno zarađuju na građanima, imaju masne profite, međutim imaju plaće koje su manje 70% radnika ima plaće koje je manje od prosječne hrvatske plaće, a toliko veliki profiti. Gdje je dakle granski kolektivni ugovor za telekome, gdje su granski kolektivni ugovori za industrije koje masno zarađuju, a nemaju dostojanstvene plaće za svoje radnike? **Reiner, Željko Ako su masno zaradili onda se onda su si platili porez na ekstra profit. Evo zapravo pitanje je odlično i mi ogroman trud ulažemo u socijalni dijalog, akcijski plan moramo dovršit do kraja sljedeće godine, znači radimo na njemu. Pokrivenost kad smo krenuli u razmišljanje o akcijskom planu nije dovoljno visoka, bilo je oko 47%, 10. mjesec 2021. kad sam bio ne tu nego na na Gornjem gradu imali smo samo dva kolektivna ugovora, ajmo reć, sad ih imamo četri, imat ćemo i peti, prema tome to je zaista veliki iskorak. I sa ovim petim koji bi trebao bit proširen na sektor trgovine, ja se nadam, onda ćemo imat preko 60% pokrivenosti kolektivnim pregovaranjem, a cilj je 80%. Prema tome, to je ogroman iskorak ono gdje smo bili i osim toga mi kroz …/Govornik se ćemo razviti aplikaciju u kojoj će imat sve kolektivne ugovore, imat ćemo bazu podataka svih ugovora pa ćemo zaista puno lakše pratiti pokrivenost i razvoj događanja u pokrivenosti. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, trajna je zadaća Vlade RH zaštita i jačanje i gospodarstva, ali i kvalitete života svih njenih građana, pogotovo najranjivijih skupina. Upravo na tragu toga ovih dana je krenula isplata i potpora svim našim umirovljenicima, a danas raspravljamo o povećanju minimalne plaće. Naravno da bi se to sve uspjelo potreban je niz različitih mjera. Ono što je dobro i što veseli je prije svega politička stabilnost, gospodarski rast, smanjenje inflacije, turistička sezona, makroekonomski pokazatelji i na tragu toga što možemo vidjeti da RH ima gospodarski rast veći od prosjeka EU, da se inflacija smanjuje praktički već 3 godine za redom. Možemo li očekivati da je ovo samo jedna od mjera i da u slijedećoj godini će vaše ministarstvo i dalje brinuti o svim ranjivim skupinama ali ići i u daljnje povećanje i mirovina i plaća i brige. Tako je. Ovo je samo jedan od rekao bih aktivnosti koje mi imamo u ministarstvu. Zna se šta su ciljevi do kraja mandata, to je da minimalna plaća bude 1.250 eura, da prosječna plaća raste 1.600 eura u neto iznosu prema tome mi ćemo nastavit sa apsolutno svime što radimo i do sad. To je povećanje mirovine s naglaskom na najniže, to je godišnji dodatak recimo za umirovljenike. To je formalno usklađivanje da sad ne pokrećem cijelu raspravu o Zakonu o mirovinskom osiguranju. Nastavljamo s mjerama aktivne politike zapošljavanja. Uložili smo preko milijardu eura od 2016., prepolovili, ma više nego prepolovili nezaposlenost mladih, nezaposlenost nam je rekordno niska 4,5% u odnosno na bilo koje promatrano razdoblje, ovo je prvi put nakon '82. da imamo oko otprilike 80 tisuća osoba u evidenciji nezaposlenih tako da smo predani stvoriti neka nova, kvalitetna radna mjesta. To ćemo podržat kroz mjere aktivne politike zapošljavanja koje su nikad izdašnije i stvoreno je 250 tisuća novih radnih mjesta, cilj je još otprilike 100 tisuća, a mi se nadamo da će to bit radna mjesta koja neće bit na minimalac. Krok, Anita (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Evo poštovani državni tajniče, Europska direktiva je šireg karaktera od djelovanja na rast i nadzor minimalnih plaća. Njezin cilj svakako je smanjiti siromaštvo zaposlenih i nejednakost. Evo, vi ste stvarno pokazali ovdje nekakav empatični pristup kad ste naveli da vidite što se dešava oko vas, otac ste dvoje djece, naveli ste i da nije lako. Kad gledate te obitelji s djecom, evo i drugi zastupnici su to navodili, da li mislite da je njima kad dođu u dućan, kad trebaju platiti nešto svojoj djeci, kad trebaju nešto omogućiti, kad trebaju možda neku aktivnost aktivnost platiti, nešto što imaju druga djeca, a njihova djeca nemaju. Mislite da njih interesiraju grafovi, mislite da njih interesira ono kad pričamo nešto se dobro napravilo, jer na kraju krajeva, glavno pitanje je da li (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Vidiš, Ivan** A kolegice, moram reći da grafovi i nekakva općenito makro, makroekonomska kretnja trebali zanimati apsolutno svakog u državi, da znaju kud im država ide, da znaju da im država ima investicijski rejting. Naravno da to se neće osjetiti osjetiti odmah istog treba u frižideru, u takuinu, lisnici, novčaniku, kako želite međutim ono što pokušavam cijelo vrijeme reći je da su to kretanja koja utječu na ono što će građani živjet slijedeće godine, slijedeći mjesec, slijedeće tri godine. U tom segmentu kao što sam rekao na početku, vidimo da da pokušavamo maksimalno podignut sve plaće, mislim da sam to više puta objasnio kroz današnju raspravu. Vidimo da smo uveli i neke nove institute, da jačamo postojeće i apsolutan nam je prioritet da oni, onima kojima je najteže da njih na neki način poguramo, očuvamo, podržimo i kao što sam rekao baš kod obitelji mislim da je ovaj dječji doplatak iznimno bitan. Da je nastavak poreznih olakšica za uzdržavane članove, povećanje osnovice iznimno važan i evo samo mogu rekao bih apelirat na sve koji mogu da porezno rasterete građane. Pa evo ovdje i u Zagrebu isto. **Novak, Dubravka (Možemo!)** Poštovani, spominjali ste dodatke na plaću, oni zaista sporadično se dobivaju međutim ne ulaze u plaću. Ja bih vratila priču na indeksaciju i pitala vas s obzirom da Možemo! to cijelo vrijeme zapravo predlaže kao trajniji oblik podizanja plaće, minimalnih plaća osobito. Razmišljate li ipak hoćete li i kada uvesti indeksaciju kao način prilagodbe i drugo molim vas da prenesete dalje, bolovanje isto tako se dugo nije indeksiralo, hoće li se i hoće li ste bolovanje podići. Znam da to nije predmet ovog zakona ali eto isto je jedna od pomoći koja bi dobro došla onima koji su osobito u trajnom, na trajnom bolovanju. Hvala. Poštovani državni tajnik. **Vidiš, Ivan** Evo pokušat ću nekako na sve odgovorit što ste napomenuli. Kada govorimo o indeksaciji mislim da sam, evo ne znam jeste, ne želim vas sad, nemojte me krivo shvatit prozivat ali držim se svega onoga što sam rekao kolegici Lugarić. Mislim da je indeksacija na prvu dobra ideja, ja mislim da bi nas malo na neki način ograničilo okvir dugoročno. Ono što bih istaknuo da kada govorimo o minimalnoj plaći nisam uspio naravno sve navest u raspravi ali tu imamo i neoporezive primitke koji se mogu konkretno dati znači za obitelji koji imaju recimo djecu, to nisam naveo u raspravi. U svakom slučaju rekao bih da imamo dovoljno instituta koji nam daju mogućnost da pojačamo kupovnu moć onih koji primaju minimalnu plaću, a da indeksacijom smatram da bi imali jedan okvir koji bi nam bio prefiksan, jednostavno prerigidan za ono što mi kao Vlada možemo. Evo, sad da ne ulazim u sve detalje ali držim se odgovora koji sam rekao kolegici Lugarić. **Reiner, Željko Poštovani državni tajniče, naša demografska strategija kaže da postojeći model nije stimulativan za roditelje s nižim, u nižim dohodovnim skupinama te oni odbitak za veći broj djece ne mogu iskoristiti. Vi ste sigurno svjesni da odbitak puno više, u puno većoj mjeri mogu iskoristiti osobe koje imaju viša primanja. Oni koji su na minimalnoj plaći mogu svega dobiti 40-ak eura veću plaću dok oni koji imaju veće plaće mogu 70 i za svako daljnje dijete mogu sve više i više. Mislite li da je to pošteno pogotovo zato jer kad se i doda dječji doplatak i dalje je nejednakost i dalje oni sa višim primanjima imaju veći, veći odbitak i dobivaju više novaca za djecu nego oni koji imaju niža primanja i što ne bi trebali više podupirati one koji imaju niža primanja. Dakle moje pitanje vama, da li mislite da je to pošteno. I još jedno samo kratko pitanje, možete li malo objasniti kada ćete imati vremena koja je metodologija izračuna kupovne moći tj. ovaj novi mehanizam koji će se uvesti? Izvolite. **Vidiš, Ivan** Jako puno toga ste naveli, pa ću pokušati bit jednostavno koncizan. Što se tiče metodologije, zaista gledamo apsolutno svaki parametar na povjerenstvo, od inflacije, od potrošačke košarice, mislim zaista sve parametre, ne znam koje bih sad konkretno navodio jer svaki koji možete zamislit, stručnjaci na povjerenstvu iznesu. Znači na povjerenstvu, čisto da se razumijemo su socijalni partneri, ali i cijenjeni stručnjaci iz akademske zajednice, prema tome, ako želimo, možemo jedan dan baš napravit jednu detaljnu informaciju ili na odboru raspraviti, ali to je jako, jako kompleksan posao ne mogu vam to sad u minutu sve jednostavno objasnit. Što se tiče nejednakosti, upravo je to cijelo vrijeme bila intencija poreznih izmjena, da se pokuša pomoć onima i kroz ovo što je rekla kolegica za, mirovinski staž, radili, radio tim ministra Primorca, znači stalno se pokušava onih sa nižim primanjima nekako podržati i upravo je to bila bit i dijela neoporezivih primitaka, koji mogu bit i školarina, stipendija za dijete, npr., a isto tako kroz dječji doplatak. Znači upravo se kroz te institute pokušavalo pomoći onima koji su tu nesrazmjerno izloženi s nižim primanjima. Poštovani kolega. Ja ću također, nešto oko indeksacije iako su kolegice već pitale i molim vas tu konkretan odgovor. Dakle vi ovim izmjenama zakona uvodite praćenje parametra troškova života i inflacije, ali ih ostavljate samo kao indikatore koje bi ministar trebao uzeti u obzir. Ne želite na temelju njih automatski indeksirati i minimalnu plaću. Razumijem argumentaciju koju govorite, ali imam pitanje, dakle ostavljate povećanje minimalne plaće isključivo političkoj volji, nema nekakve godišnje automatske indeksacije. Da li je to rezultat neke konvencije, europske prakse ili isključivo političke volje? Hvala. Vraćam se na jednu elementarnu postavku direktive. U direktivi nećete naći riječ indeksacija, ali ćete naći 50% prosječne, 60% medijalne i ja mislim da niti jedna metodologija nije toliko jasna koliko taj prag koji mi moramo hvatat i koji hvatamo. zaista smatram da indeksacija kao takva kao što se provodi na recimo, primjeru mirovina koje smo više puta danas čuli, nije jednako primjenjiva u određivanju minimalne plaće. Kada govorimo o drugim organizacijama, imate i Međunarodnu organizaciju rada koja isto navodi pragove, ali ne navodi jasne metodologije kojih se trebamo držati. Mi smo zaista sudjelovali dijelom u ovim pregovorima oko same direktive i zato se nije išlo na vrlo, vrlo eksplicitne, jasne, rekao bih, kvantitativne metodologije nego na ono što se mora obratiti pažnja, ali se fiksiralo, da se tako izrazim, pragove koji se treba poštovati i ono što javnost mora znati i najvažnije za njih jer smo danas čuli da im statistika nije toliko važna i grafovi je da će ona uvijek,

a najnovija istraživanje pokazuje da je situacija u Hrvatskoj posebno teška, gdje čak 66,3% kućanstava ima problema s plaćanjem režija, stanarina i hrane. Ovaj postotak je znatno ispod, iznad prosjeka EU koji iznosi 45,4%. Unatoč najavljenom povećanju minimalne plaće, više od 2/3 kućanstava u Hrvatskoj jedva spaja kraj s krajem. S obzirom da svi pitanju oko ove automatske indeksacije minimalne plaće, mene zanima koje konkretne mjere ćete poduzeti s obzirom na to da ne postoji ta automatska indeksacija ako minimalna plaća mora biti usklađena s troškovima života i produktivnošću, zašto to ne bi bila automatski i češće od jednom godišnje, budući da radnici odmah osjećaju posljedice inflacije? Hvala. Obrnuo bih pitanje. Koje konkretne mjere su poduzete da bi se spriječilo siromaštvo onih koji u ovom slučaju su u radnom siromaštvu ili su općenito iznad radnog siromaštva. Po pitanju siromaštva, mi smo blizu prosjeka EU, to je to je nažalost veliki problem cijele EU, ali što smo poduzeli? Pogledajte 4. paket Vlade recimo, mislim da je bio 4. Po udjelu u BDP-u mi i Nijemci smo imali najjači paket. Znači da naši građani, kad je bilo najgora situacija s energentima to nisu osjetili. A kome je to najveći problem? Upravo onima koji su imali niska primanja. Njih se najviše namjeravalo zaštititi i pomoći građanima kroz pakete Vlade kojima se spriječilo da oni koji su stvarno najugroženiji, najedanput imaju račun koji je triput veći. Mislim, ako to nije socijalna mjera i ako to baš ništa ne znači, evo, onda nismo napravili stvarno ništa.

Pentek, izvolite. **Auguštan-Pentek, Jasenka (SDP)** Hvala predsjedavajući, poštovani državni tajniče. Minimalna plaća u Hrvatskoj zaostaje za našim susjedima, evo, poput Slovenije gdje je minimalna 410 eura više. Unatoč tome, dolazim iz županije u kojoj građani sa prosječnom plaćom i sa minimalnom plaćom idu u Sloveniju napuniti svoju potrošačku košaricu jer je tamo jeftinije. Kupovna moć je ključni faktor pri izračunavanju minimalne plaće, ali ovaj prijedlog zakona ne definira jasno kako će se taj parametar pratiti i primjenjivati. Hoće li radnici čekati godinu dana da osjete povećanje dok inflacija divlja i životni troškovi nastavljaju rasti? Hvala vam. Jako je nezgodno uspoređivati, kolega Dabo stvarno nije u krivu kad je rekao da je teško uspoređivati jednu Slovačku, jednu .../nerazumljivo/... ispričavam se, živio sam u Slovačkoj pa mi je malo nekak, u Sloveniji i Hrvatskoj. Znači isto tako spomenite Mađare, koliko je kod njih minimalac? Njih smo pretekli. Rekao sam, pretekli smo još 6 drugih država članica, potencijalno i više. Prema tome, okej, razumijemo primjer Slovenije, ali ima još puno drugih primjera gdje smo mi u puno kraćem razdoblju mi pretekli. I samo da se vratimo u kontekst, znači uz Rumunjsku mi imamo najveći rast minimalne plaće zbog nekih objektivnih razloga, a to je da je ona bila iznimno niska, ali zaista velikim koracima grabimo prema naprijed kako bi ona bila adekvatnija i kako bi jednostavno s njom se moglo kupiti više. Zaista sam više puta rekao da tu imamo jednu dinamiku koja je obećavajuća i da ok, dobar je primjer Slovenija nam je susjedna, al postoje druge susjedne države članice koje smo mi u kratkom razdoblju pretekli. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Vlašić Iljkić. Povredu poslovnika je digla poštovana zastupnica Auguštan-Pentek. U čemu je povrijeđen poslovnik?

poštovana zastupnica Majda Burić, izvolite. Evo prema podacima Državnog inspektorata od 2023.g. poslodavci za čak 733 radnika nisu isplatili niti minimalnu plaću što je čak 8% više nego u 2022.g.. Radnici s najnižim plaćama često dodatno još rade i u nesigurnim uvjetima rada i u sektorima gdje su zlouporaba poput neplaćanja prekovremenih sati, nezakonitosti vezane za rad na određeno vrijeme i dalje je značajan problem u što je pogotovo značajan problem u gospodarstvu i obrtu. za nepoštivanje zakona nema jasnog plana vezano za jačanje inspekcijskih kapaciteta i nadzora da bi se osiguralo poštivanje minimalne plaće. Znamo da su one najzastupljenije u tekstilnoj i drvnoj industriji i one su nedovoljne za podmirenje osnovnih životnih potreba, da ne govorimo o dostojanstvenom radu i životu …/Upadica Reiner: Hvala./… uz to su dodatno izloženi manipulacijama, pa vas molim za odgovor kako ćete spriječiti Opet kažem mislim da je ovo iznimno važna tema na kraju u konačnici kako to provjeravamo i koliko takvih slučajeva ima. Ja vam mogu reć da što se mene osobno tiče u zadnjih nekoliko godina vidim jednu zaista uvećanu svijest oko toga kakva se minimalna plaća isplaćivat, posebno kad je riječ o sektorima i proširenim kolektivnim ugovorima koje sam opiso. Prethodne situacije su bile kud i kamo lošije, minimalna plaća se nije poštivala, međutim ono što ja vidim iz izvješća inspektora da smo tu svake godine jednostavno u boljoj situaciji što se toga tiče odnosno sve se više poštuju kolektivni ugovori. Dat ću vam jedan primjer, recimo HZZ će bit tema sutra kod izdavanja dozvola za rad provjerava plaće, znači ne samo minimalne nego i po složenosti posla što će sutra biti tema, i tu evo zaista pito sam kolege koliko ste imali slučajeva da neko, recimo stranom radniku daje minimalac koji je manji od državnog i to je bilo

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče Vidiš. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o minimalnoj plaći važan je iskorak u našim naporima da osiguramo pravednije i socijalno odgovornije radne uvjete za sve građane RH. Uklanjanje Uklanjanje mogućnosti poslodavcima da ugovaraju plaće niže od minimalno propisanih jasna je poruka kako se zalažemo za dostojanstvo svakog radnika. Time dodatno jačamo socijalnu sigurnost i smanjujemo rizik od siromaštva, osobito u sektorima gdje su primanja tradicionalno niža. Uz to uvođenjem jasnih kriterija za određivanje minimalne plaće kao što su inflacija i gospodarski rast, zakon osigurava prilagodljivost i održivost u budućnosti. Možete li nam dodatno pojasniti na koji način ove mjere pridonose smanjenju nejednakosti u društvu, osobito među radnicima s nižim primanjima te kako očekujete da će ovaj zakon dugoročno pozitivno utjecati na ukupni gospodarski rast i podizanje standarda naših građana? **Vidiš, Ivan** Pa da razgovarate kolega, mislim da ste za početak jako dobro kontekstualizirali sve ono što zapravo Vlada, ne samo hrvatska nego bilo koja koja ima institut minimalne plaće pokušava, a to je da jednostavno te plaće omogućuju što što dostojanstveniji život i da budu što adekvatnije. To je kao što smo vidjeli danas u raspravi pokušavao sam objasnit koliko je to u osnovi iznimno zahtjevna vježba. Ono što će vam uvijek poslodavci reć je da kad povisujete minimalnu plaću to uvijek utječe i na sve druge plaće. Prema tome, minimalna plaća odnosno njen rast uvijek ima ogroman utjecaj na sve druge plaće i najčešće onda dovodi do toga da onda i druge plaće zbog toga rastu. Prema tome, zato smatramo da je to jedan institut koji je iznimno, iznimno, iznimno, da se tako izrazim utjecajan na kompletnu politiku plaća u državi. I smatramo da je to jedan jako snažan signal svima da plaće sve plaće onda moraju rasti i najčešće kad raste i minimalne tu uvijek pritisne ostale plaće i dobivamo efekt harmonike kako neki to vole nazvati u ekonomiji. **Puljak, Marijana (Centar)** Poštovani, evo kad govorimo o rastu plaća rast plaća s druge strane bez rasta produktivnosti može uzrokovati onda i rast zapravo inflacije, a s obzirom spominjali ste i vi rast produktivnosti u Hrvatskoj, Hrvatska znatno zaostaje za prosjekom EU u pogledu produktivnosti, dakle naša … raste sporije nego u većini zemalja i ujedno visoka inflacija, porast troškova života. Dakle, kako planirate uskladiti zapravo taj rast minimalne plaće s potrebom za povećanjem produktivnosti? Dakle, što konkretno Vlada planira poduzeti kako bi se produktivnost podigla na razinu koja bi onda omogućila dugoročno održivo povećanje plaća? Hvala. **Reiner, Željko u odnosu na 2021. mi smo ako se ne varam bili na 72% prosjeka EU po produktivnosti, sada smo otprilike 78%, dakle u odnosu na druge usporedive države članice tu smo napravili izvjestan napredak. Izazov nije jednostavan, kada govorimo o produktivnosti tu imamo cijeli niz parametara koji utječu na to da jednostavno proizvodimo više i bolje i brže bih rekao. Tu sam se zaista kao državni tajnik sa svojim timom usredotočio na cjeloživotno obrazovanje. Znači Hrvatska je tu imala zaista dosta loše, dosta loše pokazatelje i mi moramo jednostavno konstantno obučavat svoju radnu snagu. Tu imamo recimo mjeru vaučera i imat ćemo još snažniju mjeru usavršavanja i ja se nadam da će i poslodavci prepoznati dijelom bih rekao i svoju obavezu kroz Zakon o radu, a to je da prihvaćaju nove tehnologije, a ono što je isto važno za istaknuti, nažalost imali smo stvarno ja bih rekao tužnih slučajeva gdje su neke kompanije u radno intenzivnim industrijama propadale, ali mi smo te radnike zaista većinom radnice, …/Upadica Reiner: Hvala./… zaista brzo usmjeravali na neka druga radna mjesta. Hvala. Dakle kolega Ledenko iz našeg kluba vas je upozorio dakle da s ovim rastom plaća odnosno rastom minimalne plaće, ta minimalna plaća ulazi u porezne škare. Dakle da niste paralelno iz Vlade povećali i osobni odbitak, tako da će zapravo u porezne škare sa 47,38 eura ući npr. neki zaposlenik s prebivalištem u Zagrebu, samac. Dakle to je ono što nikako nije dobro i želimo ovog mjesta uputiti apel Vladi da jednostavno ljudima koji rade u javnom sektoru, da treba učiniti sve kroz porezne olakšice i razne druge mjere da im rastu plaće. Jer u javnom sektoru su plaće nešto i rasle ali u privatnom sektoru nažalost plaće nisu dovoljno rasle. A imamo gradove poput Zagreba koji nisu smanjili ni porez na dohodak. Lako je kad živite u Sinju pa imate dobrog gradonačelnika …/Upadica Reiner: Hvala./… koji mislim da pohvalimo gradonačelnika Sinja, mislim da ga vi dobro poznajete. Mislim mi pozdravljamo svako rasterećenje, neću više ponavljat. Nadamo se da će toga biti i u Zagrebu. Evo čujem da gradonačelnik je bio na, na večeri Sinjana. Mislim da je to dobar signal možda u poreznom smjeru. Mislim da su mnogi bili na toj večeri, ja ne. Tako da se nadam da će i drugi posebno jedinice krenuti u smjeru poreznog rasterećenja. Nećete zamjerit kolega Grmoja samo ću još jedan mali faktografski dodatak, a to je da se ide u povećanje osnovice i zaista evo mislim rekli smo malo smo razgovarali danas i o obitelji i o roditeljima. Mislim da je uz povećanje tog osobnog odbitka zaista jako važno da se, da će Ministarstvo financija uputit prijedlog kojim će se povećat i osobni odbitak za uzdržavanje članove obitelji, odnosno, odnosno

Ja sam na početku rasprave rekao da neću dozvoliti kršenje Poslovnika. Lijepo vas molim, uopće mi nije važno iz koje ste stranke, iz kojeg ste kluba, svako će dobiti opomenu tko će svjesno kršiti Poslovnik, to sam rekao na početku, sve je jasno. Poštovani zastupnik Piližota. **Piližota, Boris (SDP)** Hvala. Državni tajniče, metodu izračuna dostojanstvene plaće u Hrvatskoj inaugurirao je novi sindikat i za 2023. bio je izračun od 1.727 eura, dok je za 2023. minimalna plaća iznosila 560 eura neto, znači nekih 30-ak%. Za 2024. procjena je uz ogradu da trebaju još se napravit dodatni izračuni, da će dostojanstvena plaća iznositi oko 1.800 eura. Paralelno minimalna plaća u Sloveniji 1.250, u Njemačkoj 2.150, rekli ste da se ne trebamo uspoređivat, ne možemo. Kad nam je odgovara onda se uspoređujemo s drugim zemljama, kad nam ne odgovara onda ne. Ili se uspoređujemo ili ne, ali ne može biti dvostrukih kriterija. S obzirom da niste za automatsku indeksaciju, spominjali ste druge alate koje imate na raspolaganju i obzirom na to ako se povećavaju troškovi u prvom tromjesečju da ne čekamo početak iduće godine, kojim konkretno alatima ćete to sanirati, nadoknadit gubitke ljudima koji rade. Hvala. Vezano za iznose koji, koje ste govorili mislim nije problem. Vlada može propisat da minimalna plaća bude i 2 tisuće eura, al onda tih radnih mjesta neće bit. To je jasno kao dan i upravo zato moram upozorit da je jako lako govorit neke brojke ali to netko treba isplatit, a to su poslodavci koji to moraju napravit i kojima to neće bit jednostavno i zato konkretno pitanje, konkretan odgovor. Kroz kompenzacijske mjere u onim sektorima odnosno ona radna mjesta koja su najugroženija poslodavci će vrlo vjerojatno po modelu koji mi računamo za prva tri mjeseca dobit kompenzaciju u visinu da će im kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje, kako bi očuvali ta radna mjesta pokriti za prva tri mjeseca razliku u iznosu bruto plaće stare i nove minimalne. To je načelno ideja i smatramo da ćemo tu ublažiti dio tog učinka. Kao što sam rekao vrlo jasno. Nije problem minimalnu plaću dignuti i na 3 tisuće eura. Al onda dio tih radnih mjesta neće bit. Irena (SDP)** Zahvaljujem. Evo ja ću ponoviti, kolega Piližota je upravo rekao minimalna plaća u Njemačkoj je 2.150 eura i zapravo ne bi trebalo o tome govoriti, ali zašto govorimo. Zbog toga što u njemačkim trgovačkim lancima koji rade ovdje u Hrvatskoj su proizvodi dva do tri puta skuplji nego u Njemačkoj, a naše plaće su dva do tri puta manje nego u Njemačkoj. To nije normalno i o tome treba govoriti. Osim toga, naši radnici za minimalnu plaću rade još uvijek kod nekih poslodavaca i prekovremeno i noću i za blagdane i nedjeljom. Gdje je inspekcija rada, kako i na koji način zaštititi radnike. I sami ste rekli da mnogi opstruiraju kolektivne ugovore. Mi zaista po tom pitanju trebamo nešto napraviti. Poštovani državni tajnik. **Vidiš, Ivan** I jesmo. Dakle u izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći u 2021. godini, svi ti dodaci o kojima točno govorite su izašli iz onoga što se može smatrati plaćom koja se isplaćuje. Znači i rad nedjeljom, blagdanima, u otežanim okolnostima sve je to izašlo iz izračuna tako da ne bi bilo toga da se prekovremeni rad može računat ono što se isplaćuje kroz minimalnu plaću. Mislim da je to bila jedna iznimno važna izmjena koja se dogodila, kao što sam rekao u listopadu 2021. godine. Usporedbe su jako teške. Mislim ako ćemo biti iskreno zaista kada govorite o cijenama, tu ulazimo u tržišnu utakmicu i to je iznimno zahtjevna vježba. Vi ste vidjeli da su se itekako detaljno pratile različite cijene, različitih artikala. Mislim da uz Internet svi možemo vidjet što je gdje i koliko košta i upravo zato se išlo u ograničavanje cijena dijela proizvoda i cijene energenata i to je jedna iznimno snažna mjera koju je ja mislim da je uz nas, imalo tek dvije, tri države članice kako bi se upravo one najosjetljivije zaštitilo. I njihovu košaricu. li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Mišo Krstičević. Izvolite.

o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći koji je kao što je rekao gospodin tajnik, zadnji put mijenjan 2021., a sada je poslan u saborsku proceduru isključivo radi usklađivanja sa direktivom o primjerenim minimalnim plaćama u EU. Kao što je spomenuto direktiva je donesena točno prije dvije godine. Države članice je dužne uskladit do 15.11. ove godine. Usklađivanje u zadnji tren, osim što je balkanski fenomen, jasan je naravno i pokazatelj nezainteresiranosti ove Vlade za usklađenje sa ovom ipak proradničkom direktivom. Međutim vratimo se mi 10 godina unazad i malo analizirajmo. Sa jedne strane direktive koje su tada određivale plaće, tada određivale zakonske pozicije sindikata i ostale odnose na tržištu rada i sa druge strane analizirajmo tadašnje postupanje zakonodavca i doći ćemo do jasnog zaključka kako se izuzetno revno postupalo po uputama tadašnjih direktiva koje su reflektirale teorije neoliberalnih ekonomskih udžbenika. Konkretnije rečeno, tada se povijalo pod interesima kapitala, zakonodavca. Zakonodavci u lijepoj naši nisu trebali bit puno nagovarani. Antiradničke zakonske odredbe nisu čekale zadnji tren da budu budu izglasane. U međuvremenu sve značajnijim naravno razotkrivanjem neoliberalne bajke i mračnjaštva s jedne strane, a s druge strane najviše djelovanjem, političkim djelovanjem povjerenika Rosijeve komisije Nicholasa Schmita, politički smjer na razini EU se promijenio za 180 stupnjeva i plod upravo takvog djelovanja jeste ova direktiva o primjerenim minimalnim plaćama u EU. I gle čuda zakonodavac nije danas tako revan da postupa po uputama plasiranima sa razine EU kad su te iste upute proradničkog karaktera ali zato vezano za ovu baš direktivu, naša Vlada je pokazala određenu revnost i svojedobno na prijedlog direktive s kojom se danas formalno usklađujemo, neprimjereni, neprimjereno mišljenje u kojem tvrdi da čak 70% pokrivenosti kolektivnim ugovorima od onih 80 kojih danas direktiva traži, jedan previsoki ideal nešto što nije ničim opravdanost i da upravo takva pokrivenost kolektivnim ugovorima, između ostalog ovisi i o volji radnika, koji zamislite za udruživanje u sindikate, imaju jedno osnovno načelo slobode, a to je da se u sindikat ne udruže. To je isto naravno ona vrsta razmišljanja koja se danas poziva na pravo radnika da od svog rada nikako ne može preživjet, a kamoli dostojanstveno. To što im Ustav RH u čl. 55 kaže da svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i svojoj obitelji slobodan i dostojanstven život, to ne stvara veliku brigu prosječnom Hrvatu u današnjoj Vladi. Imaju oni naravno važnijeg posla, to smo vidjeli jučer poput uplitanja u imperijalne sukobe u Ukrajini, da bi se dodvorili jednoj od sukobljenih strana, o kojem njihov mecena ili šef, kako ga god zvali, ima više izgleda za ostvarit neke svoje osobne partikularne karijerne interese. Jučer smo u više navrata imali priliku i čut gospodina Anušića, ministra, potpredsjednika Vlade žalopojke, kako mi rušimo naš teško stečeni ugled jednog naravno nažalost servilnog podanika na zapadu jer se ne žele svi u Hrvatskoj poput njega i ostatke te vladajuće kaste povijati pod interesima zapadnih kolonizatora. Je li netko možda smatra da mi svoj ugled bi trebali gradit na našim političkim odlukama koji se najizravnije reflektiraju na kvalitetu života naših građana? Je li upravo ta jedna servilna pozicija u centrima moći kompenzira naše sramotne rezultate istraživanja na razini EU koji se tiču kvalitete života, položaja radnika itd. U svakom grafikonu čega možete bit svjedoci, na svakoj krivulji, na svakoj tablici, nas odnosno Hrvatsku je vrlo lako pronaći. Samo se fokusirajte na one negativne ekstreme u tom istraživanju. Daljnjim fokusom na samu direktivu treba naglasiti jednu bitnu stvar. Ova direktiva je značajno šireg karaktera od onoga o kojem se danas raspravlja odnosno od samoga djelovanja na rast i nadzor minimalnih plaća. Cilj konkretniji cilj te direktive je smanjiti siromaštvo zaposlenih i nejednakost kroz snažniju polugu. A ta poluga je unapređenje kolektivnog pregovaranja. Međutim taj set odredbi se nažalost ne usklađuje, ne preuzima ovim prijedlogom zakona. Na tom polju današnji predlagač je u svojim obrazloženjima lažno tvrdio da su odredbe o promicanju kolektivnog pregovaranja i usklađivanju plaća, usklađene Zakonom o radu. E gospodo draga nisu. Konkretno i ilustrativno, Zakon o radu i dalje ne sankcionira raširenu praksu opstrukcije kolektivnog pregovaranja od strane poslodavca, niti na bilo kakav način potiče kolektivno pregovaranje. Rezultat takve antiradničke neoliberalne politike je, je statistički očekivano. Pokrivenost kolektivnim ugovorima ispod 50% sa nažalost i naravno, negativnim ekstremima u privatnom sektoru od samo 20% pokrivenosti. Naravno, obzirom da Hrvatska ne prelazi prag od 80% pokrivenosti kolektivnim ugovorima, dužni smo prema ovoj direktivi izraditi akcijski plan za promicanje kolektivnog pregovaranja pa tako evo obzirom da Vlada ne želi proaktivno stati na stranu radnika, u njihovom neizbježnom srazu sa onima koji ih eksploatiraju i izrabljuju, morat će to reaktivno napravit pod pritiskom EU. Vratimo se malo na meritum Zakona o minimalnoj plaći. tu se propisuje da se minimalnu plaću jednom godišnje određuje uredbom, Vlada naravno na prijedlog ministra nadležnog za rad, nakon konzultacija sa sindikatima i poslodavcima. Bitno je tu naglasiti da se taj proces događa jednom godišnje, tijekom naravno rujna ili listopada i da onda to isplata kreće od 31. listopada. Orijentacije radi, za 2024. godinu određena minimalna plaća 840 eura bruto, a već je pripremljena za slijedeću godinu od 970. Čuli smo već tu Slovenija ova godina 1.250, Njemačka 2.150 eura. Ministar odnosno to njegovo desetočlano povjerenstvo za praćenje minimalne plaće, prati tih 6 parametara i ovim zakonom dodaje još nova dva, kretanje produktivnosti i promjene u kupovnoj moći minimalne plaće. Međutim, ova zakonska dopuna i sam prijedlog zakona nije sporan da jer se u njemu propisuje nešto pogrešno, nego je zapravo i nažalost sporan zbog toga što neke stvari ne propisuje. Što ne propisuje? Pa prije svega automatsku indeksaciju. Znači ako se minimalna plaća usklađuje s troškovima života i rastom produktivnosti, nema razloga da se to čini samo jednom godišnje niti da se to čini djelomično i možda ovisno o dobroj volji ministra zaduženog za rad i našeg predsjednika Vlade. Ako su troškovi tog ionako potplaćenog radnika, narasli već u prva tri mjeseca, zašto bi on trebao čekat početak slijedeće godine odnosno kraj ove da mu se minimalna plaća poveća. Je li baš neophodno da mi ostavimo Vladi mogućnost trgovine sa udrugama poslodavaca s jedne strane, sa sindikatima s druge strane pa se to svako eventualno povećanje minimalne plaće, prezentira kao eto božićni poklon radnicima koji su nažalost u najlošijem položaju. Automatsku indeksaciju plaća, o njoj smo evo tu već i govorili danas primijenile su od 2024 godine 5 država članica EU. Naravno prema izvješću Europske komisije, najčešće u kombinacijama sa, sa nekim drugim mehanizmima određivanja te minimalne plaće. Bitno je za naglasiti, upravo onima koji se smatraju nažalost u Hrvatskoj u nekom prenesenom značenju gospodarima života i smrti, da taj algoritam koji bi imao automatski predznak za određivanje minimalne plaće, naravno nikoga ne treba sprječavati da predizborno ili prigodno poveća na osnovu svoje političke volje ili trgovine i dalje tu minimalnu plaću. No, ako je kao što kod nas jeste, kolektivno pregovaranje nerazvijeno, a političke volje kod nekog ministra ili Vlade uzmanjka kad npr. nije izborna godina, ta upravo formula za indeksaciju za mnoge radnike može predstavljati spas. Druga stvar koju ne adresira ovaj zakon je dostojanstvena plaća. Često se ističe da je adekvatnost minimalnih plaća utvrđena direktivom o minimalnim plaćama EU i da se to procjenjuje u dvije dimenzije. Dimenzijom pravednosti i dimenzijom osiguravanja pristojnog životnog standarda. E onda se dogodi da unija naravno ostavi zemljama članicama da odluče sami šta je to primjereno. Ali međutim u, u uvodnom recitalu tog dokumenta, e pa kaže da su minimalne plaće primjerene ako osiguravaju pristojan život, životni standard radnicima u radnom odnosu s punim radnim vremenom. Već smo naveli što za tu dostojanstvenu plaću kaže nama prigodno srcu, bitan, a često kad su radnici u pitanju, nevažan Ustav RH. Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život. Međutim kako pokazuju redovita izvješća Euro Fandam, agencije EU, minimalne plaće u Hrvatskoj osiguravale su obiteljima radnika koji ih primaju, samo siromaštvo, bijedu, osjećaj neslobode. Povezan sa socijalnom izolacijom i drugorazrednim položajem u društvu. Podatak da više od 50% radnika na minimalnoj plaći ima poteškoća u spajanju kraja s krajem, mislim da dovoljno govori sam za sebe. Mi smo slušali i slušat ćemo i dalje ovdje danas o indikatorima adekvatnosti te minimalne plaće koji su usput rečeno, neobavezujuće spomenuti u direktivi tih famoznih 50 i 60% medijalne i prosječne plaće. Gospodo draga u hrvatskom slučaju, a to ćete danas opet ponavljat, ti indikatori nisu adekvatni. Hvalit će se predstavnici Vlade da je u Hrvatskoj minimalna plaća iznosila te '23. 54 odnosno 63. Drage kolege, Hrvatska je zemlja visokih europskih cijena i niskih plaća. Kod nas i ona prosječna i ona medijalna plaća su među najnižima u Europi. samo neupućen i nažalost nedobronamjeran pojedinac će se pozivati na ove numeričke pokazatelje adekvatnosti minimalne plaće u odnosu na prosječnu i medijalnu. Izračun dostojanstvene plaće, kao što smo čuli inauguriran svojevremeno od Novog sindikata i izračunato da u 2023. godini ona iznosi negdje oko 1.727 eura, tada je minimalac bio 560 eura. Uz ogradu naravno koju su uzeli, dostojanstvena plaća za ovu godinu bi trebala bit negdje oko 1.800 eura neto. Podsjećamo za ovu godinu je minimalna plaća u Hrvatskoj negdje oko 670 eura neto. Razvidno je da poslodavci u Hrvatskoj ne isplaćuju te dostojanstvene plaće i svjedoci smo ponekad da nažalost krše i Uredbu o minimalnoj plaći ti i takvi vrlo često dobivaju ugovore putem javne nabave, dobivaju olakšice, subvencije s kojima se onda premijer i hvali, javnoga novca. Predlagatelj ako nije želio kršiti Ustav RH morao je u ovaj prijedlog zakona uvrstiti takve odredbe kojima bi minimalne plaće ujedno bile i dostojanstvene. U krajnjoj liniji od toga bi posredno imali koristi oni njima dragi poslodavci jer bi potražnja za njihovim robama i uslugama sigurno porasla. Možete biti sigurni ako se nekad na to odlučite, da radnici koji za svoj rad primaju minimalne plaće do slijedeće plaće tri puta preokrenu ovu svoju ali potroše svaki cent. Treću stvar koja se nije adresirala je nadzor, inspekcija i sanacija provođenja ovog zakona. Čak i kad bi se uredili do kraja propisi, a barem tako, da se vratim na ovu sad zadnju temu, da poslodavci koji ne isplaćuju dostojanstvene plaće, ne mogu konkurirati za subvencije, to ne bi bilo dovoljno. Smatram da je potrebno nadzirati primjenu propisa u tom, a u tom pogledu se nažalost Državni inspektorat pokazao nezadovoljavajućim rješenjem radi malog broja inspekcija, a mi smo već kao stranka predlagali da se inspekcija osnaži kadrovima iz sindikalnih redova, kako se nažalost ne bi događalo ono što se događa. To da se za pošten rad živi ispod granice ljudskog dostojanstva te čak i da se za tu nedostojanstvenu minimalnu plaću mora raditi prekovremeno, noću ili neradnim danom. Povećanje minimalne plaće svi pozdravljamo, to, to nije sporno ali gledajte danas u Hrvatskoj ni dva minimalca nisu dovoljna da preskočite taj prag siromaštva. Hrvatski radnici, hrvatski ljudi moraju ostat u Hrvatskoj, a ne da primjeren standard iz ovakvih direktiva traže po Europi. Sa odnosima kakve danas imamo Hrvatska će ostat tu za nekoga drugoga. Mala zemlja za minimalnu plaću.

Poštovani predsjedavatelju, državni tajniče, dame i gospodo. Minimalna plaća i da razgovaramo o ovoj minimalnoj plaći koja je ovdje ispred nas, da razgovaramo kao socijalnoj pomoći ajde de, rekli bi međutim razgovaramo o minimalnoj plaći za koju netko mora cijeli mjesec raditi i onda i onda će ta minimalna plaća još biti oporezovana. Ako smo nešto stavili da je minimalno, onda ono ne bi smjelo ulaziti u porezne škare. mi u Mostu držimo da podizanje minimalne plaće mora pratiti i podizanje osnovice za oporezivanje, a kako ona prelazi trenutnu osnovicu, onaj dio se oporezuje u ovisnosti od toga koliko je koja jedinica lokalne samouprave propisala taj taj porez. Malo prije sam imao raspravu sa kolegom iz Možemo!. Dakle ovisno o kojem je izračunu riječ, to je negdje od 35 do 47 eura. Dakle držim da se i osnovica treba paralelno dizati kao što se diže i minimalna plaća. Hrvatska je, a to sam napomenuo u replici trenutno na 15. mjestu u Europi po minimalnoj plaći. Slovenija ima je na 7. mjestu ima 50% veću minimalnu plaću. Ne vjerujem da mi i ne želi to nikad priznati da Hrvatska nema komparativne prednosti za veći gospodarski rast od Slovenije. Tko to misli taj je u velikoj zabludi. Polovica radnika, dakle medijalna plaća u Hrvatskoj je 1.134 eura, a 2/3 zaposlenika u Hrvatskoj radi za plaću od ispod 1.315 eura. Sve veći broj ljudi na minimalcu obzirom na NKV zapošljavanja stranih radnika tako da iako je ministar Piletić svojedobno govorio da strani radnici neće spustiti cijenu rada u RH, upravo podizanje ove minimalne plaće je zapravo priznanje da je i da se dogodilo smanjenje cijene rada. Upravo mi je sad jedan prijatelj, inače zaštitar, poslao poruku da je njihova satnica 3,9 eura. 3,9 eura za sat rada kao zaštitar. Po inflaciji smo trenutno uz bok na samom dnu, odnosno najvećoj inflaciji oko 3%, dok je EU prosjek u ovom trenutku 1,7 do 1,8 vezano za potrošačke cijene. Ono o čemu mi ovdje pričamo kad pričamo o minimalnoj plaći to je dostojanstvena i društveno uključiva plaća. Što bi to značilo? To bi značilo da osim da ta plaća za koju radnik radi mjesec dana, osim osnovnih potreba za hranom i režijom, treba zaposleniku i radniku koji je radio 12 mjeseci, znači godišnje radi otići na godišnji odmor od 15 dana. Da li on to može? Da li može se kvalitetno zadužiti i rješavati svoje stambeno pitanje? Sa ovim plaćama, dakle 2/3 zaposlenika ispod 1.315 pa ako uzme neki kredit od 500-tinjak eura, njemu ostaje 800 eura. Njemu ostaje minimalac. Dakle teško da može. Prije možda i mjesec dana bio je jedan panel, organizirali su ga sindikati. Bio je prof. Jurčić došli su se do nekakvih izračuna da je ova plaća o kojoj govorim dostojanstveno, društveno uključiva. Društveno uključiva da čovjek može otići na neka kulturna zbivanja, bi trebala biti oko 2 tisuće eura. Mlade osobe, visoko stručne spreme nakon dvije godine staža, bi trebale biti negdje na 3.000 eura. E to vam je plaća nakon koje mladi ljudi neće odlaziti iz Hrvatske. Ako ne osiguramo tako nešto, onda zasigurno hoće. Ulaskom u euro zonu, mi smo dobili europske cijene. Malo-pomalo te cijene su došle, neke su i premašile, a naše plaće nisu došle niti blizu nekih prosjeka u EU. Vlada je pred izbore bila pritisnuta i socijalnim partnerima koji su naravno i sindikata osjetili taj moment pred izbore, a i Vladi je to bilo interesantno da pred izbore dijeli bombone, pa je podijelila veće plaće u javnom sektoru. I neka je i trebala je, međutim realni sektor to nije pratio, on je jednostavno stavio kočnicu. Ja dolazim iz realnog sektora, radio sam 27 godina u telekomunikacijama mogu vam reći da je taj sektor protivno uvriježenom mišljenju da su tamo plaće dobre i da je tamo situacija odlična pokazat ću vam da tome nije tako. Naime, nekad je prije privatizacije telekomunikacijskog sektora trošak za plaće iznosio 27%, dakle 27% mase se trošilo na plaće. ima više sada kompanija naravno liberalizirano je tržište, danas su ti postupci za izdvajanje za plaće za prava radnika od 6,7 do 12%. Prosječna plaća u telekom sektoru je 20% manja i niža negoli prosjek RH, a a tu su veliki prihodi, velike marže. Kad je tamo tako kako li je tek onda u onim tvrtkama koje spajaju rekao bih kraj sa krajem. 20% recimo visokoobrazovanih ljudi u telekom sektoru radi ispod prosjeka prosjeka RH za plaću ispod prosjeka Hrvatske, a to su vam kompanije u kojima je 50% zaposlenika visoke stručne spreme. Dakle, ne odudaraju puno od javnog sektora gdje dakle su uglavnom zaposleni malo iznad prosječno po stručnoj spremi. Dakle, govorim o profitabilnim tvrtkama, dobrostojećim kompanijama pazite koje ne isplaćuju svoje zaposlenike kako bi trebali. I velim, postavljam pitanje kako je onda u onima koje nemaju. Dakle, dolazi strana tvrtka u svojoj matičnoj državi ima riješeno i kolektivni ugovor, dobre plaće, otvori filijalu u Hrvatskoj nit ima kolektivnog ugovora niti daje adekvatne plaće. Tako se ponaša kao da nismo u EU, kao da smo kolonija negdje na sjeveru Afrike. Tako vam se ponašaju danas u telekom biznisu. Stoga prijedlog koji dolazi sa sindikalne scene mi u Mostu podržavamo da se kod javnih nabava i kod trošenja javnog novca svakako uzme u obzir da li tvrtka ima sklopljen kolektivni ugovor da se ona rangira ili automatizmom odbace one koje nemaju kolektivni ugovor ili ove koje imaju kolektivni ugovor posebno vrednuju i boduju. Naravno da u realnom sektoru se pribjegava isplati neoporezivih dodataka koji je naravno ne ulaze u mirovinski u mirovinsko tako da danas imamo siromašne radnike, a sutra ćemo dobiti siromašne umirovljenike. Nasuprot tome treba težiti cilju obrazovanju za nove tehnologije, ravnomjernoj raspodjeli nacionalnog dohotka i očuvanju prirode. Evo nastavit će kolega Miletić. Iz istog kluba, Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnik Miletić. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče HS-a. Poštovane kolegice i kolege vladajući, poštovane kolegice i kolege iz oporbe. Dakle, naravno da svatko će pohvalit svako povećanje bilo kakvo povećanje ili minimalne plaće i to nije sporno, ali sporno je kad vi usporedite sa svim cijenama i troškovima života koja imate. I činjenica je da minimalna plaća danas u Hrvatskoj je plaća koja vam osigurava da vi ne umrete od gladi, to je činjenica. Dakle, ako imate minimalnu plaću u RH možete bit sigurni neću umrijet od gladi jer i s ovim povećanjem nešto većim od 700 eura vi mjesečno možete si priuštiti kruh, malo krumpira, palente, jaja ne jer su preskupa preskupa i s time ćete živjet da ne umrete od gladi, to je činjenica. Činjenica je da oko 60 tisuća radnika u RH prima crkavicu taj minimalac. Kako ti očevi, te majke pogotovo ako imaju nesreću da sami rade, kako ti ljudi preživljavaju, kako ti ljudi sklapaju kraj s krajem? I činjenica je da je nažalost dio politike, ne smijemo nikad generalizirat potpuno ocijepljen od naroda, uopće ne razumiju kako ljudi žive, dakle uopće ne shvaćaju koliko teško ljudi u RH žive. A minimalna plaća u našoj zemlji ne osigurava dostatnu kupovnu moć za kvalitetan život, pogotovo u usporedbi s rastom cijena i troškovima života, inflacija, cijene stanovanja, hrane, energije. Ako imate obitelj s dvoje djece koja živi na minimalnoj plaći pa kako oni mogu zadovoljiti osnovne svoje potrebe? Kvalitetan život jedne obitelji s dvoje djece zahtjeva plaću koja bi pokrivala troškove stanovanja, prehrane, obrazovanja, rekreacije, plaćanja sporta nekog za svoje klince, neke dodatne ne znam glazbene škole ili nečega, a ostavljala bi pri tom prostor za štednju. I prema procjenama ekonomskih stručnjaka kako bi se omogućio kvalitetan život za četveročlanu obitelj u Hrvatskoj bi ta plaća trebala biti neto dvije eura. I sad vam je sve jasno od 750 do dvije tisuće, to je razlika kvalitetnog života i to je razlika života da ne umreš od gladi. Dakle, RH na čelu sa Andrejom Plenkovićem stvarno brine za svakog svog građanina da ne umre od gladi i zato mu je omogućila 750 eura minimalnu plaću. Inflacija, kupovna moć košarica mjesečna, kruh, jaja, meso od osam do deset eura, ogromni postotak povećanja cijena imamo u RH, ogroman, ogroman. Paralelno s time šta se događa? Uvozimo strane radnike, al na koji način pa ne na način da se tim stranim radnicima omogući opet kvalitetna i dobra plaća, ne. Imate Wolt imate Glovo, imate agencije mi imao u Hrvatskoj slučaj gdje državni tajnik njegov sin ima agenciju za uvoz, a još je državni tajnik u MUP-u je li Alan Ford na hrvatski način i njegov sin ima agenciju za uvoz stranih radnika. Imate situaciju gdje od gospodina Karamarka sin ima agenciju za uvoz stranih radnika. Dakle, politika, moć na tisuće, tisuće stranaca ulazi lijepo u našu zemlju i ljudi postaju obespravljeni, rade za kikiriki. Natrpa ih se po 20-30 u neke opskurne sobe i prostore i onda ih se izrabljuje. I to je isto činjenica. A tko pati? Pa pate građani, pate Hrvati i Hrvatice, pate oni koji su tu i koji bi mogli isto tako raditi i privređivati ako spominjem famozni Wolt ili Glovo. Ti ljudi bi htjeli tu raditi, prije su mogli zaraditi neki novac, a sada ne. Zašto? Zato jer onaj tko naravno ima škare i sukno dakle njemu je lakše zaposliti nekog obespravljenog stranca da radi za kikiriki, za kikiriki. I to nije dobro, to nije pravedna i to nije dobra država. Vi naravno prokletstvo analitike svake je da uvijek možete izvući ono što vam odgovara i to predstavljate javnosti. Vidjeli smo ovdje mahanje grafikama, mahanje s ovim, uvjeravanje kako mi dobro živimo, pa ok. Političari da, političari dobro žive, a umirovljenici, vidim da vam je nekima neugodno, pa to je činjenica. Evo, umirovljenici dragi sad ću vas obradovati, a pogotovo vas mladosti Svjetska banka je službeno predložila da 20-togodišnjaci bi trebali raditi do 72 godine života. To je to. Do 72 radiš ako imaš sreće pa te odapne neki srčani i nešto odeš preseliš se u onaj život, a državi je dobro jer nije ti isplaćivala mirovine. Ja bi predložio da do 80-te godine radimo svi. Do 80-te godine zašto samo do 72 napominjem Svjetska banka je službeno predložila. Kad pričamo o mirovinama itekako je povezano s minimalnom plaćom itekako. Za 20 godina staža u RH najniža mirovina je 271 euro, za 25 godina 339 eura, za 30 godina 407 eura, za 35 godina staža 475 eura, a ako ste bili sretni pa radili 40 godina, 40 godina imate minimalnu mirovinu 543 eura. Dakle, pa o čemu mi pričamo? Koje bajke mi pričamo? I uvijek kažem stavite se u cipele ljudi, probajte jedan mjesec živjet sa 500-600 eura. I zato smo ovdje govorili automatska indeksacija plaća, ne mogu rast troškovi života ogromni, a onda mi kažemo a povećat ćemo minimalac svake godine, svake druge, a troškovi su ogromni mesa, hrane, svega, režija, energije, svega. Dakle, mora bit automatska indeksacija plaća. I mene uvijek zanima kako žive naši krojači i spremačice oni imaju prosjek 600 eura plaću. Kako živi mali čovjek? I kako je moguće da smo toliko zaboravili na te male ljude. I ovdje ćemo sve predstavljati naravno pisat sami sebi hvalospjeve, ali činjenica je da su mnogi potpuno odcjepljeni od naroda i da ne znaju koliko je narodu u RH stvarno teško živjeti. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Majda Burić. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani i uvaženi kolege i kolegice u Hrvatskom saboru, dakle vezano uz ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći prije svega ću naglasiti da je minimalna plaća ključni socijalno zaštitni instrument koji štiti one radnike sa najnižim plaćama, a kojih je danas ako se ne varam oko 100 Minimalac je u mandatima ove Vlade kao što sam dosad već nekoliko puta i rekla rastao za sveukupno 103%, a sa najavljenim povećanjem minimalne plaće od početka 2025. godine minimalac će sveukupno u mandatu Vlade premijera Plenkovića biti povećan za 134% odnosno na 970 eura. I ono što jest činjenica da imamo nikad veći ali isto tako i nikad brži rast minimalne plaće, ali isto tako imamo i jednu pohvalnu ambiciju u programu Vlade RH, a to je da minimalac do kraja ovoga mandata naraste na najmanje 1.250 eura. Usporedbe radi u mandatu SDP-ove Milanovićeve vlade minimalac je rastao za svega 29 eura, a u mandatima ove Vlade za velikih 556 556 eura. Ako to pretvorimo u kune to je gotovo 4.200 kuna računajući u to i najavljeno uvećanje od iduće godine. Pa kad kolege iz SDP-a dociraju vezano uz minimalnu plaću, uz plaće općenito ja ću samo podsjetiti na njihove rezultate, a rezul… jedan od poraznijih rezultata je slijedeći da je uvećanje minimalne plaće u 2015. godini bilo čak 0,4%, a to vam je slovom i brojkom 1 euro S obzirom na primjerenost minimalne plaće, ali isto tako i direktivu EU ono što moram konstatirati jest da mi već sada zadovoljavamo kriterij od najmanje 50%-tnog udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći i 60%-tnog udjela minimalne plaće u medijalnoj plaći, a u vrijeme SDP-ove vlade taj udio minimalne plaće u prosječnoj plaći bio je svega 37% i na to treba podsjetiti. Prema visini minimalca u odnosu na države članice EU, ali isto tako u odnosu na neke druge europske zemlje u našem okruženju, bolji smo od njih 10, od Estonije, Češke, Slovačke, Latvije, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, a s ovim uvećanjem vjerojatno ćemo prestići i njih još 3, to su Malta, Litva i Grčka uz ogradu koju je naveo, naravno i državni tajnik Vidiš da neke zemlje od ove tri spomenute još nisu dale projekcije uvećanja, zato sam i kazala vjerojatno ćemo prestići. Ova Vlada svakako je omogućila i izuzimanje prekovremenog rada, noćnog rada, rada nedjeljom i blagdanom, ali isto tako i otežane uvjete rada iz visine minimalne plaće koji se sada plaćaju povrh minimalne plaće pa ona u konačnici raste još i više i ta promjena u Zakonu o minimalnoj plaći je uvedena negdje oko 2017. ili '18. g., vi ćete me, državni tajniče ispraviti, ali svakako je tim izmjenama itekako unaprjeđena struktura minimalne plaće jer se sve to, dakle i prekovremeni rad i rada nedjeljom i blagdanom i ostalo što sam navela isplaćuje povrh minimalne plaće, a nekad tako nije bilo. Zakon o minimalnoj plaći, kao što je već nekoliko puta ovdje navedeno, ne propisuje samo visinu minimalne plaće, to čini Vlada RH i to uredbom do konca svakog listopada, to je posebno važna informacija za kolege iz Mosta koji su govorili o svakoj drugoj, svakoj trećoj godini, dakle svakog listopada se donosi nova uredba o visini minimalne plaće i njezinog uvećanja za iduću godinu. Nakon što se, odnosno prije nego što se ta uredba donese, ministar iz nadležnog resora daje prijedlog Vladi, a ministar stručnu podlogu dobiva od stručnog povjerenstva za praćenje i analizu minimalne plaće koje je sastavljeno i od predstavnici ministarstva i sindikata i Hrvatske udruge poslodavaca i akademske zajednice i Državnog zavoda za statistiku i to je jako bitno spomenuti da se zna cijeli taj proces kako smo mi u konačnici došli do toga da uredbom Vlade RH se predlaže određeno uvećanje odnosno rast minimalne plaće za iduću godinu, što je premijer nedavno u HS-u naveo, da će od iduće godine to bit dodatno uvećanje od 15,5% odnosno rast na 970 eura. Ovaj Zakon koji je pred nama svakako unaprjeđuje institut minimalne plaće, on mijenja i dopunjuje svega 6 članaka, ako se ne varam i to na način da se prije svega, proširuje lista parametara koji se razmatraju prije predlaganja visine minimalne plaće, postojeći kriteriji koji su u postojećem i aktualnom zakonu su sljedeći, udio minimalne plaće u prosječnoj plaći, inflacija, kretanje plaća, kretanje nezaposlenosti i zaposlenosti, isto tako, demografska kretanja i ukupno stanje gospodarstva. Na sve to što sam sada navela, ovim izmjenama i dopunama Zakona o minimalnom plaći dodaju se odnosno predlažu se dva nova parametra, a to su u kupovnoj moći minimalne plaće i kretanje produktivnosti. Druga stvar koja se ovim Zakonom mijenja, odnosno prijedlogom zakona, jest da se ukida mogućnost da se kolektivnim ugovorom može ugovoriti iznos niži od minimalne ta se mogućnost ukida ovim prijedlogom i naravno, kao što je već nekoliko puta ovdje i naglašavano jest da se preuzima, odnosno transponira direktiva EU o primjerenim minimalnim plaćama u EU, što znači da se primjerenom minimalnom plaćom smatra najmanje 50% udjela u prosječnoj plaći i 60% udjela u medijalnoj plaći, a u tom pogledu naglašavam, mi smo i s postojećim zakonom u vrlo visokom stupnju usuglašenosti sa tom istom direktivom jer nam je udio sada nam je udio minimalne plaće u prosječnoj plaći 54%, a udio minimalne plaće u medijalnoj plaći 63,5%. Isto tako, valja posebno istaknuti da se pri određivanju minimalne plaće treba obratiti pozornost i na radnike koji tu plaću primaju, ali isto tako i na poslodavce koji minimalnu plaću koji minimalnu plaću isplaćuju. Zato mi je jako drago što je resorno ministarstvo predložilo i kompenzacijske mjere za prilagodbu na novu visinu minimalne plaće,

Ono što je razvidno i što je činjenica jest da je ova Vlada kontinuirano postizala i postiže iskorake i u unaprjeđivanju samog instituta minimalne plaće, kao i rezultate vezane uz kontinuirani kontinuirani rast minimalne plaće koja će rasti i nadalje. Zato još jedanput pozdravljam Vladinu ambiciju da minimalna plaća do konca ovoga mandata bude najmanje 1250 eura. Vidljiv je također, i trajan cilj ove Vlade, a to je zaštita i jačanje materijalnog položaja građana, prije svega kroz stvaranje uvjeta za rast plaća. Zato vrijedi podsjetiti da je prosječna man… plaća u posljednjih 8.g. rasla za više od 76%, a ako u to uključimo i efekt inflacije onda je to realan rast od 36%. Dakle u potpunosti treba odbaciti netočne teze koje su i danas od strane oporbe ovdje poslane, a to je kako oni kažu da je inflacija pojela plaće i mirovine. To je netočno, mi bilježimo i realni i nominalni rast i plaća i mirovina. O službenim podacima govorit ću više u svojoj pojedinačnoj raspravi, a sada bih za kraj samo naglasila da će Klub HDZ-a svakako podržati ove izmjene i dopune Zakona o minimalnoj plaći, hvala. U ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Mi danas imamo u raspravi Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o minimalnoj plaći. Kao što je bilo riječ i na odboru, kao što je bilo i riječ u raspravama dosad ne možemo reći da bilo kakvo povećanje ili mogućnost povećanja minimalne plaće ne podržavamo, ali ajdemo probati govoriti u stvarnom svijetu i stvarno se okrenuti malo oko sebe i vidjeti koja je to razlika između minimalne plaće i ono što svi rado volimo spomenuti dostojanstvene plaće koja je potrebna za život. Pa ajmo malo s brojkama, dakle brojke su uvijek zgodne i brojkama svi ovaj volimo baratati i naravno da svako te brojke vidi i gleda svojim očima. One brojke koje su mene zanimale su brojke rizika od siromaštva u RH, dakle koristim podatke koje koristi DZS, ne izmišljam ih, ne fabriciram, koji kaže da je u riziku od siromaštva u Hrvatskoj svaka peta osoba, pa je on podijelio Hrvatsku na Panonsku, Sjevernu, Jadransku i Grad Zagreb, pa je u Panonskoj Hrvatskoj u riziku od siromaštva 29,4% stanovništva, u Jadranskoj 17,5, u Sjevernoj 17,7 i u Gradu Zagrebu 10,5% stanovništva je u riziku od siromaštva. Kad govorimo o minimalnoj plaći tad moramo gledati u kontekstu razvoja gospodarstva. Dakle razvoj gospodarstva omogućiti rad u Hrvatskoj, omogućiti gospodarsku djelatnost, nizom mjera omogućiti da se razvija gospodarstva, mi ćemo zapravo i osigurati povećanje minimalne plaće i da se minimalna plaća stvarno i isplaćuje. dakle dva, dve poluge su, jedna poluga nizom mjera razvijati gospodarstvo jer bez razvijanja gospodarstva ovo je sve nešto na papiru jer onda stvarno će biti povećanje plaće i druga mjera je da vodimo računa da poslodavci ne zakidaju radnike. Ono što u stvarnom svijetu, u stvarnoj Hrvatskoj vidite i okrećemo se oko sebe, a to su niz slučajeva, pogotovo kad je riječ o stranoj radnoj snazi koja se potplaćuje, koju se vara i sve ostalo, dakle alat indu… alat koji treba imati inspekcija da inspekcija tu zaista radi svoj posao. Ono što je predlagatelj rekao i što trebam ponoviti, a to su nekakvi zakonski okviri, dakle postoje direktive EU, postoji usklađivanje sa direktivama EU koja između ostalog kaže da države dakle na razini EU nema šanse da se utvrdi kolka je to minimalna plaća jer su razlike takve da bilo kakva, definiranje je tu nemoguće, ali ono što je nekako definirano, a to je da je ona 50% od bruto plaće odnosno 60% od medijalne plaće. I predlagatelj jednako tako kaže da će se minimalna plaća usklađivati i da se ona usklađuje na temelju praćenja stanja, na temelju analiza, na temelju rezultata, na temelju osnovnih dakle savjetovanja odnosno da ona ovisi o inflaciji, kretanje nezaposlenosti, demografsko kretanje i razvoj gospodarstva. To su nekakve četiri stvari o kojima bi zaista valjalo raspravljati i valjalo vidjeti gdje je inflacija, dakle pitanje je kupovne moći naših građana. Ne, neću reći nekakvu veliku novost i svako iz vaše obitelji, svako od nas ili vas ide u trgovinu i apsolutno može promatrati koje je kretanje cijene u trgovini i jednako tako dakle ja nikad ne tajim i mislim da je za ovu zemlju izuzetno dobro da smo članica EU, da je puno bolje da smo u društvu velikih i uspješnih nego u nekom drugom društvu, mislim da su ozbiljna, ozbiljan iskorak se je napravljeno i s uvođenjem eura i da je to dakle ja sam apsolutno, nemam tu nikakvih dilema za razliku od nekih drugih kolega nemam dileme, no međutim uvođenje eura nam je doveo i u percepciji nekakve promjene, pogotovo kad uzmete za nekakvo naše staro stanovništvo. Nekad kad je netko išao na plac ili tržnicu, bez obzira kako hoćete zvati, kad je nešto koštalo 10 ili 20 kuna onda je rečeno gle pa to je dosta, danas kad nešto košta 2 ili 3 eura ne čini nam se puno, a puno je. Kolegice i kolege, 2 eura je 15 kuna, 3 eura je 21 kunu. Kad vam je neko za grincek na tržnici rekao 10 eura okrenuli se i išli tražit nešto manje. Danas kad vam netko kaže 2 eura, dobro sam prošao. I to su neke situacije u koje mi imamo i to su neke situacije koje treba gledati i u kontekstu zapravo inflacije odnosno kretanja koja jesu. Drugo što trebamo gledati je teme nezaposlenosti. Mi ćemo danas imati u raspravi kao drugu točku Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu rada. Mislim da je to jedan od izuzetno važnih zakona. Ono što sam apsolutno sigurna je slijedeće. Ja tu nekako uvijek mislim da treba govoriti u kontekstu stvarnosti. Dakle možemo govoriti u kontekstu želja, možemo govoriti u kontekstu nerealnosti, možemo govoriti u kontekstu nekakvih katastrofičnih situacija ali probajmo govoriti u kontekstu realnosti. Kad je prvi put guverner Narodne banke na jednom skupu rekao da za održivost mirovinskog sustava, za održivost određenih socijalnih politika ove zemlje će biti potrebno 400 tisuća, on je tad rekao strane radne snage, ja sam se moram priznati malo naježila. Kasnije je to u kontekstu ispravio pa je rekao da tu se računa i sa umirovljenicima koji će i dalje raditi i sve ostalo dakle ne samo strane radne snage. Mi moramo voditi računa o domaćoj radnoj snazi koju želimo zadržati, koju ne želimo da nam ode negdje drugdje, moramo vidjeti koju tu stranu radnu snagu mi trebamo i bez koje nećemo moći i priznati si bez toga ne možemo kao što su to neke druge zemlje radile, ali da tu budem poštena do kraja i neke druge zemlje su krenuli u to dosta naivno pa sad imaju problem i u kontekstu svega toga, dakle kad gledate nezaposlenost sve ok, ali kad gledate to u kontekstu određenih demografskih kretanja ajdemo vidjeti koliko je iz Hrvatske otišlo kvalitetne radne snage, dakle kvalitetnih radnih ljudi koje smo mi školovali, koje smo mi svojih, iz svojih davanja obrazovali gdje smo mi iz svojih davanja ulagali u njih, a koriste, dobivaju gotove ljude neke druge zemlje. Često sam u ovoj sabornici rekla i reći ću još jedanput. Bio je jedan sastanak kad je još gospođa Merkel bila na, bila kancelarka Njemačke. Mi smo taman ušli u EU i bili smo dosta euforični oko svega toga zajedno svjesni problema koje imamo. Ona je tad rekla nešto što ja neću zaboraviti nikad. Okrenula se prema, dakle grupaciji koja je bila iz Hrvatske i rekla je što vi Hrvati činite, što, koja vam je politika da zadržite kvalitetnu radnu snagu. Mi smo se svi zajedno pogledali i maltene ono kad vas profesor pozove, ovak stavili pogled dolje jer nam je bilo neugodno. Ona je jasno rekla sve ono, onu kvalitetnu radnu snagu mi ćemo vam uzet jer ćemo platit više nego što platit možete vi. Otvorene su granice, protok je radne snage, mi ćemo vam uzet. Koje mjere radite da ih zadržite? I to su mjere o kojima moramo govorit i to su stvari koje za ovoj govornici moramo govorit. Dakle moramo govorit razvoj demografije, demografska kretanja u smislu razvoja gospodarstva. Ono što hoću reći, a to je mi ovdje danas raspravljamo o minimalnoj plaći, na kraju ćemo svi zajedno to više-manje podržat, reći ćemo ok, dobro je, povećanje je dobro. Reći ćemo što nije dobro, što bi trebalo napravit, eventualno ćemo u drugom čitanju zakona davati određene amandmane pa reći trebao je bit amandman ovaj i onaj, poboljšamo ovako ili onako ali ajdemo taj zakon koji je zakon na papiru, pretvoriti u stvarni život i vidjeti gdje je. Ono što se trebamo boriti i što trebamo vodit računa, razvoj gospodarstva. Ne može se cijelo gospodarstvo RH temeljiti na turizmu. Pa ajdemo vidjeti šta nam se procesi koji nam se dešavaju u turizmu su opasni procesi koje trebamo biti svjesni sad dakle ali to je otići ću predaleko, to je neka druga tema. Dakle ono što trebamo vidjeti gospodarstvo, olakšati cijenu rada, kako omogućiti da mladi ljudi, kvalitetni koje smo mi školovali i obrazovali odu tu, a ne da odu i da smo ih školovali za neke druge zemlje i jednako tako kako doći što što bliže dostojanstvenoj plaći. Dakle dostojanstvena plaća, tu se svi nekako razumijemo je ona od koje čovjek može živjet, od kojih si može priuštiti da ode nekad u predsezoni, podsezoni, međusezoni na nekakav godišnji odmor. Da ne mora kad im djeca ide na maturalac. Danas da, da se tu ne bih uopće zavaravali, jedna znate da sa svima nama ljudi pričaju i da nam se žale na različite stvari. Ja sam nedavno čula kaže maturalno putovanje moje kćeri je 1.100 eura. Dakle za maturalno putovanje za 7 dana, za dijete u srednjoj školi je 1.100 eura. Stavite to u kontekst minimalne plaće, tko si to, za to da bi uopće da bi djetetu omogućili nešto što je nekako normalno. To nam svima ostaje za cijeli život je pitanje što može biti. Dakle minimalna plaća, tema treba poboljšati, treba uvesti neke, neke stvari i sve ostalo. Ali ono što treba biti borba i ono što trebamo voditi računa i vidjeti gdje smo i šta smo, je borba za dostojanstvenu plaću. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Možemo!, govorit će poštovana zastupnica Jelena Miloš. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, ovo je jako bitna tema o kojoj danas raspravljamo. Za početak moram reći da se HDZ hvali rastom minimalnih plaća, međutim prešućuje jednu stvar. Dobro je da minimalne plaće rastu ali mi danas znamo da minimalna plaća nije dovoljna da pokrije troškova života ljudi, minimalna plaća nije nešto od čega ljudi u Hrvatskoj danas mogu živjeti. Dapače, po tome je Hrvatska druga najgora zemlja u cijeloj EU. Naime, prema istraživanju Eurofounda u Hrvatskoj preko polovice ljudi koji primaju minimalac imaju poteškoće spajati kraj s krajem i tu je od Hrvatske jedino lošija Grčka. Dakle, da podcrtam, od minimalne plaće u Hrvatskoj se danas ne može živjeti i mislim da to treba biti polazište naše diskusije danas. I to me dovodi zapravo do prve teme o kojoj želim pričati, a to je da mi smatramo da se minimalna plaća treba jasno računati prema košarici troškova života, dakle prema jasnoj i transparentnoj formuli za izračun troškova života, a ne da je to pitanje i na kraju konačno i odluka odnosno prijedlog ministra da je to pitanje koje se ostavlja onda na volju političkoj stranci koja je na vlasti, ne da je to pitanje koje se smatra kao politički dar nego da se zaista to vidi kao obaveza države koja svojim radnicima treba osigurati dostojanstvene plaće i koja treba zapravo ispuniti svoju obavezu prema najslabije plaćenim radnicima. To je institut minimalne plaće, ona nije dar, ona nije vezana uz jednu stranku, ona treba biti jasno izračunata, ona treba uzeti u obzir troškove života i mi trebamo imati vrlo jasno objašnjenje kako se dolazi do takve formule, ma koliko to objašnjenje bilo kompleksno. Pozitivno je i naravno da pozdravljam da će Hrvatska doseći jedan od ciljeva europske direktive prema kojoj je preporuka da minimalna plaća dosegne bruto 60% medijalne i 50% bruto prosječne plaće. Međutim, isto tako treba jasno reći da to nije jedini pokazatelj za adekvatnost minimalne plaće, još jedan pokazatelj koji upravo i spominje direktiva su košarica troškova života jer kada govorimo o odnosu minimalne plaće prema prosječnoj i prema medijalnoj plaći, mi govorimo o relativnom siromaštvu koje se mjeri između odnosa ove dvije plaće, a zapravo nam košarica košarica troškova života govori kako ljudi stvarno žive i što još tu trebamo napraviti da se to poboljša. Ono što danas imamo u ovom prijedlogu zakona jesu nekakvi kriteriji kao što su inflacija, kao što je produktivnost, kao što je kretanje plaća, međutim radi se zapravo u samom zakonskom prijedlogu samo o nabrajanjima. To su nabrajanja, nema jasne formule i nema konkretne formule i to je ono što mi tražimo. Kao što sam rekla bez takve formule minimalna plaća je pitanje političke volje stranke na vlasti, a može onda postati predmet naravno izbornih manipulacija pa će onda pred izbore rasti minimalna plaća, a nakon izbora može uvijek biti nikome ništa. mislim da to nije neobično i ovdje želim podcrtati da je to jedan specifičan način na koji HDZ tretira zapravo sve naknade odnosno nekakva osnovna prava iz sustava i socijalne skrbi i sustava rada. Tretiraju se kao poklon jedne stranke, a ne kao pravo koje bi trebala garantirati država. osim samog instituta zaštite najranjivijih radnika, dakle osim minimalne plaće da li je recimo normalno da jedan Zavod za mirovinsko osiguranje svaki mjesec šalje priopćenje za medije da kreće isplata mirovina. To je dakle njihov temeljni posao i zna se kolike su mirovine i kako su određene zakonom, ali oni svejedno šalju priopćenje svaki mjesec da kreće isplata mirovina. Šalje se priopćenje svaki mjesec da kreće isplata dječjeg doplatka kao, pazite zajamčenog prava djece da bi se izbavili iz siromaštva, kreće priopćenje svaki mjesec da se isplaćuje dječji doplatak, da se isplaćuje nacionalna naknada za starije itd., kao da se radi tu o stranačkoj promidžbi, a ne o jednoj redovitoj isplati naknade koje su socijalne obaveze koje ima jedna država. To kulminira zapravo s tolkom drskošću da kad se mirovine usklađuju dva put godišnje po zakonu da se prezentiraju kao uspjeh i trijumf, a radi se o usklađivanju koje je u decimalu propisano zakonom. Dakle, to su najobičnije manipulacije i mislim da osnovna prava koja daje država ne smijemo tretirati na stranački način. Sljedeća tema koja smatram da je bitna je da se minimalna plaća mora usklađivati najmanje dva put godišnje, a to je pogotovo važno kad imamo periode kao što smo ih imali visoke inflacije koja smanjuje naravno vrijednost novca odnosno vrijednost same plaće. uostalom i mirovine se usklađuju dva put godišnje i ja ne vidim nikakav problem da se minimalna plaća najslabije plaćenih radnika usred visoke inflacije usklađuje dva put godišnje. Nadalje, isto tako tražimo da se u minimalnu plaću ne uračunava staž odnosno tražimo da se staž pošteno plati povrh minimalne plaće. Ja mislim da je sramotno i da je ponižavajuće da radnici u Hrvatskoj s 20 godina radnog staža i dalje neki od njih rade za minimalac. Kakvu to poruku kao država šaljemo radnicima kad im poručujemo da godine rada ne vrijede više, da cijeli život mogu provesti na minimalcu neovisno o tome koliko godina radnog staža imaju? I zato smo mi već nekoliko puta prilikom izmjena Zakona o minimalnoj plaći tražili da se ni staž ne računa u dodatke na plaću i da se ne smije računati u minimalnu plaću i to ćemo i ovaj put tražiti. I konačno, tražimo i da Vlada napravi nacionalni akcijski plan i prezentira ga javno kojim će povećati pokrivenost kolektivnim ugovorima jer je to jedna od stvari koje traži europska direktiva. Naime, Hrvatska još uvijek nije donijela taj plan, makar smo čuli sad neke najave, činjenica je da imamo manje od polovice radnika koji su pokriveni kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj, a taj broj je takav zahvaljujući javnom sektoru koji ima veliku pokrivenost, međutim kada odemo u privatni sektor tamo je zapravo stanje poprilično loše. Kolektivni ugovori i zašto spominjemo stalno kolektivne ugovore su važni pogotovo ako se sklapaju na razini cijele industrije, cijele grane jer mogu značiti veće plaće za radnike. Nasuprot tome ako nema takvih kolektivnih ugovora plaće su često lošije nema pritiska na poslodavce da dižu plaće, zarade mogu biti masne, a dobrim dijelom se to radi preko leđa i radnika i građana. Evo recimo dok telekomi itekako masno zarađuju na građanima, dižu cijene, ubiru velike profite svoje radnike drže na malim plaćama. Prema procjenama sindikata 70% radnika telekoma ima plaću koja je manja od prosječne plaće u Hrvatskoj, dakle ne govorim o minimalnoj nego manja je od prosječne plaće i kolektivne ugovore koji su još uvijek za neke firme nepostojeći. Stoga je moje pitanje gdje su granski kolektivni ugovori za telekom industriju i gdje su granski kolektivni ugovori i za druge industrije koje su se itekako okoristile na ovoj inflaciji, a za svoje radnike su dali mrvice. Kakve koristi imaju radnici i građani od tolikih profita industrija i to je isto jedno od pitanja koje moramo danas ovdje postaviti. Na kraju pozdravila bih i da se briše ova nesretna odredba koja je godinama stajala u zakonu, a to je nešto neviđeno inače u kontek… dakle svatko tko se bavio imalo sindikalizmom i kolektivnim pregovaranjem to je nešto što je apsolutno neviđeno, a to je da se minimalna plaća može određivati odnosno kolektivnim ugovorom manje od dogovorene minimalne plaće države. To je sebi dozvolila jedna država godinama. Mi smo godinama govorili da se to briše, branilo se svim silama da to ostane i evo sada konačno i to se briše i to mogu pozdraviti i mislim da je to trebalo doći puno, puno ranije. Zahvaljujem.

predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, dakle ovdje danas razgovaramo o prijedlogu izmjena Zakona o minimalnoj plaći koji dolazi u ključnom trenutku za hrvatske građane. Izmjeni ovog zakonskog prijedloga kako, kako ovaj i u obrazloženju kaže pristupilo se prvenstveno zbog donošenja Europske direktive o primjernim minimalnim plaćama u EU koje su države članice do 15. studenog '24. dužne preuzeti u nacionalno zakonodavstvo. pitanje minimalne plaće je u nadležnosti država članica i ovdje EU ima jednu potpornu evo kao što kaže u prijedlogu i komplementarnu ulogu i još se navodi kako se adekvatnim iznosom minimalne plaće smatra odnosno primjerenom bi se smatrao iznos od najmanje 50% bruto prosječne plaće odnosno 60% bruto medijalne plaće u državi članici. Isto tako, napominje se kako ministar nadležan za rad predlaže iznos minimalne plaće jel nakon savjetovanja sa svim socijalnim partnerima, a vodeći računa o parametrima kao što su udjel minimalne plaće u prosječnoj plaći u pravnim osobama od siječnja do srpnja tekuće godine, inflaciji, kretanju plaća, kretanju nezaposlenosti, zaposlenosti, demografskim mjerama i ukupnom stanju gospodarstva. Ovdje želim naglasiti nekoliko važnih aspekata ovog prijedloga posebno u vezi s troškovima života, inflacijom, gospodarskim rastom i najvažnije evo spomenula sam i u replici produktivnošću. Dakle, ova rasprava nije samo o brojevima kolika je ta minimalna plaća već o tome kako osigurati dostojanstven život svakom radniku u Hrvatskoj istovremeno potičući održivi gospodarski rast. Već je rečeno nekoliko puta troškovi života u Hrvatskoj su značajno porasli u posljednjih 10 godina. Prema podacima Eurostata Hrvatska je europski rekorder po rastu troškova života nakon 2019. godine. Prema njihovim podacima i podacima HNB-a cijene osnovnih dobara poput hrane i energenata povećale su se za dvocifrene postotke što je dakle ogroman udarac na budžet hrvatskih građana. Najranjivije skupine kao što su kućanstva s nižim prihodima posebno su pogođena ovim rastom jer oni troše velik dio svojih prihoda na osnovne životne potrebe poput hrane i režija, a inflacija ih dodatno pritišće. To znači da minimalna plaća koja za '24. godinu iznosi 840 eura bruto nije dovoljna da pokrije osnovne životne troškove. Prema podacima globalne baze samcu je u Hrvatskoj prosječno potrebno 708 eura za pokrivanje životnih troškova bez troškova najma stana, a četveročlanoj obitelji u prosjeku 500 eura mjesečno. Dakle, u tom kontekstu povećanje minimalne plaće je važno, međutim samo po sebi nikako nije dovoljno. Dok je povećanje minimalne plaće nužno za poboljšanje životnog standarda ključno pitanje koje moramo postaviti jest kako povećati produktivnost jer bez toga rast plaća neće biti održiv. Naša produktivnost zaostaje za prosjekom EU, a to je dugogodišnji problem koji značajno koči gospodarski napredak. Zemlje poput Njemačke, Nizozemske i Irske ostvaruju rast produktivnosti kroz ulaganja u inovacije, obrazovanje i tehnologiju dok Hrvatska nažalost zaostaje za svim tim. Produktivnost rada odražava efikasnost gospodarstva, koliko učinkovito koristimo svoje resurse uključujući i radnu snagu. Ako želimo održivo povećanje plaća moramo potaknuti rast produktivnosti bez toga povećanje minimalne plaće može imati čak i negativne učinke na inflaciju i smanjiti konkurentnost hrvatskog Kada poslodavci moraju povećati plaće svojih radnika, a posebno u sektorima s niskom produktivnošću, dolazi do porasta troškova poslovanja. Da bi kompenzirali te povećane troškove, poslodavci često povisuju cijene svojih proizvoda i usluga i ova lančana reakcija može pridonijeti općem povećanju cijena što dodatno pritišće kupovnu moć građana. Dakle pitanje je kako se planira kontrolirati inflatorne pritiske koji bi mogli nastati kao rezultat kontinuiranog povećanja minimalne plaće, dakle postoji li neki plan za ublažavanje utjecaja ovih mjera na sektor usluga i male poduzetnike koji bi mogli povećati cijene proizvoda i usluga time dodatno povećavajući inflaciju. Postoji isto tako rizik da stalni rast minimalne plaće može potaknuti poslodavce da prijeđu u sivu zonu i zapošljavaju radnike na crno, kako bi izbjegli plaćanje viših plaća i doprinosa. To može dodatno umanjiti sigurnost radnika i smanjiti porezne prihode države što stvara dodatne ekonomske probleme, dakle je li Vlada razmotrila potencijalni rizik prelaska poslodavaca u sivu ekonomiju uslijed ovih U razvijenim europskim zemljama visoka produktivnost omogućuje veće plaće bez izazivanja inflatornih pritisaka, dok u Hrvatskoj nedostatak produktivnosti postaje ozbiljna prepreka za daljnji gospodarski rast. Što možemo učiniti da poboljšamo produktivnost u Hrvatskoj pa evo nekoliko ključnih mjera koje su se pokazale učinkovitima u drugim zemljama EU koje bismo mogli primijeniti kod nas. Dakle, ulaganje u obrazovanje i razvoj vještina. Evo spomenuto je ovdje dakle cjeloživotno obrazovanje, razvijanje radne snage kroz ulaganje u obrazovanje osobito u područjima poput znanosti, tehnologije, inženjeringa i matematike odnosno STEM područjima. Ključno je za dugoročno povećanje produktivnosti. Zemlje poput Njemačke i Švedske već godinama provode programe cjeloživotnog obrazovanja, kako bi omogućile prilagodbu radnika tehnološkim promjenama. Slijedeća mjera je poticanje inovacija i digitalizacije. Digitalizacija gospodarstva može znatno povećati produktivnosti. Primjeri zemalja poput Estonije koja je predvodnik u digitalizaciji javne uprave, pokazuju kako tehnološka rješenja mogu povećati efikasnost, ne samo u privatnom sektoru već i u državnoj administraciji. Hrvatska bi trebala ulagati u digitalnu transformaciju poduzeća i javnih usluga. godišnjoj tzv. EPTA konferenciji dakle European parliamentary i technology assessment konferencija na kojoj se razgovaralo o uvođenju umjetne inteligencije i demokraciji odnosno utjecaju umjetne inteligencije na razvoj društava i mogu vam reći po primjerima koji su tamo izneseni, kako umjetnu inteligenciju koriste u parlamentima, u javnoj upravi da bi ubrzali neke procese, ne da bi smanjili broj radne snage nego da bi radna snaga bila efikasnija i da bi se bavila ili drugim stvarima. One neke repetitivne stvari, analize, velike količine podataka dakle radi umjetna inteligencija. Evo kažem jednom ću stvarno, ovaj održati primjer kako u švicarskom parlamentu koriste umjetnu inteligenciju. Daljnji, daljnje mjere za poboljšanje produktivnosti dakle poboljšanje infrastrukture, ulaganje u infrastrukturu osobito u zelenu energiju i pametne mreže, može potaknuti produktivnost kroz smanjenje troškova energije i poboljšanje ekološke održivosti. Primjeri Finske i Švedske pokazuju da ulaganja u zelene tehnologije mogu imati izravan utjecaj na rast produktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta. tržišta rada. Zemlje poput Danske primjenjuju tzv. model fleksi sigurnosti koji omogućava fleksibilnije radne uvjete za poslodavce ali uz istovremeno osiguranje socijalnih prava za radnike. Ovaj model povećava prilagodljivost radne snage i potiče rast produktivnosti jer omogućava radnicima da brže prelaze iz jednog sektora u drugi, drugi, ovisno o potrebama tržišta. I na kraju primjena umjetne inteligencije, sve više se koristi za povećavanje produktivnosti u različitim industrijama ili kao što sam maloprije rekla, umjetna inteligencija omogućava tvrtkama da predviđaju trendove, optimiziraju proizvodne procese, upravljaju lancima opskrbe i ubrzavaju inovacije. Npr. Njemačka kroz inicijativu Industry 4.0 koristi umjetnu inteligenciju za automatizaciju proizvodnih procesa što rezultira povećanjem efikasnosti i smanjenjem troškova. Dakle uvođenjem umjetne inteligencije i tih, i tehnologija umjetne inteligencije može imati sličan pozitivni učinak i u Hrvatskoj, posebno posebno u sektorima poput proizvodnje, logistike i zdravstva. Kad govorimo o automatskoj indeksaciji minimalne plaće, 5 zemalja članica EU, spomenuto je ovdje, dakle Belgija, Luxemburg, Francuska, Španjolska, Portugal, koristi mehanizam automatske indeksacije minimalne plaće koji osigurava da minimalna plaća prati rast Ovaj model omogućuje radnicima očuvanje kupovne moći u vremenu inflacije, iako automatska indeksacija ima svoje prednosti, ona ne rješava problem niske produktivnosti. Bez rasta produktivnosti automatska indeksacija može dovesti do povećanih troškova za poslodavce, što bi moglo smanjiti njihovu konkurentnost i usporiti ekonomski rast. Jedan od ključnih izazova u Hrvatskoj je neusklađenost plaća s troškovima života. Hrvatska minimalna plaća ne omogućava trenutno dostojanstven život s obzirom na visoke troškove osnovnih životnih potreba pogotovo u urbanim područjima. Ova situacija dovodi do povećanja nejednakosti i pritiska na najranjivije skupine. Usporedimo li situaciju s drugim članicama EU vidimo da su troškovi života u Hrvatskoj na razini ili čak i veći od prosjeka EU, dok su plaće ispod tog prosjeka što znači da hrvatski građani plaćaju više za osnovne životne troškove nego što im to omogućava razina njihovih primanja. Da bismo riješili ovaj problem, moramo stvoriti uvjete za brži rast plaća što će biti moguće jedino kroz povećanje produktivnosti. Evo Na kraju u zaključku, minimalna plaća mora pratiti realne troškove života i omogućiti dostojanstven život svakom radniku. Međutim to nije dovoljno, Hrvatska treba dugoročnu strategiju koja uključuje smanjenje poreza, poticanje inovacija i jačanje gospodarstva kroz rast produktivnosti. Tako ćemo osigurati ne samo dostojanstvenu minimalnu plaću već i cjelokupni boljitak za sve građane. Evo zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Idemo na pojedinačnu raspravu. Prvi će govorit poštovani zastupnik Marin Miletić. Nema ga, gubi pravo na govor pa će onda govoriti poštovana zastupnica Majda Burić, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani državni tajniče Vidiš sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege prisutni u HS, evo ja evo ja bih se referirala na nekoliko pitanja odnosno nekoliko teza koje smo danas imali prilike čut u dosadašnjim raspravama, a koje nisam obradila kroz svoj govor u ime Kluba HDZ-a. Dakle jedno od ključnih pitanja jest tko je što napravio za bolji standard hrvatskih građana? Što je npr. napravio SDP u mandatu tadašnjega premijera Milanovića u mandatu od 2011. do 2015. kad su se zaista imali prilike pokazati i što sve znaju i koje su to politike u smislu zapošljavanja, većih plaća itd., u to vrijeme kad su imali tu istu priliku što su radili? Smanjivali su plaće u državnom i javnom sektoru, pa su tako profesorima, učiteljima, nastavnicima, liječnicima, oružanim snagama itd. drastično padale plaće. Na koji način su to napravili? To su napravili na način da su drastično smanjivali koeficijente dok su osnovicu za izračun plaća povećali za svega nula tadašnjih kuna, dakle nikakvog povećanja osnovice, smanjivanje koeficijenta, u konačnici plaće su drastično padale i nije to sve, smanjivana su i materijalna prava, ukinute božićnice, regresi, korigirani u minus putni troškovi itd.. Što se tiče samog instituta minimalne plaće u vrijeme SDP-a povećana je minimalna plaća za sveukupno 29 eura, a po godinama to vam onda izgleda ovako. Iz '11. na '12.g. SDP je povećao minimalnu plaću za 0 kuna, iz '12. na '13. za za 23 eura iz '13. na '14. za 5 eura i iz '14. na '15. za zamislite i 59 centi, to je onih 0,4% uvećanja minimalne plaće od strane SDP-a. I kad pokažem statistiku koja nam nije pala s neba već je napravljena prema činjeničnim podacima

onda je činjenica i ona je neosporna da je minimalna plaća u mandatima premijera Plenkovića rasla za 134% ukoliko u to ubrojimo i ovo zadnje povećanje koje će se dogoditi sa početkom iduće godine, a ako gledamo samo dosadašnje povećanje minimalne plaće u mandatu ove Vlade ona, onda ona iznosi 103%. Evidentno je da imamo nikad brži rast minimalne plaće, ali isto tako i nikad viši rast minimalne plaće i ovi podaci koje pokazujem nisu podaci zbog kojih bi se ja hvalila, to su činjenice i to su rezultati koji govore o radu ove Vlade i da oni su hvale vrijedni, toliko o tome. Što se tiče još kritika koje smo čuli od strane kolega iz SDP-a onda moram spomenuti i slijedeće, a to je da su kad su bili na vlasti, kad su mogli mijenjati politike radili slijedeće, radnicima, tadašnjim radnicima iz II. mirovinskog stupa dakle sa osobnih računa uzeli su da ne kažem ukrali 4,5 milijarde kuna kako bi krpali rupe u proračunu za narednu godinu. Kome su to napravili? To su napravili djelatnim vojnim osobama i to su napravili osobama s invaliditetom s tim da osobe s invaliditetom nisu niti pitali, niti konzultirali, a ovu skupinu koju sam prije navela su makar pitali. I to su ti rezultati koji su evidentni, to su činjenice, to je, to nije nešto što je palo s neba i palo s Marsa, to je ono što zaista je, što je provjerljivo i dokumentirano. Što se pak tiče kritika, ali i velikog neznanja koje dolazi od strane Mosta, konkretno od kolege Miletića, ono što moram posebno naglasiti jest da bi on kao saborski zastupnik trebao znati da se minimalna plaća utvrđuje svake godine Uredbom Vlade RH, da to nije nešto što se mijenja, korigira svake dvije, tri ili pet godina, kao što je on to shvatio, dakle Uredba Vlade RH je vrlo jasna, ona se donosi na prijedlog resornoga a resorni ministar podatke za prijedlog vuče od tijela u resornom ministarstvu u kojem, u kojem su zastupljeni ne samo predstavnici ministarstva već i DSZ, već i predstavnika poslodavaca, HUP-a, sindikata, akademske zajednice itd., dakle jedno ozbiljno tijelo koje analizira parametre koji se dodatno proširuju ovim zakonom i koji daje svoje ozbiljne sugestije na temelju činjenica. Želim također iskazati podršku ovom Zakonu o izmjenama i dopunama minimalne plaće bez obzira što se radi o izmjenama svega nekoliko članaka, međutim mislim da je jako dobro da se, da se vidi i da je razvidno da mi već u postojećem zakonodavstvu o minimalnoj plaći smo akceptirali da je primjerenost minimalne plaće da se odnosi na najmanje 10% udjela u prosječnoj plaći i najmanje 60% udjela u minimalnoj plaći, što se sada transponiranjem odnosno preuzimanjem ove direktive i implementira u zakon koji je pred nama, međutim, moram naglasit još jednom da je postojeći zakon u vrlo visokom stupnju usklađenosti sa zahtjevima ove direktive. I da mi danas imamo udija, udio minimalne plaće u prosječnoj plaći od 54%, a udio plaće u medijalnoj od također skoro 64%. Pohvaljujem kompenzacijske mjere za poslodavce jer kad govorimo o minimalnoj plaći ne možemo razmišljati samo o radnicima koji primaju tu minimalnu plaću, već i o poslodavcima koji je isplaćuju, odnosno zarađuju. Zato pohvaljujem posebno predložene kompenzacijske mjere za prilagodbu poslodavaca na novu visinu minimalne plaće koji će isplaćivati provedbeno tijelo putem HZZ-a, a radi se o nadoknađivanju razlike u trošku plaće za prva tri mjeseca 2025. g. Ono što ću za kraj reći, jest da je evidentan i vidljiv trajan cilj vlade premijer Plenkovića, a to je zaštita i jačanje materijalnog položaja naših građana, prije svega, kroz stvaranje uvjeta za rast plaća. Zato još jednom podsjećam i naglašavam da je prosječna plaća u posljednjih 8 godina rasla za više od 76%, a minimalna plaća za samo dosad 103%, a od iduće godine to uvećanje biti će za sveukupno 134% i još jednom želim odbaciti netočne teze koje smo i danas imali prilike čuti od strane oporbe, a to je da je inflacija pojela plaće i mirovine. Ako se to ikad dogodilo e onda se to dogodilo u vrijeme upravo SDP-ove vlade kada inflacija zaista jest pojela i plaće i mirovine. Evidentan je i realan i nominalan rast plaća u posljednjih 8 godina i on jest u plusu. I još

Hvala lijepa. Povreda čl. 238. Kolegica Majda Burić uopće ne govori o temi nego uporno govori o vladi SDP-a koja kao što znamo, sa vlasti otišla pred skoro 10 godina, a s obzirom da toliko puno govori o toj vladi, mora da je ta vlada ostavila neki jako dobar trag čuje./... ona se ni danas ne može odvojiti od … .../Upadica: Molim./... hvalisanja i pričanja tako dobrih stvari o toj vladi koja je radila u vrlo teškim okolnostima. Hvala. Ipak je bila replika jer gđa Burić je govorila i o drugim stvarima, ali govorila je i o predmetu, mislim to je neosporno pa moram dati opomenu. Ja ne znam, izgleda da od jučer navečer do danas samo tako razgovaramo ovdje. Bilo bi bolje da se to Ne, ne, molim vas, nemojte komentirati. Ipak opomena. A sada replike, gđa Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepo, poštovana kolegice Burić, ne mogu se a ne nadovezati na kolegu Račana, da, vlada SDP-a je ostavila snažan, snažan trag u vrijeme eura, minornih 20 eura, 29 eura povećanja plaća i to je činjenica i to je što boli. To je ono što boli i zbog toga cvile i kukaju cijelo vrijeme. U usporedbi s njima, plaće u mandatu vlade Andreja Plenkovića kontinuirano rastu, kontinuirano rastu mirovine, kontinuirano raste standard hrvatskih građana. Dakle ako pribrojimo od sljedeće, za sljedeću godinu, imat ćemo rast od ukupno 134%. Međutim, plaće treba promatrati u jednom širom kontekstu, dugoročno, širem i moje pitanje za vas, kolegice, možete li objasniti kako

SDP-ove politike na radnike u to vrijeme kad su mogli nešto pokazati, a to je prošli mandat od 2011. do '15. g. kad su zadnji put bili na vlasti bio porazan, gdje su plaće drastično padale i onda mene g. Račan pita kakav je to efekt bio na mene, bio je iznimno negativan jer sam radila u državnoj službi i ja vam jedna od onih kojoj je vaša vlada drastično skresala plaću. Zato što ste kresali koeficijente i plaće liječnika, profesora, učitelja, nastavnika, policajaca, vatrogasaca, itd. su drastično padale. U mandatu vlade premijera Plenkovića, prosječna plaća u RH narasla je za više Hvala, hvala. Hvala. Doduše, gđa Bedeković vas je pitala nešto drugo, a nema veze. Kod replika ne. Kod replike Hvala lijepo uvaženi zastupnice Burić. Prije pola godine Vlada RH usvojila je Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva za '24. i '25., isto tako i poreznim reformama i tim rasterećenjima stvorila je preduvjete upravo za rast dohotka ljudi zaposlenih i u privatnom sektoru, ali i za povećanje produktivnosti tih istih poduzeća. Međutim, sjećamo se i te porezne reforme kada je Vlada u cijelosti prepustila pore na dohodak jedinicama lokalne samouprave. E sad, licemjerno je danas slušati upravo oporbene zastupnike u ovoj raspravi kad znamo da je recimo Možemo! u Gradu Zagrebu, pa Centar u Splitu, pa SDP u svojim gradovima i općinama upravo porez na dohodak stavio najveću stopu i svojim građanima nisu omogućili da imaju veću plaću, pa kako to komentirate. Hvala vam poštovana kolegice Baričević. Komentiram to negativno zbog toga što su upravo ti gradovi i općine koje ste naveli misleći prije svega na Zagreb, Splitu, Rijeku, al mislim da ste zaboravili i Supetar gdje lokalni čelnici nisu dozvolili da njihovim građanima rastu plaće i gdje su oni stopu poreza na dohodak i na taj način direktno utjecali na novčanike i džepove građana i na njihove plaće. To se dogodilo sa najvećim porezom na dohodak u Zagrebu gdje je građanima EU. Hvala lijepo. Povreda poslovnika gospođa Anita Curiš Krok. **Curiš Krok, Anita (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Evo povrijeđeno je čl. 238. i iznošenje laži jer niste dobro informirani da SDP-ove općine, evo konkretno govorim o općinama u Krapinsko-zagorskoj županiji nisu povećavale porez. Ali znamo i za slučaj iz Varaždinske županije da je HDZ-ov grad želio podignuti, izglasao pa se ta odluka povukla. Nemojte govoriti da su sve SDP-ove općine podigle porez. Nisu. Hvala. U poslovniku više nema ispravak krivog navoda, nekad ga je bilo pa vam moram dati opomenu jer onda se to tretira ko replika. taj poslovnik je proizvod suradnje između dviju najvećih stranaka ja nisam sudjelovao. Gospođa Puljak izvolite replika. **Puljak, Marijana (Centar)** Evo poštovana kolegice nisam se mislila javiti za repliku, ali vi ste počeli svoje izlaganje s time da je ključno pitanje tko je što napravio. Pa nije to ključno pitanje, građanima je ključno pitanje mogu li za svoju plaću preživjeti mjesec i mogu li pokriti sve životne troškove koje imaju taj mjesec. ako ćemo govoriti o rezultatima HDZ-ove vladavine ovih 30 godina, uvijek govorim najbolji pokazatelj rezultate vladavine HDZ-a u ovih 30 godina je popis stanovništva od '90.-tih do danas milijun stanovnika manje u posljednjih deset godina 400 tisuća građana napustilo Hrvatsku. Kad ih pitate zašto, ne radi plaće nego radi korupcije i klijentelizma. Hvala. **Radin, Furio Hvala vam. Poštovana gospođo Puljak, pa zbog vaše sposobnosti i sposobnosti vaše i muževljeve politike indeks razvijenosti u Gradu Splitu je pao to je početak i kraj cijele priče, to je činjenica i to su fakti koji pokazuju kakvu politiku vodite. A što se tiče mojeg govora i podsjećanja na sve ono što se događalo u posljednjih desetak godina i rezultata koje su isporučivale različite vlade vi opovrgnite ako sam bilo što pogriješila. Hvala. Gospođa Puljak ako ja kažem gospođi Burić da se ipak moraju birat riječi jel to dovoljno? Je? Nije? Dobro, izvolite gospođa Puljak. Evo pozivam se na čl. 238., dakle u Gradu Splitu ja ću opet reći najveći proračun ikad, projekti koji su stajali u ladicama konačno se rade, javni natječaji, nema zapošljavanja po babi i stričevima kao do sad. A ja ću evo vi demantirajte navode popisa stanovništva 1990-tih je bilo

Ko ima povredu? Ne piše mi ništa ovdje. ovdje. Izvolite pa ako želite, izvolite, da, da izvolite. Dakle, uvažena zastupnica Marijana Puljak ovdje je povrijedila čl. 238. dakle iznosi neistine. Pa znamo da je svi da je Đerek napustila Split i politiku Ivice Puljka upravo zbog nepotizma, nezakonitih zapošljavanja i namještanja natječaja, svi se sjećamo toga. vi znate vrlo dobro da se poslovnik ne bavi ispravkom krivog navoda pa vam dajem opomenu. Ja ne znam kad će stavit ruke na poslovnik ponovo, ali ja jedva čekam. Gospođa Sokolić replika. **Sokolić, Tanja (SDP)** Poštovana kolegice Burić vaša podbadanja o minimalnoj plaći u vrijeme SDP-a pokazuje potpuni nedostatak razumijevanja šireg ekonomskog konteksta. SDP je naslijedio katastrofalne proračunske rupe i duboku recesiju upravo zahvaljujući HDZ-u, zahvaljujući Sanaderu koji je za to osuđen, zahvaljujući vama koji ste za pljačku proračuna osuđeni i slično. Morali smo povlačiti poteze koji kako bismo spasili gospodarstvo, a ne igrati se populističkim mjerama kao što vi radite kad se nabacujete mrvicama koje dijelite umirovljenicima. Umjesto da odgovorno upravljate zemljom u ovako makroekonomskom okruženju koje sad imate vi koristite situaciju za političku korist dok naši građani pate pod težinom inflacije. Ponosni smo što smo unatoč krizi uspjeli očuvati radna mjesta i pokrenuti reforme koje vi sada koristite dok vaša vlast konstantno

**Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala lijepo, čl. 238., kolegica Sokolić manipulira, izmišlja lažna i ja bih rekla smiješna opravdanja, kakve ekonomske okolnosti kolegice? Kakvi popularni potezi vaše Vlade u to vrijeme? Pa vi ste Hrvatsku u vrijeme svoje vladavine zadužili u beskraj, produbili socijalne nejednakosti,

bila je replika, ide opomena po difoltu. Gđa. Baričević. **Baričević, Danica (HDZ)** Pa evo opet povrijeđen je čl. 238., kolegica Sokolović ovdje nas svih vrijeđa. Svi se sjećamo kako je tada kršitelj Ustava u toj Vladi kakav mu je kreditni rejting bio u smeću i kako su padale plaće i omalovažavao branitelje i sve ostalo, ova Vlada je pokazala da odgovorno i sigurno vodi i upravlja ovom zemljom i znate najbolje koje su nas krize pored svih kriza koje su nas snašle … …/Upadica Radin: Hvala./… … i sačuvali smo radna

Zahvaljujem, čl. 238., vrijeđanje zastupnika. Mislim da kolegice iz HDZ-a ovdje imaju amneziju, pitaju se koja ekonomska situacija nas je zatekla. Da vas podsjetim, vaš premijer tada i predsjednik stranke je javno rekao, naša država je u banani, takvu smo je naslijedili.

Čl. 238. povreda Poslovnika, omalovažavanje zastupnice, s jedne strane molim lijepo da mi se govori točno prezime, ja sam Sokolić, ne Sokolović,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, referiram se na čl. 238., od Vlade u kojoj sam ja bila ministrica je prošlo sad još malo pa će biti 9.g., dakle 10-ljeće, prestanite se referirat na to, ali vidim da vam je zapravo recimo 2012. sve što je bilo prije ste zaboravili, pa mi je predsjednik stranke i premijer završio u zatvoru gdje još uvijek je, a sjećate se onog grupnog plakanja na vašem saboru kud Ivo tud i mi.

Hvala vam, evo poštovanoj gđi. Sokolić odgovor, govorili ste o podbadanju. Pa gđo. Sokolić, istina nije podbadanje, to što sam ja kazala što je vaša, Milanovićeva Vlada radila, koji su re…, koji ste rezultati isporučili, koje nikakvo podbadanje, to je istina, to su činjenice, na koncu to vam je sve zabilježeno u vašim tadašnjim proračunima i ostalim aktima, a vama gospodo iz SPD-a je uvijek kriv netko drugi, pa dajte preuzmite odgovornost za vlastite rezultate i za vlastite politike, pa istina je da ste rušili plaće, da ste ih drastično smanjivali, pa nije vam za to kriv netko drugi, pa vi ste donosili te politike, preuzmite odgovornost za njih, to očekujem od vas. **Radin, Furio (Nezavisni)** Dobro uz napomenu samo da je podbadanje sastavni dio parlamentarizma, da se samo na… da se na tome zaustavljamo bilo bi, će dat repliku. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Burić, danas slušamo da unatoč tome što će doći do povećanja plaće da imamo i da ćemo imati sve više ljudi u riziku od siromaštva. Ne možemo biti sretni što imamo sada oko 750 tisuća takvih osoba, međutim treba reći da je to 18% stanovništva, a da je prosjek EU daleko viši daleko viši i 21%. Pošto je kolegica već se osvrnula na 2015. ja bi samo malo usporedila, znači 2015.g. imali smo milijun tisuća ljudi u riziku od siromaštva, 2016. svaka treća osoba je bila u tom riziku, očito je to bila manja brojka po njima nego ona koja je danas, kako to komentirati? **Radin, Furio Hvala vam. Poštovana kolegice Juričev-Martinčev, vezano uz osobe u riziku od siromaštva i osobe u riziku od socijalne isključenosti, podaci DZS i ostalih relevantnih institucija govore upravo ono što ste u brojku u brojku i vi istaknuli, a to je da je 2015. godine bilo 1.216.078 osoba u riziku od siromaštva, a u mandatu ove Vlade ta stopa odnosno broj osoba u riziku od siromaštva je znatno smanjena i treba biti smanjivana i nadalje. Svaka treća osoba danas u riziku od siromaštva koja je bila 2016. danas nije u toj kategoriji i taj trend treba samo nastaviti …/Upadica Radin: Hvala./… i donositi dobre politike socijalne zaštite i vjerujem da će …/Upadica Radin: Petar (HDZ)** Povrijeđen je 238., hvala dopredsjedniče. Pa vratio bih se na minimalnu plaću. Minimalna plaća ključni je socijalno zaštitni instrument koji štiti one radnike s najnižim plaćama, a kojih je danas kako je rečeno oko 100 Minimalac je u mandatima premijera Plenkovića, samo do sad rastao za 103%, a s najavljenim uvećanjem od početka 2025. godine, minimalac će sveukupno narasti

dovrši rečenica i moram vam dat opomenu jer je bila replika. Gospodin Kolarek replika. **Kolarek, Ljubomir (HDZ)** Poštovana kolegice Burić, neću ja o SDP-u jer ovoga trenutka oni nisu ni nimalo bitni ni vrijedni nego dajte još jedanput molim vas ponovite koliko je ova Vlada u onih 7 paketa mjera pomoći stabilizaciji gospodarstva našim građanima potrošila novca za potres, Coronu, energetsku krizu i koje, kolika bi bila minimalna plaća da se barem jedna trećina tih novaca u

zbog naše javnosti prije svega, a prije svega za, zbog naših umirovljenika. Evo upravo jučer je krenula isplata već 9. za redom jednokratnog dodatka za naše umirovljenike sa primanjima do 840 eura. Već jučer je HZMO krenuo isplaćivati jednokratni dodatak, 9. za redom, a koji se tiče paketa mjera pomoći Vlade RH, o kojem ste me vi kolega Kolarek pitali. Isto tako 7. paket mjera koji je, koji je donijet u rujnu '24.

Irena (SDP)** Zahvaljujem. Zastupnica Burić ja sam sigurna da ste vi duboko uvjereni da živimo u obećanoj zemlji Andreja Plenkovića i nemam vas namjeru demantirati ali kako onda objašnjavate da je za vrijeme vaše Vlade došao do egzodusa mladih i obrazovanih ljudi iz Hrvatske, koji svoj odlazak objašnjavaju velikom nepravdom u društvu i nemogućnošću da žive od svoga rada. Majda (HDZ)** Uvažena kolegice Dragić evo podsjetit ću vas na opet jedan rezultat koju je, koji je napravila Vlada premijera Milanovića i Vlade SDP-a, a to je što ste uveli mjeru stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Tu mjeru ste koristili kako biste mladima dali priliku za ulazak na tržište rada. Šta je to značilo? To je značilo neku bijednu naknadu od početnih 600 kuna, za mladog čovjeka koji je tek izašao sa fakulteta. E pa sad ja vas pitam zašto su mladi ljudi rekli ne ovakvim politikama. Mi smo tu mjeru ukinuli, tu, tu nepoštenu i ne dobru mjeru stručnog usavršavanja. Mi smo tu mjeru zamijenili sa mjerom pripravništva koje pretpostavlja 80% plaće od

Čl. 238. Ovo je stvarno vrijeđanje zdrave pameti. Ja sam vas pitala zašto je za vrijeme vaše Vlade došlo do egzodusa mladih i obrazovanih ljudi iz Hrvatske, a vi mi pričate o nekim mjerama. Pa zašto su otišli kad imate tako divne mjere.

dakle ja ne vidim osobno smisla hvaliti se statističkim povećanjem plaće, poglavito ako imamo na pameti činjenicu da to statističko povećanje plaće će i dalje biti još miljama daleko od situacije da bi ljudi koji primaju minimalnu plaću mogli od nje živjeti. Ono što ću vas pitati, mi svi znamo i svjesni smo da troškovi života u gradu Zagrebu u odnosu na grad Vukovar ili nekakve druge dijelove u RH su različiti. Mislite li možda da bi rješenje takvog problema moglo stajati u svojevrsnom obliku pa regionalne prilagodbe minimalne plaće koja bi zapravo trebala, što određene države imaju, da se razumijemo, koja bi trebala osigurati jednu pravedniju distribuciju u odnosu na sve one životne troškove. **Radin, Furio Hvala vam poštovani. Kolega Kujundžiću, pa ne trebamo se mi hvalit i nije nikakva samohvala kad iznesem činjenicu podatak da je minimalna plaća u mandatu premijera Plenkovića rasla za 134%, to nije samohvala, to je činjenica, to je tako. Nikad brži rast minimalne plaće i nikad veći rast minimalne plaće. za nas kao i za svaku drugu vladu govore isporučeni rezultati i tu je točka. Jako se dobro zna tko je što napravio, a tko nije napravio i tko je sposoban, tko je manje sposoban, ko je nesposoban sve stoji zabilježeno i dokumentirano. Spomenuli ste Zagreb pa dajte se okrenite prema kolegama iz Možemo! pa ih pitajte što su opalili najveći porez na dohodak stanovnicima Grada Zagreba i onemogućili im rast …/Upadica Radin: Hvala, vrijeme./… Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice Burić, obzirom da imamo sklonost vraćanju u prošlost ja ću se isto malo vratit u prošlost, al ne tako jako daleko. Kad govorimo o plaćama ono što smo svi svjesni i je tema da ako imate veću plaću naravno da ćete imati i veću mirovinu. Ali jedna od stvari za koju ću se uvijek zalagat, a to su iste plaće žena i muškaraca za iste poslove, dakle da i žene i muškarci imaju istu plaću za iste poslove. Pa mi probajte objasniti zašto su vaši zastupnici u Europskom parlamentu dakle zastupnici HDZ-a u bivšem mandatu Europskog parlamenta, al ne tako davno to je bilo pred godinu i pol, dvije, glasali protiv uredbe da žene i muškarci imaju za iste poslove istu plaću. Nisu bili suzdržani, nisu imali nešto glasali su protiv. Hvala. Hvala vam. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš i sami ste naglasili veća plaća u konačnici ima utjecaj i na više mirovine. I da, točno je i da se brojem zaposlenih odnosno zaposlenošću, ali isto tako i visinom visinom plaća utječe u konačnici na visinu mirovine. Što se toga tiče se u potpunosti s vama slažem i to vidimo i iz podataka HZMO-a gdje umirovljenici koji su na na tržištu rada u svijetu rada proveli 40 i više godina i koji imaju 40 i više godina staža da je njihova prosječna penzija veća od 800 eura, a udio te penzije u prosječnoj plaći je 70%. I to je samo jedan od dokaza da trebamo i dalje poticat što dulji ostanak u svijetu rada kadgod je to moguće.

vodite.

Nažalost smo gotovi sa iznošenjem stajališta i sad nastavljamo sa našom točkom dnevnog reda i g. Živković ima riječ. Hvala predsjedavajući. Evo kolegica Burić je rekla nekoliko netočnosti u svojem izlaganju. Kako nisam, zapravo svojim replikama, tako da nisam se mogao javiti da se na to osvrnem pa ću evo, iskoristit početak svoje pojedinačne rasprave da kažem nekoliko stvari. Prva stvar, kolegica Burić se hvalila ukidanjem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Moram reći da se, da je vlada koje je to ukinula je dosta dugo držala tu mjeru, dapače, do 2020. g. Ja sam osobno organizirao prosvjed 2017. protiv te mjere kada Vlada nije htjela čuti za ukidanje te mjere. Tada, podsjetit ću je to bilo jedno od lakših načina trošenja europskih sredstava, tj. kanaliziranje europskih sredstava u Hrvatsku i unatoč svim negativnim efektima te mjere, Vlada tada nije htjela odustati od te mjere pa mi je malo bizarno da se kolegica Burić sada hvali kako je, kako su oni odmah prepoznali, odmah ukinuli mjeru, kada jednostavno do faktualno nije točno. Druga stvar koju sam htio reći je da, ja mislim da moramo u ovom Domu, u ovom parlamentu, ovom Saboru prestati ljudima lagati o porezu na dohodak. Naime, kad bi Zagreb stavio na novu minimalnu razinu poreza na dohodak, na razinu od 15%, osobe na minimalnoj plaći bi imali 14 eura veću plaću. Osobe, ovi saborski zastupnici ovdje koje se ovdje nalaze bi imali 300 eura veću plaću kada bi spustili porez na dohodak. Ja znam da to zastupnike negdje ovdje žulja što neće imati veće plaće zato jer većina njih živi u gradu Zagrebu, ne možemo raditi porezne reforme koje će ići na ruku bogatim, nauštrb onih koji su siromašni. Ja ću podsjetiti, Zagreb nije digao cijene domova za starije, nije digao cijene za vrtiće, dapače, digli su pragove kako bi cijene ostale iste, komunalne usluge su ostale jednako skupe, tj. jednako jeftine, nismo dizali cijene smeća, proširili smo krug korisnika besplatnog javnog prijevoza i sve to između ostaloga i moguće zato jer nismo smanjivali porez najbogatijima. ja bi tu još napomenuo da taj primjer nisu slijedili drugi gradovi, recimo, Karlovac, koji je smanjio svoj porez na dohodak, u isto vrijeme je dizao cijenu komunalija, dizao je cijenu vode, vidimo da ta voda danas čak i otrovna, ali evo, unatoč tome, unatoč tome ta cijena se dizala. Ja vam garantiram da na pojedinačni kućni budžet osoba na minimalcu, siromašnih osoba puno više efekata ima cijena osnovnih usluga, nego što to ima umanjenje poreza na dohodak. Ja bi stavio u kontekst minimalnu plaću, porezne reforme i osobne odbitke i dječji doplatak. Ako uzmemo za primjer kućanstvo koje su dvije osobe zaposlene po novoj minimalnoj plaći, kada dobiju dijete prizna im se osobni odbitak na jednu od tih plaća i prihodi su im uvećani za 40 eura. S druge strane za sve koji imaju veće prihode njihov osobni odbitak je na razini od 70 eura. Treba reći da će i ove osobe vjerojatno dobiti dječji doplatak ali samo u iznosu od 30 eura jer se već sa minim… sa dvije minimalne plaće nalaze u najvećem rangu osoba koje pravo na na dječji doplatak. Tako da dolazimo do paradoksalne situacije gdje kućanstvo koje ima dvije osobe na minimalnoj plaći i kućanstvo koje ima jednu plaću od 8 tisuća eura i jednu od eura možemo reći da takvo kućanstvo ima jednaki doprinos za dijete tj. povećanje prihoda za dijete ko i ono koje je na minimalnoj plaći. Takav sustav je regresivan, takav sustav ide na ruku bogatijim obiteljima, a treba i reći da je to samo za prvo dijete takav slučaj. Za svako iduće dijete u obitelji taj sustav postaje sve regresivniji tako da siromašnije obitelji dobivaju manje, a one bogatije dobivaju sve više i više. Treba spomenuti da i dječji doplatak u maksimalnom iznosu 60 eura dok je porezni odbitak za osobe koje su, koje imaju veće prihode u većem, u početnom iznosu 70 eura, dakle u samom startu imamo razliku od 10 eura. Ja mislim da nije stoga pogrešno reći da sustav financijski pogoduje više bogatoj obitelji i da, i da možemo i reći da su te dvije potpore u pravilu i isključive. Spomenuo bih i u kontekstu Grada Zagreba kakve bi efekte imao porez kroz neka dva primjera. Znači kao što sam već ranije rekao osoba na minimalnoj plaći kada bi smanjili na 15% s poreza na dohodak imala bi uvećanje plaće za 14 eura. 14 eura to je to. Podsjetit ću da je kolegica iz HDZ-a usred ove rasprave kad je kritizirala poteze iz, kolega iz SDP-a rekla je da su oni povisili plaću za mizernih, to joj je rečenica bila, za mizernih 29 eura. Mi sada govorimo o 14 eura koje Grad Zagreb može utjecati i onda se, onda nam kolegica Burić govori da mi to uzimamo iz džepova građana. Suprotno, upravo suprotno. Mi idemo k konceptu da su uni… da su usluge univerzalno dostupne, da su pristupačne, da su kvalitetne, da su lišene korupcije i da stvarno pomažu našim građanima. Jedan od načina koji je sada moguć za financiranje svega toga da se uvedu, da imamo više stope poreza na dohodak. Meni nije jasno, meni je apsolutno neprihvatljivo kako mi pristajemo na to kao društvo da mi imamo praktički jednu stopu poreza na dohodak. Da osoba koja ima bruto plaću od 7 tisuća eura i osoba koja je minimalcu da plaća porez na dohodak po istoj stopi to nema nigdje ja mislim. Mi imamo drugu stopu za, veću stopu za sve plaće zapravo za svaki cent zarađen iznad 7 tisuća eura. I onda ljudi koji su bogati i koji su siromašni plaćaju istu stopu. I šta onda mi radimo umanjivanjem stope? Radimo to da ovi koji imaju veće prihode više zarade. Ima tu jedan saborski zastupnik mislim prima plaću negdje drugdje koja bi mu, a i mislim da pretendira da bude gradonačelnik Grada Zagreba i kojem je ovo jako bitno, ja mislim da bi njemu plaća narasla za oko 400 eura kada bi mi spustili stopu poreza na dohodak. Znači moramo prestati se baviti pitanjima plaća iz osobne perspektive, iz perspektive saborskih zastupnika i pogledati kako utječemo na kvalitetu života onima kojima je najteže, a to nećemo napraviti tako da dodatno opet povećamo plaću saborskim zastupnicima. Zato je bitno prestati lagati hrvatske građane da ćemo time što će Grad Zagreb ili neki drugi grad time što će umanjiti stope poreza na dohodak da će to utjecati na smanjenje siromaštva. To se neće dogoditi. Kolegica Burić je isto još izrekla jednu neistinu tj. netočnost, rekla je da se stopa rizika od siromaštva smanjila. Ja gledam podatke od 2016. do danas stopa rizika od siromaštva se nije smanjila ostala je ista. Znači ništa nismo napravili da se siromaštvo i stopa rizika od siromaštva smanji što je jasno, što je jasno iz podataka Državnog zavoda za statistiku. ja svakako podupirem dizanje minimalne plaće, mislim da je to super stvar, mislim da bi trebali i više dizati kada za to bude mogućnosti, mislim da ne bi trebali ministar to arbitrarno odlučivati po svojoj formuli kako će se to dizati nego da bi trebala postojati jasna transparentna formula. Mislim da jedna od metoda kojom se treba voditi je i računanje potrošačke košarice kako bi znali točno koliko, koliko je cijena života u Hrvatskoj, nažalost ništa od tih stvari se ovim zakonom trenutno ne rješava. Evo ja pozivam da, da više radimo na tome da uzmemo u obzir život ljudi koji žive na minimalcu, a ne da obmanjujemo javnost time da oni loše žive zato jer, jer Zagreb nije spustio stopu poreza na dohodak jer to jednostavno nije činjenica. Boška (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega spominjali ste potpore za djecu i sam dječji doplatak. Iako je zamišljen kao pomoć roditeljima njegov obuhvat i iznos ostaju neadekvatni. On trenutno najniži iznosi 30,9 eura po djetetu. Prije pola godine kad je na snagu stupio novi zakon najavljivano je da bi taj doplatak trebalo primiti oko pola milijuna djece, međutim nakon 6 mjeseci mi nismo niti blizu te brojke. Za kolovoz ga je primilo oko 318 tisuća djece i ovaj drastičan raskorak pokazuje koliko su trenutni kriteriji neodgovarajući. On bi trebao biti nekakva potpora obiteljima s najmanjim, s najnižim primanjima, no trenutno nije u skladu ni s potrebama modernih obitelji, stoga vas molim za komentar. Hvala kolegice, evo mi se zalažemo naravno za univerzalni dječji doplatak, ali ne univerzalni dječji doplatak gdje će svi dobivati isto nego koji je socijalno osjetljiv, znači da ovi koji imaju niže, niža primanja naravno dobiju više, a ovi koji imaju viša dobiju niže. Mi imamo obrnuti sustav sada, meni je to meni je to nevjerojatno da, da, da to tako u Hrvatskoj trenutno funkcionira, da za svako dodatno dijete obitelji sa većim prihodima dobivaju znatne porezne olakšice u odnosu na osobe koje su ili bez posla ili koje su na minimalcu, to je jednostavno prestrašno i da, vidli smo da onaj efekt koji se najavljivao se nije dogodio, da pravo na taj doplatak i dalje nema jako puno djece, a i te, ti iznosi, ti ljudi koji, koji se nalaze na rubnoj, na rubnoj razini da, da uopće mogu dobiti, kad bi se proširilo i na njih, samih tih 30 eura mjesečno nažalost u situaciji današnjih cijena ne bi puno pomoglo tim obiteljima. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gđa. Vlašić-Iljkić, izvolite replika. Zahvaljujem. Evo na tragu te teme vezano za Zakon o doplatku za djecu upravo smo vidjeli da i rebalansom je skinuto preko 40 milijuna eura upravo na stavci zapravo loša provedba zakona odnosno koliko je ona loše osmišljena kolegica je evo prvotno i rekla, postavljanje ponovno razrednih cenzusa postavljanje ponovno ajmo reć prihodovnog cenzusa, a istovremeno nemamo imovinskog cenzusa, dovodi stvarno u pitanje čemu uopće cenzusi povodom doplatka za djecu. Sigurno da i mi podržavamo inicijativu da to bude univerzalno pravo svakoga djeteta jer je to osim i demografska mjera zapravo mjera koja puno može pomoći i mladim obiteljima i, i potrebama u školstvu i sve ono što treba dječji doplatak obuhvatiti.

evo vidite kolegice kak je to sve povezano, znači mi, mi tu u Hrvatskoj imamo ogromnu inflaciju, cijene rastu neviđenom brzinom, a u isto vrijeme moraju to pratiti i plaće, a onda za time sve kasne socijalne potpore koje, koje vidimo nisu, nisu tako brzo u usklađivanju i dogodi se to da postaju neprimjenjive na stvarnu situaciju. Danas mi između ostalog i tražimo da se barem dvaput godišnje usklađuje minimalna plaća sa stvarnim stanjem na terenu kako se to ne bi, to kašnjenje događalo, pa i ovaj Zakon o doplatku za djecu je dobar primjer toga. U trenutku izrade zakona, u trenutku izrade prijedloga zakona oni su stvarno mislili da će doći do te brojke i da će toliko ljudi bit, ali uz tolku inflaciju, uz tolki rast plaće jednostavno je jako puno ljudi iz toga ispalo u procesu izglasavanja cijelog zakona

Ovdje danas imamo prijedlog zakona koji se usklađuje s Direktivom EU o primjenjivim minimalnim plaćama. Direktiva je dana 2022.g., a vi ste ju u sabor uputili tek na kraju roka koji je dat. Međutim moramo biti potpuno jasni ovakav prijedlog je podcjenjivajući za ljude s minimalnom plaćom i povećanje nikako nije dovoljno da bismo mogli očekivati da će građani živjeti bolje. Minimalna plaća za 2024.g. iznosi 840 eura bruto, što je oko 670 eura neto za 2024.g. U usporedbi, što smo danas i više puta mogli čuti sa našim susjedima poput Slovenije gdje je minimalna plaća 1.250 eura ili Njemačke gdje je ta minimalna plaća čak 2.150 eura jasno je da naši radnici ne primaju dovoljno za dostojan život. Dostojanstvo radnika očito nije prioritet ove Vlade, ona se pravi slijepa na činjenicu da troškovi života rastu, od mesa, jaja, grijanja ili najma stana. Ova Vlada to ne vidi ili ne želi vidjeti. Za nas je stvar jasna, minimalna plaća mora pratiti troškove rasta života. Živim u županiji koja graniči sa susjednom Slovenijom, to sam danas i u replici napomenula da ljudi iz moje županije idu po osnovne namirnice u Sloveniju jer su tamo ma i u pola jeftinije. Zamislite jeftinija je potrošačka košarica tamo gdje građani imaju minimalnu plaću veću za 410 eura bruto. Prema istraživanjima više od 50% radnika u Hrvatskoj su na minimalnom plaći, koji su na minimalnoj plaći ima poteškoća u spajanju kraja s krajem, to je neprihvatljivo. Nova dva kriterija od kojih je promjena u kupovnoj moći zapravo već na neki način izražena kroz kriterij inflacije i kretanjem produktivnosti pokušava se stvoriti okvir za pravedniju minimalnu plaću, međutim pravedno bi bilo samo da je to automatizirano kao u susjednoj i drugim zemljama. Ima li smisla da se s ovakvim promjenama na tržištu i s obzirom na nepredvidivosti jednom godišnje određuje minimalna plaća na temelju dobre volje pojedinca, a u međuvremenu naši radnici žive na rubu siromaštva, radnici i radnice koji doprinose ovoj zemlji svojim radom, zalaganjem plaćanjem poreza, a mi na koji način im vraćamo. Niti jedan radnik ne smije živjeti na rubu granice siromaštva. Pet država članica EU već je implementiralo automatsku indeksaciju minimalne plaće, a mi se volimo hvalit puno puta i povoditi za razvijenim državama, zašto onda ne i u ovom slučaju i ne usvojimo i ovu dobru praksu. Što je dostojanstvena plaća u Hrvatskoj? Prema procjenama danas u, u ime kluba mogli smo čuti da bi ona trebala iznositi 1.800 eura neto, dok je naš minimalac 670 eura za 2024. godinu, a povećanje koje nam slijedi je na 750 eura. Ova situacija stvara siromaštvo, izolaciju i osjećaj manje vrijednosti. Naša Ustavom zagarantirana prava na dostojanstven život moraju se vidjeti i u primjeni i u stvarnom životu. Nadzor nad primjenom zakona također je ključan kako bismo osigurali poštivanje prava radnika. Moramo se zalagati za sustav koji će osigurati da minimalna plaća bude dostojanstvena, da se poštuju prava i da svatko u Hrvatskoj može živjeti dostojanstveno. Osnovano je i novo Ministarstvo demografije i useljeništva, a nismo imali prilike čuti najavu njihovog stava ili vidjeti borbu za ovakav ključni segment demografske obnove. Ključna je veza između demografije i iznosa plaće, to su dva aspekta koja se međusobno prepliću i imaju utjecaj na naše društvo i gospodarstvo. Demografski trendovi u Hrvatskoj su zabrinjavajući. Naša populacija stari, a mladi se sele u potrazi za boljim prilikama. Visina plaće ima izravan utjecaj na to hoće li mladi ostati ili napustiti ovu našu zemlju. Kada su plaće niske kao što je to slučaj s našom minimalnom plaćom, ponovit ću od 670 eura neto, radnici teško mogu osigurati osnovne životne potrebe, a kamoli izgraditi obitelj. Mnogi mladi ljudi osjećaju da nemaju izbora i odlučuju se na iseljavanje u potrazi za boljim uvjetima života za sebe i svoju djecu. Što jedna obitelj s dvoje djece može sebi priuštiti od 670 eura minimalca. Stanarinu i režije i ostane im 150 eura do kraja mjeseca. Mislite li da se stvarno s tim iznosom može preživjeti jedan mjesec? Veća minimalna plaća donosi sigurnost za obitelji i smanjuje nejednakost. Samo to će zadržati ljude u ovoj zemlji, a ne pusta obećanja kojim se razmećemo u predizborno vrijeme da bi onda na kraju na njih zaboravili. Ako omogućimo dostojanstvenu plaću mlade obitelji će moći planirati svoju budućnost ovdje i doprinijeti razvoju naše zajednice. Povećanje minimalne plaće nije samo ekonomska odluka već i demografska strategija. Kad osiguramo da naši radnici primaju plaće koje im omogućuju dostojan život, investiramo u budućnost naše nacije. Dužnost nam je stvoriti uvjete koji će privući mlade ljude da ostanu, da grade svoje živote ovdje, a ne da su dio statistike u nekim drugim državama. Ono što također treba naglasit za kraj, povećanje minimalne plaće jača ekonomiju, a snažnija kupovna moć potiče rast. Veća minimalna plaća omogućava i veću potrošnju što pridonosi lokalnom i nacionalnom ekonomskom rastu. Hrvatska ekonomija će s većim minimalnim plaćama rasti, a mi ćemo biti snažnija država i ekonomski i u svakom drugom pogledu. Zar to stvarno treba toliko puta objašnjavati i pojašnjavati. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imate nekoliko replika. Prvu repliku gospođa, daje gospođa Curiš Krok. **Curiš Krok, Anita (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Evo kolegice Auguštan Pentek, vi ste se danas nekoliko puta znači znači osvrnuli na susjednu nam Sloveniju s obzirom da dolazimo iz iste županije pa dijelim taj vaš stav vezano za odlazak naših građana. Moramo napomenuti da Krapinsko-zagorska županija je stvarno županija koja je se gospodarski i razvila i gdje možemo reći da spram kad bi uspoređivali sa slavonskim županijama, da su primanja naravno nedostatna i ne naravno onakva kakva bi trebala biti ali naši ljudi i dalje posegnu i uspoređujemo cijene naravno sa Republikom Slovenijom. Pa evo konkretno da li imate možda, da li vi osobno odete u Sloveniju i koji su to možda artikli koje možete usporediti da su jeftiniji, evo konkretno znamo da higijenske potrepštine, da hrana bude jeftinija nego kod nas, a u Sloveniji znamo kolika je minimalna plaća. **Radin, Hvala lijepa kolegice. Pa da evo ja znam da evo danas smo čuli kad je državni tajnik rekao da se ne trebamo uspoređivat sa Slovenijom koja je ispred nas, da postoje neke zemlje koje su iza nas. Meni je neprihvatljivo da se uspoređujemo sa zemljama koje, koje zaostaju. Mi moramo težiti onom boljem. kao gradonačelnica grada koji je iz Krapinsko-zagorske županije, moram se uspoređivat sa Slovenijom zato jer moji građani znam da idu u kupovinu u Sloveniju jer je tamo jeftinije. I evo imam par primjera, recimo riža je jeftinija za dva eura, kava za espreso više od eura, jeftinija su sredstva za čišćenje. Suhomesnati proizvodi su isto povoljniji nego kod nas i naši ljudi, naši građani naše županije, oni se uspoređuju sa Slovenijom zato jer su primorani ići tamo da bi napunili svoju potrošačku košaricu. Naravno, dogovaraju se za prijevoz kako bi im bilo i to jeftinije …/Upadica Radin: Hvala./… **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo poštovana kolegice govorili ste o demografskim učincima dostojanstvene plaće, a znamo da je iznos minimalne plaće sigurno to nije. Navest ću primjer u Slavoniji, imamo provedbu tzv. projekta Slavonija, Baranja i Srijem unazad osam godina gdje je uslijed rezultata tog projekta iseljeno čak sto tisuća mladih obitelji iz Slavonije. Znamo da su sve slavonske županije po indeksu razvijenosti na začelju, ispodprosječno su razvijene i svakako to pokazuje između ostalog koliko je slaba razvijenost jer je prosječni dohodak po stanovniku jedan od stavaka koji je uključen u indeks razvijenosti, osim znači svih onih drugih pokazatelja poput stupnja nezaposlenosti općeg kretanja Radin: Hvala./… kako ste naveli treba ukazivat na podatke i treba zapravo stalno govoriti koliko je loša i regionalna zapravo rasprostranjenost odnosno regionalna nejednakost. **Radin, Hvala kolegice. Što se tiče indeksa razvijenosti tu sam imala prilike i pitati premijera na početku, ali mogu i ponoviti. Indeks razvijenosti nažalost ne pokazuje točan podatak razvijenosti naše Hrvatske odnosno dijelova Hrvatske. Naime, mi smo uzeli premalo parametra da bi oni bili točni pokazatelji onoga kakvo je stanje na terenu i tada je imala sam obećanje premijera koje možete i čuti da se slaže sa mnom i da će se parametri indeksa razvijenosti povećati. I tu dolazimo do ključne razlike da jedna općina u Slavoniji ili jedna u mojoj županiji je prema indeksu razvijenosti isto razvijena ko neka primorska općina ili grad, što u konačnici nije tako. A ovo demografske mjere, ključna je povezanost između segmenata i demografske obnove,

kolege iz HDZ-a hvale svojim mjerama za poticanje zapošljavanja i poboljšavanja uvjeta života mladih, egzodus mladih iz Hrvatske i dalje predstavlja ozbiljan problem i smatram da on nikako ne smije biti ignoriran. Mnogi nam mladi napuštaju zemlju u potrazi za boljim ekonomskim prilikama unatoč tvrdnjama o rastu minimalne plaće i razvoju programa zapošljavanja. Ove mjere svakako nisu dovoljne za rješavanje temeljnih problema gradonačelnica, uspješna gradonačelnica Grada Zlatara u drugom mandatu zanima me imaju li lokalne vlasti i sami poduzetnici ikakvu ulogu u pomoći rješavanju ovog problema? Sada bi mogla isto reć da je također ključna povezanost između institucija, a tako između lokanog, državnog itd. zbog rješavanja nekih problema. Ono s čim se susreće lokalna zajednica je da je sve više opterećenja Vlada prenosi na jedinice lokalne samouprave koje onda snose financijski jedinice lokalne samouprave. I ako se tvrdi i ovdje u Saboru kada čujemo ministre iz financija da su proračuni jedinica lokalne samouprave puni, isto tako i državni proračuni državne blagajne vele da nikada nije bilo više novaca nego ima sada, ali onda ga treba pravedno rasporediti, a pravedno raspoređivanje je onima kojima je nepotrebnije kako bi država onda mogla rasti i napredovati u smjeru u kojem to zaslužuju svi njeni građani. Ljubica (HDZ)** Hvala. Evo poštovane kolegice, ja se u nekim dijelovima mogu slagati sa vašim izlaganjem što se tiče plaća i povećanje minimalne plaće i vjerujem da smo u ovoj sabornici svi upravo u tom smjeru i zainteresirani da ta minimalna plaća bude dostatna, da obitelj odnosno primatelj može mjesečno živjeti s tom plaćom. Ono s čime se ne mogu složiti s vama, a to je da Vlada ima svoja predizborna obećanja. Vlada je sva svoja predizborna obećanja ispunila, minimalna plaća, a i plaće u vrijeme ove Vlade raste, a isto tako se i pune naše lokalni proračuni Evo javnost i hrvatski narod bi morao znati pa ja vas molim da još jedanput ponovite koliko ste vi podigli minimalnu plaću i plaću u vrijeme vlade vašeg …/Upadica Radin: Sad ću ponoviti ono što je jedna ovdje zastupnica rekla, situacija prije devet godina i sada nije ista. Kada smo mi došli na vlast i kada smo bili na vlasti svi se sjećaju što je bilo i kako je izgledala državna blagajna tada Hrvatske i kada smo ju mi kao morali oporavljati. Međutim, evo drago mi je da se slažete sa nečim sa mnom i da moramo zajednički raditi i da svi imamo interes da je minimalna plaća sigurno veća. Pa evo zato i pozivam ovdje i državnog tajnika i da prenese svima onima da slušate ono što oporba kaže ovdje, da ima dobrih prijedloga i da zajedno onda radimo na dobrobit svih naših građana kako bi njima plaće podigli i kako bi mogli dostojanstveno živjeti u našoj Hrvatskoj i kako se mladi ne bi trebali iseljavati iz ove naše zemlje. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Imamo povredu poslovnika gospođe Jembrih. 238. evo poštovana kolegice samo da vas podsjetim i na izazovna vremena u kojoj se našla i ova Vlada koronavirus i rat u Ukrajini koji su nam itekako onemogućili što brže i razvijanje naše, naših planova i programa koja smo imali, ali uz to su svejedno tu bili i mnogobrojni paketi naše Vlade koja je pomogla našim građanima. Hvala. Bila je replika pa po defaultu ide opomena i sad, o, gđa Auguštan-Pentek, izvolite povredu Poslovnika.

a kako je bilo tada prije 12 godina kada smo mi preuzeli Hrvatsku i u kojem stanju je bila blagajna zbog korupcije i krađe i to je velika razlika i inflacije koja je tada bila. Otkad sam se ja rodio, uvijek je bilo krize ovdje na ovim područjima. Moram vam dat opomenu jer je bila replika. G. Ivan Račan ima svoju raspravu. Da se nadovežem na vas, predsjedavajući, moja baka je znala reći, rođena sam u ratu, živjela sam u ratu, umrijet ću u ratu. Tako je i bilo. Moram reći da je ovo malo, pomalo romantično i zanimljivo, koliko god beskorisno bilo, ali je zabavno slušajući, slušati HDZ kako se stalno referira na Milanovićevu vladu i što je ona napravila ili što nije napravila. Svaka vlada radi u svojim okolnostima najbolje što može i mi pokušavamo živjeti u aktualnom vremenu i pokušavamo nešto napraviti danas, a stalno nas vraćaju natrag na nešto što je završilo pa sada skoro desetljeće. A kada već inzistirate iz HDZ-a stalno na toj raspravi, onda da vas podsjetim, da ste prvo napravili pljačkašku privatizaciju u Hrvatskoj koja je trajno poremetila odnose u ovoj zemlji. Zatim ste u 2000-ima ponovo opljačkali zemlju zbog koje ste na kraju osuđeni kao politička stranka i onda smo mi dobili priliku, to je ta Milanovićeva vlada koja je morala, nakon najveće krize u 21. st. nešto napraviti u Hrvatskoj. Ali, to je potpuno beskorisno i o tome zaista je, čestitam HDZ-u da se stalno vraća na to. Da, što se tiče teme, a to je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći, on je mali korak u dobrom smjeru, ali pitanje je da li je to dovoljno veliki korak, da li ima previše propuštenih prilika i to je ono što ćemo odlučivati u ovom Zakonu. Pohvalit ću usklađivanje s hrvatskim standardima, naime to je europska direktiva i tu je manje-više sve korektno provedeno iako ima upute u direktivi koje nisu primijenjene, što su vjerojatno specifičnosti ovog trenutka aktualne vlasti. Također su uvedeni precizniji kriteriji poput produktivnosti i promjena u kupovnoj moći, što omogućava da minimalna plaća bude bolje povezana s realnim gospodarskim uvjetima. Ukinute su i neke nesvrsishodne odredbe poput one koja je dopuštala da kolektivnim ugovorima se utvrde niže minimalne plaće, što u suštini nije koristilo, ali je dobro da je brisano iz zakona. Međutim, ima puno toga što nije dobro i što nije dobro napravljeno. Kod primjene novih kriterija, iako zakon dodaje nove kriterije za izračunavanje minimalne plaće, poput produktivnosti i promjena u kupovnoj moći, ti kriteriji ostaju prilično neprecizirani. Nejasno je kako će se oni kvantificirati i koliko će težine imati u odnosu na ostale parametre poput inflacije ili kretanja plaća. Ta nejasnoća, naravno, vodi do subjektivnih tumačenja odnosno arbitrarno iskazane političke volje koja će raditi kako nešto procijeni, a ne na temelju brojeva. Trebalo bi jasnije definirati kako će se mjeriti produktivnost i kupovna moć u izračunu minimalne plaće te tko će biti odgovoran za praćenje tih kriterija. Bez toga ostaje prostora za manipulaciju razne interesne grupe i arbitrarno stvaranu političku volju odnosno šta aktualna vlast želi, tako će napraviti neovisno o brojevima. Nedostatkom automatske indeksacije smo još dosta govorili pa ću samo kratko ponoviti, da bez automatske indeksacije postoji naravno, opasnost da će minimalna plaća zaostajati za stvarnim troškovima života, posebno u kriznim vremenima, a to je ono što smo imali upravo u ovom periodu iza nas i periodu u kojem se još uvijek nalazimo. Vjerojatno najteži dio ili najveći nedostatak ovih promjena zakona je na području kolektivnog pregovaranja. Upravo tu su bile vrlo jasne iskazane potrebe za povećanjem pokrivenosti radnika kolektivnim ugovorima u europskoj direktivi koja se ovdje primjenjuje. No to ovdje nije primijenjeno. Zakon bi trebao postaviti jasne ciljeve i mehanizme za poticanje šireg obuhvata radnika kolektivnim ugovorima, posebno u sektorima s niskim plaćama. Vlada bi mogla ponuditi poticaj poslodavcima i sindikatima kako bi se povećala pokrivenost i osigurala bolja zaštita radnika kroz kolektivne pregovore. Bez toga veliki dio radnika ostaje izvan kolektivno dogovorenih uvjeta rada, što smanjuje socijalnu zaštitu, i u konačnici poziciju i pregovaračku moć radnika. U zakonu bi to bio relativno mali korak, u stvarnosti bi to bila velika promjena. Zatim još ima potencijal, potencijalne neusklađenosti s .../Govornik se ne razumije./... uvjetima gdje Vlada naprosto ne razmatra uvođenje fleksibilnijeg mehanizama za prilagodbu minimalne plaće u izvanrednim okolnostima. I dalje sve ostaje arbitrarna odluka trenutka aktualne vlasti. I također, ono što zakon nema, nema niti pokušaja stvaranja dugoročne strategije za minimalnu plaću, a prilika je da se ona definira kao rast minimalne plaće koja će osigurati stabilan i kontinuirani porast neovisno o trenutačnim političkim i gospodarskim uvjetima. Održivi rast minimalne plaće ključan je za postizanje i većeg socijalnog blagostanja i smanjenja nejednakosti među radnicima. Bez toga postoji rizik da će minimalna plaća stagnirati u budućnosti, a stagnacija naravno znači da će se naprosto znatno razlikovati ili će biti sve veća razlika i zaostajanje u odnosu na medijalnu i prosječnu plaću što je također proces koji gledamo u Hrvatskoj u nekom periodu. Prijedlog sadrži pozitivne elemente, ali ima nedostataka u provedbi, nadzoru i dugoročnoj strategiji i zato je zakon u ovom trenutku na nekih pola puta od onoga što bi se realno moglo napraviti u ovom trenutku i čekamo drugo, veselim se drugom čitanju da vidim hoće li nešto biti promijenjeno, hoće li nešto biti dodano ili je ovo kao stih iz onog crtića Dead of Fox. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Restović, replika. **Restović, Tonči (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Račan da se vratim na početak vašeg izlaganja, pa da mi pokušate i vi nekako objasniti ajde ako mogu shvatiti nekako da na onoj usiljenoj raspravi jučer se pa makar i lažno govori šta je netko radio prije 35 godina, kakav je uopće smisao stalnog uspoređivanja rada ove Vlade i rada rada Milanovićeve vlade SDP-ove vlade prije 13 godina i iako stvarnog uspoređivanja zapravo i ne postoji samo se paušalno navodi tko je šta kao napravio i šta se onda kao napravilo, a ne navodi se šta. Znači koji je uopće smisao i ima li smisla uspoređivati tada

netrpeljivost prema aktualnom Predsjedniku Republike i onda kontinuirano pokušavanje ponižavanje njega na svaki mogući način što, kao što smo jučer mogli vidjeti nije dalo rezultata pa smo došli čak i do ove informacije da će vrlo vjerojatno uopće neće odlučivanja o točki koja je jučer uzela cijeli dan za raspravu. A što se tiče stalnog prozivanja rezultata Vlade koja je završila pred skoro cijelo desetljeće jedina logika je da se s time pokušava podgrijavati neka teza kako je nešto bilo jako loše, dakle priznanje mi smo loši, ali evo da vas podsjetimo bilo je nešto što je još lošije. To je jedina logika koju ja u tome vidim, ali ona očito daje neke rezultate pogotovo u njihovom biračkom tijelu, ali je potpuno beskorisna za rad sabora i za građane u 2024. godini. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Uvažena potpredsjednica Glasovac ima svoju raspravu sada. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege evo sad pogledajmo ovu sabornicu i usporedimo ju s jučerašnjim danom. Zainteresiranošću za današnju temu koja itekako utječe na svakodnevni život i to velikog dobrog dijela hrvatskih građana i jučerašnja tema koja je zapravo nekima poslužila kao predizborna tema od koje naši građani nit će živjeti bolje, nit će živjeti lošije. To govori dosta o poremećenom sustavu vrijednosti u ovome društvu, ali i o odnosu vladajuće većine prema prioritetima građana i odnarođenosti od njihovih stvarnih problema i prioriteta što nam pokazuju sva istraživanja koja mjesečno provode brojne anketne agencije. Ako je postavka, a trebala bi bit postavka naše države da bi svaki čovjek morao moći raditi i od svog rada dostojanstveno živjeti. Živjeti od svoga rada, to je najljepši osjećaj koji jedan čovjek može imati ne samo u financijskom smislu da može prehranite sebe, svoju obitelj, graditi nekakav svoj život, osigurat si osnovne životne potrebe, neki i više od toga, nekakvo slobodno vrijeme, kultura, sport. To je iznimno bitno i za naš osobni duhovni razvoj i za osjećaj, dobar osjećaj doprinosa zajednici u kojoj živiš. U našoj zemlji više od 50% građana koji primaju minimalnu plaću pošteno zarade tu plaću, od te plaće ne mogu pokriti osnovne životne troškove i to kažu istraživanja i s tim ne treba uopće polemizirati. Osim što ljudi koji pošteno rade i zarade tu minimalnu plaću, osim što su što žive ispod granice siromaštva ono što još gore je da smo ih lišili onog temeljnog ljudskog i radničkog dostojanstva jer damo im da rade, za taj rad dobiju plaću ali od toga živjeti ne mogu ako uz to neće raditi još jedan posao ili će u nekom trenutku kapitulirati i reći ne ovo nije zemlja za mene, ja ju volim ali život je kratak

Mi podržavamo ovaj prijedlog zakona jer smo socijaldemokrati i naša vizija ovog društva upravo je temeljena na tome, pristojno živjeti od svog rada rada i imati nekakav dostojanstveni, ne nekakav nego dostojanstveni život. I naš predizborni program s kojim smo išli na ove izbore, a nismo dobili povjerenje za njega, ticao se upravo ljudskog dostojanstva. Dostojanstva u dostojanstvenoj plaći, dostojanstva u dostojanstveno mirovini i dostojanstva u tome da država asistira i pruži pojas za spašavanje da možete osigurati sebi i svojoj djeci priuštivo stanovanje, a ne biti u dužničkom ropstvu cijeli svoj život. Svom djetetu vrtić koji neće biti socijalna kategorija uvjetovan nekakvim vanjskim elementima, nego će zapravo biti shvaćen kao sastavni dio odgoja i obrazovanja koje u ovoj zemlji mora biti dostupno svakom djetetu i besplatno svakom djetetu i obvezno po mogućnosti jer prošla su vremena kad su nas čuvale bake i djeca, nema u tome ništa loše. Nitko ne osporava, naprotiv pravo roditelja, bake, djedova da utječu na odgoj, odgoj djece ali naprosto sva istraživanja pokazuju da svakom djetetu u Hrvatskoj moramo osigurati predškolski odgoj i obrazovanje jer je to pretpostavka i za bolji njegov razvoj i za bolju integraciju u više razine obrazovanja i na postizanje boljih rezultata i stvaranja, usvajanja znanja i stvaranja vještina i kompetencija. Mi ćemo ovaj zakon naravno podržati jer je ovo između ostalog i usklađivanje s direktivom EU jer je i EU shvatila u nekom trenutku i dugo je radila na toj direktivi naprosto da jedno od osnovnih poslanja EU koje je dovedeno u pitanje je to da smanjimo nejednakosti među zemljama, među njihovim građanima, da iskorjenjujemo siromaštvo i da promoviramo život od svoga, od Ono što kroz ovaj zakon želimo postići je uvesti dva nova parametra za izračun minimalne, minimalne plaće. Dobro u redu, iako moglo bi se raspravljati o tome u čemu je razlika od postojećeg parametra koji je bio inflacija i do sad se uzimao u obzir u odnosu na novo uvedeni, jedan od parametara usklađivanje s troškovima, s troškovima života. Drugi je produktivnost, nemam vremena se time posebno sada u pojedinačnoj raspravi bavit, vjerujem da će netko od mojih kolegica i kolega obraditi i to područje odnosno sigurna sam. Hrvatska se opredijelila za razliku od nekih drugih zemalja za godišnje usklađivanje odnosno određivanje minimalne plaće. Taj princip nema 5 zemalja, to su Danska, Finska, Švedska, Italija i Austrija. One su se dosta protivile ovoj direktivi, ne zbog toga što ne žele da im se zakonom definiraju minimalne plaće i da se to na neki način određuje svake godine nego naprosto što oni imaju takav savršeno uspostavljen, pogotovo Nordijske zemlje, tako savršeno uspostavljen sustav kolektivnog pregovaranja da je upravo ove zemlje rangirao u one zemlje kod kojih su najveće minimalne, a primjerice u jednoj Švedskoj koja, gdje se minimalne plaće, mislim da su ovo podaci od par godina prije ali se kreću od 1.633 do 2.382 2.382 eura, ali tamo je 91% radnika pokriven kolektivnim ugovorima i oni naprosto imaju sustav koji fenomenalno funkcionira gdje se zapravo te minimalne plaće utvrđuju sindikalnim pregovaranjem i zato su imali mali odmak prema ovoj uredbi ali je ona u konačnici prihvaćena i usvojena. Ovom uredom nažalost mi nećemo ispraviti nejednakosti među određenim zemljama EU i nećemo, kako bih rekla poništit činjenicu da će u Luxemburgu minimalna plaća biti 5 puta veća nego li je ona u Luxemburgu, a u Luxemburgu je u ovom trenutku, u ovom jer koliko će iznositi ta nacionalna minimalna propisana ili pregovarana plaća, naravno da je slobodna odluka svake suverene države, isto kao i ona o kojoj smo raspravljali jučer cijeli dan s puno većom zainteresiranošću posebno ovog ovog dijela sabornice. U Hrvatskoj kao što smo imali prilike čuti za naša minimalna plaća nas svrstava tamo na sred ljestvice zemalja kada govorimo o nominalnim iznosima plaća, što je ok jer nismo na dnu kao u nekim drugim stvarima, međutim kada počnemo govoriti o drugom parametru, a to je o zemljama s najvišim udjelom radnika čija je plaća na razini minimalne plaće ili malo iznad njega, e onda smo tu već u onom drugu dijelu ljestvice odnosno donjem dijelu ljestvice. U, prije par godina točnije 2017. godine u društvu s Rumunjskom. Jedino je Rumunjska bila lošija od nas. Sada se tu mislim spominje, spominje Grčka. Što to znači taj podatak? nominalne, nominalno minimalne plaće rasle i sad će opet rasti, činjenica da smo u redu onih država gdje najveći udio stanovnika odnosno građana koji dobiva plaću koja je u razini minimalne plaće ili malo nešto neznatno iznad nje, govori da smo užasno siromašna država i govori o jednoj drugoj dimenziji kada govorimo o minimalnoj plaći, a to je što to znači dostojanstvena plaća i to je što što ona jamči. Koliku kupovnu moć jamči ta plaća i zato se mi zalažemo za ovaj sustav automatskog indeksiranja isto kao i kod mirovina, tamo po povoljnijem faktoru za umirovljenike u 100%-tnom iznosu, a ovdje isto tako da te minimalne plaće prate na neki način rast cijena jer ako gledamo samo udio koji mi zadovoljavamo 60% udio u medijalnoj i 50% u prosječnoj, to nije dosta za život jer su nama prosječne plaće, isto tako daleko, daleko ispod prosjeka EU. Hvala lijepo. **Radin, Furio Zahvaljujem. Kolegica Glasovac ukazala je na apsurdnu trenutnu situaciju u saboru kada je većinom samo oporba prisutna u sabornici. Promatram državnog tajnika, nervozno gleda na sat, hvata se za glavu, očito da vam je dan već predugačak i prenaporan, a zamislite kako je tek građanima koji jedva spajaju kraj s krajem. Ako vas slušanje stvarnih problema toliko opterećuje zamislite kako je tek našim građanima. Hvala lijepa. Nisam siguran da sam svatio namjeru te povrede poslovnika, ali bez obzira na to vam moram dati opomenu. …/Upadica se ne razumije./… Zbog mog neshvaćanja dajem vam opomenu zbog mog neshvaćanja vaše intervencije …/Upadica ajde, opomena je sigurna. Idemo dalje. Gospođa Sanja Radolović replika. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Glasovac, vi ste se u svojoj pojedinačnoj raspravi osvrnuli zaista na niz aspekta od priuštivog stanovanja do ranog predškolskog odgoja i obrazovanja pa bi ja vas pitala da mi komentirate činjenicu vezano za upravo izmjene našeg Zakona o minimalnoj plaći kako vi mislite da naši građani mogu preživjeti sa svojim mjesečnim budžetom ako ih 90% u Hrvatskoj uopće nema pojedinačnu kreditnu sposobnost da si riješi krov nad glavom, a čak milijun ljudi mjesečno mjesečno u Hrvatskoj troši 40% svog skromnog mjesečnog budžeta da bi uopće moglo platiti nekakvo podstanarstvo ili kredit ako su ga mogli dignuti. I još jedna činjenica koju bi vas također pitala zbog čega uporno, a državna blagajna je nikad punija HDZ ne želi, dakle zapamtite ne želi omogućiti besplatan vrtić odnosno osigurano mjesto u vrtiću odnosno osiguran rani predškolski odgoj i obrazovanje. **Glasovac, Sabina (SDP)** Zato što ljudi i kvaliteta i standard njihovog života nažalost ovoj Vladi nisu prioritet, a ovo je sve zakon spojenih posuda. Mi ćemo čuti u programima i HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera da je demografija i demografska obnova Hrvatske jedna od ključnih ciljeva koje želimo kojem stremimo. I mi se s tim slažemo. Ali ako želimo doći ka tom cilju onda moramo svatit da je ovo zakon spojenih posuda. I Zakon o minimalnoj plaći i o tome kolika će biti prosječna plaća i o tome kolika će biti medijalna plaća i kakve će biti mirovine i kako će si naši građani priuštiti stan i kako će djetetu platiti ili neće morati plaćati vrtić. Znači sve je to jedan set mjera koji treba dovesti do te demografske obnove, a ako vi nemate adekvatnu plaću, ako nemate adekvatne javne servise koji će biti priuštivi, dostupni, jednako svima u RH onda imamo ozbiljni problem da rušimo standard naših građana još i više, ne samo na plaćama. Tonči (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice Glasovac jedno pitanje koje ste se i vi dotakli dijelom u svom izlaganju. Ako usporedimo minimalne plaće u Hrvatskoj sa minimalnim plaćama u primjerice Sloveniji ili Njemačkoj, a onda usporedimo cijene namirnica u Hrvatskoj i u ove dvije zemlje, mislim da dolazimo do situacije gdje nije isti omjer jednog i drugog. drugim riječima što uopće će značit ova minimalna plaća koja će negdje bit neto oko 750 eura za sve troškove života koje postoje u RH od stanovanja, ali posebno Hvala. Odgovor. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala kolega. Da, ovo 750 eura neto će bit tek sljedeće godine, to je najava za minimalnu plaću za sljedeću godinu, sad smo na 670 eura neto, pa sad vi izračunajte ako gledate da je netko podstanar u Zagrebu cijena nekog stana od 40, 50 kvadrata recimo u ovom dijelu grada mjesečni najam se kreće od 500 do 600 eura, a s najavom novih poreznih paketa te cijene su već lagano počele rasti i sa samom najavom. Da ne govorim o osnovnim životnim troškovima ide zima, grijanje, da ne govorim o hrani posebno o osnovnim životnim namirnicama voću, povrću. Govorili smo o tome nešto posljednjih šest godina osnovne životne namirnice rasle su i do 70%, taj rast nije stao, njega nažalost osjetimo svaki dan prilikom odlaska u dućan i ovo je naprosto nemoguća misija. Znači mi možemo reći da u odnosu na druge europske zemlje mi imamo iste ili veće cijene. Ali nije problem, nisu problem cijene, problem su niske plaće. Hvala. Gospodin Vukušić replika. minimalne plaće primjerene su ako osiguravaju pristojan životni standard radnicima u radnom odnosu na puno radno vrijeme. Smatrate li vi da naša minimalna plaća udovoljava ovim uvjetima o kojima govori EU? Hvala. **Radin, Ne, ne odgovara, mislim da je ne znam koji sindikat jel novi sindikat ili neki drugi sindikat koji upravo, mislim da je novi sindikat jer oni zagovaraju koncept dostojanstvene plaće, kada govorim o plaći dostojanstvene plaće, to bi značila plaća s kojom se može dostojanstveno živjeti, a to znači pokriti osnovne životne troškove, bez da morate ići u minus, bez da morate koristiti kartice naprosto one osnovne životne troškove. Mislim da su oni izračunali da bi ta minimalna plaća da bi se mogli pokriti osnovni životni troškovi trebala biti u Hrvatskoj negdje oko 1250 eura neto što je razina ovog dobrog dijela europskih država o kojima sam maloprije govorila. To je taj naš put, znači nismo tu što se tiče toga na dnu ljestvice, na sredini smo, al fali nam taj jedan ozbiljan korak i ozbiljan rast ne bismo li mogli zaista podmiriti sve životne troškove jer su zaista kod nas troškovi

usklađujemo Zakon o minimalnoj plaći s Direktivom EU, to je lijep posao jer EU ipak brine o nekim socijalnim aspektima našeg, naše svakidašnjice više nego što o tome brinu vladajući. Danas kad se zahvaljujući inflaciji proračun dobro puni očekujemo od vladajućih da pruže rezultate na korist našim građanima i to većini naših građana, a ne samo nekolicini kao što je to sad. HDZ-ove Vlade već godinama bezuspješno upravljaju ključnim sektorima naše države, a rezultati njihove politike najbolje se očituju u svakodnevnom životu naših građana. Kroz ovaj govor osvrnut ću se na nekoliko ključnih područja, ne samo na minimalnu plaću jer kao što je i maloprije bilo spomenuto sve to ustvari funkcionira po zakonu spojenih posuda. Dakle osvrnut ću se na to kako je HDZ-ova ostavština odnosno koje su posljedice s kojima se danas svi suočavamo, tu prije svega ću govoriti o rastućoj socijalnoj nejednakosti, o inflaciji, o troškovima života, urušavanju zdravstvenog, urušavanju obrazovnog sustava. je, pridonijela je povećanju socijalnih nejednakosti koje danas razdiru naše društvo. Podaci jasno pokazuju da je jaz između bogatih i siromašnih sve veći, dok mali broj privileg… privilegiranih postaju sve bogatiji, veliki broj radnika, umirovljenika i mladih ljudi jedva spaja kraj s krajem. Nejednakost sve se živi kroz svaki aspekt života, od plaća koje ne prate rast troškova života do neadekvatnih socijalnih programa koji bi trebali pomoći najranjivijim skupinama. Velika većina građana ne osjeća korist od gospodarskog rasta, a mnogi umirovljenici su suočeni, su svedeni na socijalne slučajeve, više od 60% umirovljenika prima jednokratnu pomoć, što sugerira da su njihova primanja nedovoljna za dostojanstven život. Prema rezultatima Eurostata gotovo četvrtina stanovništva Hrvatske živi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, što je jedan od viših postotaka u EU, a a istovremeno su sve veći troškovi života uključujući cijene hrane, energije, koje su se značajno povećali. Socijalna politika HDZ-a je inertna, a Vlada svojim mjerama izravno doprinosi ovoj nepravdi jer dijeli mrvice umjesto da hrabro i s vizijom pokrene struktu… strukturne promjene u našem društvu. Uz neadekvatne minimalne plaće i izostanak ozbiljnih mjera za borbu protiv siromaštva uočavamo da se milijuni troše na sumnjive projekte dok naši sugrađani preživljavaju s minimalnim prihodima. Gdje je odgovornost za tu činjenicu? Maloprije smo govorili o odgovornost, gdje je odgovornost za ovo što sam sad opisala? Kad govorimo o inflaciji i rastu troškova života HDZ-ova Vlada iznova pokazuje da nema stvarnu strategiju kako zaštititi građane od udara na njihove novčanike. Porast cijena osnovnih životnih namirnica, energija, goriva i usluga direktno pogađa kućne budžete. Statistike jasno pokazuju da se kupovna moć smanjuje, a sve što Vlada nudi su ad hoc mjere koje možda osiguravaju kratkoročna olakšanja, ali dugoročno ne rješavaju problem. Prema Europskom programu usporedbe cijena standard potrošnje po stanovniku u Hrvatskoj bio je 76% prosjeka EU u '22., što znači da su kućanstva u Hrvatskoj bila 24% ispod prosjeka EU. Ovaj pokazatelj ukazuje na kontinuirani pad kupovne moći i smanjenje životnog standarda. Iako su nominalne plaće porasle taj rast nije bio dovoljan da nadoknadi gubitak kupovne moći uzrokovan inflacijom. Stoga unatoč povećanju plaća građani se suočavaju s realnim smanjenjem svojih sredstava za potrošnju. Inflacija u Hrvatskoj premašila je europski prosjek, a Vlada nije poduzela prave korake da bi zaštitila građane. Troškovi hrane i energenata su narasli do te mjere da mnogi ljudi biraju između toga hoće li platiti račune ili kupiti osnovne potrepštine. Ovo je rezultat 10-ljeća neuspješnog ekonomskog upravljanja koje je ostavilo građane nezaštićenim od globalnih i lokalnih kriza. Nažalost ove lokalne ekonomske krize HDZ uspješno sam proizvodi, a za to nema obraza preuzeti odgovornost. Preuzmite odgovornost već jednom za pravomoćnu presudu HDZ-a i Sanaderu i za sve afere i lopovluke HDZ-ovaca koji se i sada procesuira. Zdravstveni sustav Hrvatske je na rubu kolapsa, umjesto ulaganja u modernizaciju i osiguranja dostupnosti zdravstvene skrbi za sve građane HDZ-ova Vlada, Vlade su nastavile s neodgovornim upravljanjem koje je rezultiralo dugovima bolnica, manjkom medicinskog osoblja i iznimno dugim listama čekanja. Postalo je gotovo nemoguće doći do specijalističkih pregleda na vrijeme dok pacijenti mjesecima čekaju na operacije ili čak osnovne preglede. Sramotno je što smo došli u situaciju u kojoj su naši ljudi prisiljeni plaćati privatno liječenje kako bi se liječili usporedo s visokim izdvajanjima koje imaju svaki mjesec za javno zdravstvo. Unatoč tome HDZ nastavlja s pričama o poboljšanjima dok stvarnost pokazuje sustav koji se urušava pred našim očima. Obrazovanje kao temelj svake moderne države također je podleglo sustavno zanemarivanju, HDZ-ove Vlade nisu uspjele provesti temeljne obrazovne reforme koje bi modernizirale školstvo i uskladile ga s potrebama tržišta rada 21. stoljeća. Koeficijente za izračun plaća ste regulirali tako da su i dalje učitelji i učiteljice najslabije plaćeni radnici s visokom stručnom spremom u javnom i državnom sektoru. Zašto? Neadekvatna plaća nastavnika, neadekvatni standardi, nebriga o kvaliteti obrazovanja, neuređenost sustava brige o djece s posebnim potrebama dovode do urušavanja sustava kojem svjedočimo i ovih dana i koji su postali svakodnevna pojava u hrvatskom školstvu. Naša djeca zaslužuju bolje, obrazovni sustav koji će im omogućiti ravnopravne šanse za uspjeh, a ne sustav koji se temelji na improvizaciji i zastarjelim praksama. Preuzmite odgovornost već jednom za to. Ovakav sustav ne može doprinjeti povećanju produktivnosti o kojoj smo danas govorili, o kojoj govore i izmjene ovog zakona o kojem danas raspravljamo, a koja je duboko vezana uz podizanje standarda u našoj zemlji. I zaključno, HDZ je svojim dugogodišnjim vladanjem doveo do dubokih nejednakosti u društvu, inflacije koja razara standard građana, urušenog zdravstvenog sustava i sustava obrazovanja koji nije spreman na izazove budućnosti. Vrijeme je da preuzmu odgovornost za svoje neuspjehe i da se počne govoriti o stvarnim promjenama koje su potrebne da bi se osigurala bolja budućnost za sve građane Hrvatske. Ovaj niz neuspjeha je neprihvatljiv, a naš zadatak ovdje u saboru je osigurati da se ti problemi ne ignoriraju i da konačno preuzimamo korake kako bismo ih ispravili. I na samom kraju dodat ću još i ovo, mi iz SDP podržavamo rast minimalne plaće, međutim treba jasno istaknuti minimalna plaća danas raste zbog pritiska inflacije i zbog direktive EU, a ne zato što HDZ ima viziju i hrabrost za stvarne promjene,

dakle po analizi, odnosno statistici EU, broj kućanstava u zemljama članicama EU koje sa, koje s teškoćama podmiruju mjesečne troškove, a odnosi se na Hrvatsku, iznosi 66,3%. Prosjek iste te EU je 45,4%. Zemlje s kojima se mi poredimo, nažalost Grčka, Bugarska, Rumunjska. Kolegica Burić je rekla kako još nekoliko zemalja ima koje trebamo preskočit da bi stigli do cilja, pa je li moguće da su to ove 3 zemlje koje trebamo preskočiti kako bi bili na vrhu popisa kućanstava koje s teškoćama podmiruju svoje mjesečne obaveze, obaveze, a Slovenija, s kojom se mi, kažu, ne trebamo porediti, taj postotak ima 40,5%, znači 5% ispod prosjeka EU. Možete li mi ovo prokomentirati? Hvala. Tanja (SDP)** Poštovani kolega, hvala na pitanju. Dakle upravo to što ste sada naveli su tekovine vladavine HDZ-a svih ovih desetljeća koliko upravlja modernom hrvatskom državom. Ono što je bitno naglasiti je zašto mi stalno posežemo za usporedbu sa Slovenijom, pa prvenstveno zato što je Slovenija i Hrvatska su imale istu polaznu točku, a ono što sad možemo vidjeti su rezultati vladavine i upravljanja HDZ-a našom zemljom. brojni, brojni, važna područja života i rada u Hrvatskoj su potpuno devastirana, kao što je zdravstvo, kao što je školstvo, kao što je mirovinski sustav, ako hoćete, a ovo što danas radimo je samo isključivo i prvenstveno zbog toga što nas EU prisiljava na to, a ne zato što HDZ ima viziju. Hvala. **Radin, Furio Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice, spomenuli ste kako HDZ, premijer Plenković i njegova vlada nisu napravili apsolutno ništa kako bi zaustavili inflaciju, inflatorni .../nerazumljivo/... pa kako komentirate da činjenicu da je zapravo cijena hrane kumulativno od predpandemijske 2019. porasla, pazite, za 42%, najviše u cijeloj EU i i to upravo na neke od namirnica kao što su mlijeko, kruh, šećer, piletina, riba, gdje je stopa PDV-a, pazite, 5%. Zbog čega uporno i opetovano je HDZ-u i HDZ-ovoj vladi bitnija dobit trgovačkih lanaca, velikih trgovačkih lanaca, zatim rast kreditnog rejtinga kojima se maše pred Ursulom von der Leyen u Bruxellesu, nego što je zapravo bitan, bitniji im životni standard naših građana? Hvala . Poštovana kolegice Radolović, hvala na pitanju. Dakle to je važno opetovano ponavljati, ukazivati da inflacija nije za svakoga ista. Inflacija u Hrvatskoj, nažalost najviše pogađa one koji imaju najmanja primanja zato što se prvenstveno odnosi na to da su uvelike porasle cijene osnovnih životnih namirnica i energenata, a to je ono pred čim vladajući uporno i uporno zatvaraju oči i ne žele o tome govoriti. Inflacija za nas ovdje i za one koji, kojima je veći dio kućnog budžeta odlazi na hranu i energentne nije ista. Hvala. **Radin, Furio Kolegice Sokolić, imate veliko iskustvo u obrazovanju, profesorica ste matematike i fizike, bili ste ravnateljica škole i doživjeli ste u svom radu sudar sa posljedicama inflacije i rezanjem svih, svega što se gotovo moglo porezati u školstvu je porezano i morali ste raditi u tim uvjetima. Kako sada kada evo, donosimo novi Zakon o minimalnoj plaći i kada slušamo hvalospjeve o medu i mlijeko, o medu i mlijeku koje teku Hrvatskom od strane HDZ-a, kako sada gledate taj proces koji je iza nas i vidite li da će budućnost donijeti nešto dobro obrazovnom sustavu s obzirom na eto, med i mlijeko koje .../Govornik se ne razumije./... da teče i da će nastaviti teći dok traje HDZ-ova vlast. Hvala. **Radin, Poštovani kolega, hvala na pitanju. Još jedanput bih htjela skrenuti pozornost na ono što je i kolegica Puljak maloprije govorila. Ova minimalna plaća se usklađuje i sa parametrom produktivnosti u našoj zemlji, a produktivnost u našoj zemlji uveliko ovisi o kvaliteti obrazovnog sustava. Dakle bitno je da obrazovni sustav u našoj zemlji dobro funkcionira. Nažalost ovdje imamo jednu stagnaciju u razvoju obrazovnog sustava i neodgovaranje potreba 21. st. pod okriljem pod okriljem HDZ-a. Mi smo započeli obrazovnu reformu koja je bila zamišljena sveobuhvatno, koju je čak i HDZ podržavao u ono vrijeme, međutim, kad su preuzeli vlast, velik dio toga su zaustavili,

Završite rečenicu. .../Upadica: Završila sam rečenicu, hvala./... Dobro, ja nisam čuo jer sam gledao, tamo se nešto zbivalo oko povrede Poslovnika koja se povukla, ja nisam shvatio dobro. Uglavnom, idemo dalje, kao što je već rečeno u prošlosti. raspravu. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Da sam plašljiviji, možda bih povukao raspravu jer ima vas više s one druge strane, ali ja se ne bojim pa ću izdržati do kraja. Prvo, možda jedno kratko pojašnjenje svima onima koji su pod ovom točkom malo komentirali točku koju smo raspravili jučer. Danas je zamjenik glavnog tajnika NATO-a rekao što misli o onome o čemu smo mi raspravili jučer cijeli dan i ako poslušate ono što je on rekao, mislim da dileme nema. Ali ok. Ajmo se sad vratiti na, na temu, bio sam ovdje od jutros evo kad je državni tajnik Vidiš izlagao ovu promjenu i ja bi rekao da svi zastupnici ovdje u HS-u naravno podupiru rast minimalne plaće. Mislim da je to nešto što je vrlo bitno i ono što je početak onoga čemu stremimo, a to je taj bolji standard. Ali se ne mogu čudom načuditi da uvijek temu koja je dobra tema, od koje će građani, ljudi i zaposlenici imati koriti pokušavamo obojiti sa raznim bojama i izvrgnuti. Evo ja obećavam da neću uopće spominjati SDP, Vlade SDP-a koje su bile od u nekom, nekom vremenu nego ću govorit o, o nečemu što mislim da svaki građanin ove države zaslužuje. Činjenica je i ne možemo ne spomenuti ono što, što su brojke, ono što je sigurno, a to je da je minimalna plaća stvarno u zadnjih 8 godina porasla za ovaj postotak o kojem se govori. To je dobro, to treba, to treba podržavati i, i to mora bit nakana svakog političara, bilo da se radi o lokalnoj zajednici, da se radi o regionalnoj samoupravi ili nacionalnoj, da stvori te bolje okvire ja ću probati pojasniti gdje mi imamo problema. Mi imamo problema u, u tome da je nakon uvođenja eura za koji by the way ne smatram da je izazvao ovu inflaciju o kojoj se govori i često se želi podvući to pod uvođenje eura. Došlo je do jedne pomame, prije svega trgovačkih centara koji ostvaruju ekstra profite, dobiti i koji potplaćuju svoje radnike. Tu nema uopće govora, odite u bilo koji trgovački lanac, vidite koja im je dobit bila za 2022.-'23. i pitajte bilo koju radnicu tamo koliko ima plaću, bit će vam sve jasno. Jedan primjer, neki dan smo se vraćali iz Šibenika, stali smo na jednu benzinsku postaju. Ulaz u toalet se morao platiti 1 euro, što ne smatram ništa, ništa loše. Netko taj toalet mora očistiti, neko mora ga pripremiti. Tamo radi jedna žena i kada sam izašao van pitam tu gospođu koliko vi imate plaću. 700 eura. 700 eura ona ima plaću, a taj dan je taj toalet je možda prošlo par tisuća ljudi. E tu mi imamo problem. Imamo problem nepartnerskog odnosa Vlade koja pokušava stvoriti uvjete i okvir za tu bolju Hrvatsku, a s druge strane imamo ove ljude kojima je to totalno nebitno, koji potplaćuju i znaju oni dobro da oni potplaćuju te radnike to, njih to ne dotiče. Ne postoji nekakav mehanizam koji mi možemo, koji mi možemo njih kazniti što oni tu ženu plaćaju 700 ili 800 eura. Mi možemo donijeti Zakon o minimalnoj plaći, to i činimo i to je u redu ali to nije dovoljno za taj posao koji ona, koja Mislim da je taj problem. Drugi problem, često ga je ovdje naglašavao i uvaženi zastupnik Lalovac. Tražimo od Vlade da smanji PDV na, na bilo što, nije bitno da li je to ugostiteljstvo, da li je u prehrani ili bilo gdje. Vlada učini taj napor, smanji PDV, a cijene nakon toga narastu ne znam 10, 20 ili 30%. To su problemi koje mi imamo i onda iz ovog našeg prepucavanja lijevo, desno, centar ili bilo što drugo, ovi drugi ubiru, ubiru kajmak umjesto da ih prozivamo ovdje. Imamo ih pravo prozivati jel gule kožu sa leđa hrvatskim građanima. No mi to često zaobilazimo pa želimo okriviti Andreja Plenkovića. On je kriv što ne znam, jedan perec u nekoj pekari evo ovdje blizu nas košta 90 centi. Znate li koliko je 90 centi kad se pretvori u kune, skoro 7 kuna. A znate koliko je žita, kila žita bila ove godine? 1 kunu. Znači 7 kila žita za jedan perec i mi kažemo da je za to kriv Andrej Plenković. Ja mislim da nije, ja mislim da je kriv taj trgovac. Isto sam pitao i njihove gospođe koliko imaju plaću, pa nemaju ni jedna veću plaću od 800, 900, ajde 1.000 eura, ovisi, ovisi koliko rade. Ja nemam ništa protiv da taj perec košta 90 centi ali onda ta radnica mora imati plaću 2.000 eura. Ne može imati plaću 800 eura. To su problemi o kojima se treba razgovarat. Vlada donese odluku o zaštiti pojedinih proizvoda jel tako? I kaže da će čokolada od 100 grama biti ne znam eura i vi dođete u trgovinu i nigdje ne možete nać čokoladu od 100 grama. Zašto? Zato što su sve 80, 85, 90, 95, 105. Nema od 100, nema od 100 grama. Prema tome dovitljivost ljudi koji ostvaruju ekstra profit u ovim vremenima je nešto što mislim da treba bit glasnije progovarano i artikulirano ovdje u Hrvatskom saboru jer i mi to bez obzira, netko će reć pa što vas briga vi imate puno veće plaće od prosjeka. To je točno ali to ne znači da, da, da mi ne suosjećamo i da ne znamo za probleme koji se, koji moramo biti puno, puno čvršći, ne tražiti izlike, ne marketinški pristupati ovom problemu. Ja mislim da svako podizanje minimalne plaće je jako, jako, jako dobro. Usporedbe, ja bi isto volio se usporediti sa, sa mnogima ali možda jednog dana ako nastavimo ovakvu politiku, ako razumijemo što Hrvatskoj može donijeti tu bolju i demografsku i sociološku i bilo koju drugu sliku, mislim da ćemo jednog dana i mi zauzimati neka mjesta na, na, na tim ljestvicama koja su možda viša nego, nego, nego što su bila do sada. ovo je dokaz da hrvatska Vlada ima, ima hrabrosti. Nije lako po, po donijeti Zakon o minimalnoj plaći. Tržište na to reagira, privatni kapital je privatni kapital. Vi ne možete s njim utjecat. Netko će reć meni je previsoka minimalna plaća u Hrvatskoj, ja ću svoju tvornicu prenijeti na neki drugi, drugi teritorij neke druge države i to su vrlo osjetljiva pitanja. Zato kažem da je taj partnerski odnos vrlo, vrlo bitan poslodavaca, a ovdje je upravo to i bilo izartikulirano sa onima koji su bili akteri donošenja ovog zakona gdje se usaglasilo i sa poslodavcima da je to nešto što i njima na kraju krajeva ide u prilog. Prema tome i završit ću sa jednom rečenicom za koju mislim da je isto bitna čak što više presudna je. Danas često spominjemo umirovljenike i to je sigurno najugroženija skupina ljudi u hrvatskom društvu ovog trenutka. No, imamo problem. Problem je taj što se pogotovo u privatnom sektoru premalo uplaćuje u taj mirovinski, To je problem. Tu imamo strašan problem gdje od te uplate vi ne možete očekivati da će ta mirovina biti tisuću ili tisuću 500 eura, jednostavno neće. Tu moramo tražiti nišu u zajedničkom razgovoru sa poslodavcima i vidjeti kako država može pomoći njima da bi oni pomogli svima onima koji će ne znam za 15, 20 ili 50 godina sasvim svejedno ići u mirovinu. Prema tome, onaj sam koji smatra da se sve može riješiti i da se svi problemi bez obzira koliko su veliki mogu riješiti dijalogom, ne vikom, ne galamom, ne prozivanjem nego partnerskim činjenjem onoga što čini bolju Hrvatsku, a svi mi hoćemo živiti tu bolju Hrvatsku bili mi u HDZ-u, SDP-u ili nekoj drugoj političkoj stranci. Kako je nama tako je i ostalim građanima ove RH. Prema tome, pozdravljam izmjenu ove odluke i donošenje ovog zakona. To je evo samo jasan pravac koji smo si zadali i zauzeli i evo ono što se čini mislim da ide na bolje i da bi danas sutra to svi mogli osjetiti. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Povreda Poslovnika gospodin Mate Vukušić. **Vukušić, Mate (SDP)** Zahvaljujem predsjedavajući. Pa evo Članak 238., kolega Ivanović je ne znam iz kojeg razloga, a to nije tema ove točke spominjao i NATO na početku svojeg govora kao da jučer nije bilo dovoljno u 10-satnom, 10-satnoj 10-satnoj govoranciji o NATO savezu i našem sudjelovanjem, ali je valjda kad već govorimo o tome zaboravio da svaka žem… zemlja članica NATO-a ima pravo odlučiti kada, gdje i na koji način će sudjelovati u bilo kojoj od misija NATO saveza. Hvala. **Radin,

to je bio moj dojam. Gospodin Mažar, povreda Poslovnika. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepa. Članak 238., pa kolega je sada povredu Poslovnika iskoristio ne samo da kaže Ivanoviću nego da onda on svoj stav izjasni za NATO. A zašto vam smeta da se govori? Zato što su razotkrivene sve vaše laži. Dakle, vi lažete, obmanjujete hrvatski narod, govorite da će Hrvatska biti u ratu. Prije pola sata vam je izašao intervju pomoćnika glavnog tajnika NATO-a

da. Normalno mislim jer replika na repliku je uvijek replika. Znači opomena. Gospodin Vukušić ja mislim da smo sve razjasnili jel da, ja mislim barem, a kako hoćete. Izvolite. Članak 238., pa ne vidim razloga šta se na zadnje noge osovio kolega Mažar i čemu vrijeđanje. Dakle, stojim iza onoga što sam rekao na izlaganje gospodina Ivanovića i smatram da je bilo nepotrebno o toj temi pričati, a tko je jučer lagao to se je vrlo brzo ovoga ovoga pokazalo nakon izlaženja premijera Plenkovića na skupu u Sisku ili gdje već je bio. **Radin, Furio (Nezavisni)** Dobro, nije bila povreda nego replika pa ide i ovdje opomena.

Dakle, što ste rekli da premijer Plenković je u Petrinji rekao ono što je zatražio od pravne službe NATO-a i deklasificirao tajnu da razotkrije vas upravo to da hrvatski vojnik neće ići u Ukrajinu, al se time otvorio drugi problem za vas, a to je kako su članovi oporbe znali za klasificirani podatak i protuzakonika, protuzakonito ga zakonito koristili, ali to će institucije ove države otkriti tako da polako samo, polako. dupla replika je uvijek ostaje replika pa onda ovaj također ide, ide opomena. A sad imamo repliku **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa. Evo uvaženi kolega Ivanović jako ste dobro istaknuli u vašoj raspravi sve što ova Vlada radi za gospodarstvo i za rasterećenje i za rast dohotka ljudi. Isto tako nikad veći, ali nikad brži rast i minimalne plaće koji imamo i danas na dnevnom redu i pohvalnu ambiciju Vlade da do kraja, do kraja mandata taj minimalac dođe do 1.250 eura bruto. Ovdje smo isto tako čuli od oporbenih zastupnica malo prije u raspravi da nema planova i reformi u obrazovnom sustavu RH, ali svakako valja istaknuti i da li vi smatrate da ovih 2,7 milijardi eura za obrazovanje koji je najveći u povijesti investicijski ciklus za nove škole, za vrtiće, za besplatan obrok, za uvođenje jednosmjenske nastave, upravo su u tijeku isto tako uvođenje … …/Upadica Furio Radin: Vrijeme, hvala./… … modularne **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepa poštovana zastupnice Baričević. Ulaganje u obrazovanje i u nove tehnologije sigurno je nešto što bi mogao biti neki perpetuum mobile, nikad ne smije stati i uvijek treba biti više. Ova strategija koju Vlada radi već u ovih zadnjih 7-8 godina upravo je na tom tragu. Neko će reći malo 2,7 milijardi eura, možda je dvije godine prije toga bilo milijardu i 700 miliona eura, možda će u idućem rebalansu odnosno u idućem proračunu za '25., '26. i '27. to biti četiri milijarde eura, prema tome to su ti pomaci koje moramo podržavati, moramo ih svi naravno podržavati i bez tog ulaganja nema te bolje Hrvatske. Kako ćete Kako ćete bez znanja stvoriti bolje društvo? Prema tome, ta ulaganja su itekako dobra, da bi mogla biti veća to će uvijek neko reći, ali mislim da ova Vlada pokazuje smjer i ocrtava taj cilj …/Upadica Radin: Hvala./… Hvala. Evo poštovani kolega, rekli ste u svojoj raspravi da su između ostalog krivi i poslodavci koji nisko plaćaju svoje radnike, ja se mogu složiti s vašom raspravom, dobro ste to obrazložili, međutim evo govorili ste i o tome da smo mi previše se fokusirali kolko je Plenković tu utjeco i to sve. Međutim, upravo vaše kolege su tu propagirali jednu neistinu za ovom govornicama govoreći da je upravo Zagreb zato što nije spustio poreza na dohodak na nižu razinu utjecao na plaće osoba sa najnižim primanjima što u kontekstu ove rasprave je potpuno netočno. Kao što znate vjerojatno porez na dohodak gotovo uopće ne plaćaju ili plaćaju u maloj mjeri osobe koje imaju niska primanja i u najvećoj mjeri porez na dohodak plaćaju upravo osobe koje imaju puno veća primanja. Tako da evo htio bih vas pitati kako komentirate da su upravo vaši kolege

na pitanju. Uvijek postoji usporedba, ja dolazim iz Slavonije, Osijek mi je na 10km od mog sela i onda mogu usporediti što je Osijek kao grad kada se donosio zakon i ono što je bilo na svakoj jedinici lokalne samouprave da odredi kolka će biti visina poreza, Osijek se odlučio za ovu najnižu kategoriju. Zašto? Ljudi koji su se puno školovali doktori, ljudi koji su sveučilišni profesori ili ne znam što koji su ulagali u svoje znanje, mislim da i trebaju imati veću plaću. Pri tome ne mislim da ljudi sa najnižim primanjima, ali oni nisu ni ušli u te škare jel su njihove plaće bile nažalost tolko. Ja mislim da lokalne samouprave, pa i lokalna samouprava Grada Zagreba mora razmišljati kako olakšati svojim građanima život kroz jeftinije vrtiće, dostupnost obrazovanja, na kraju krajeva komunalnih …/Upadica Radin: Hvala./… usluga, mislim da je to, e to je ta sinergija koju mi u biti čekamo …/Upadica Radin: Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega Ivanović. Pa evo čuli smo i od kolegice prije da inflacija puni proračun, ja se nadam i vjerujem da je to lapsus proračun prije svega pune porezi, doprinosi, prihodi od prodaje financijske imovine. S druge strane inflacija je 2,4% čini mi se tako da bi to bio premali postotak da se proračun puni i kontinuirano pada od lipnja. No da se vratimo, minimalna plaća naravno je nešto što je bitno za najranjivije skupine i s druge strane utječe i na poslodavce jel povećanje recimo ovo od 15% će i poslodavcima stvoriti određene napore i zato su dobre i kompenzacijske mjere koje će ić prema poslodavcima, ali su dobre dakle i ove druge mjere pomoći koje kontinuirano idu. I ono što je meni bitno da ovo danas je samo jedan od koraka u cijelom niz i povećanja i plaće i minimalne plaće i paketa mjera i vjerujem da će se to nastaviti i tijekom ove godine i sljedeće. **Radin,

Naime, ne možete reć da inflacija ne puni proračun ako znamo da je inflacija bila 12% druga najveća u eurozoni, odmah smo bili iza Slovačke i da je upravo najveći problem to što su brojne tvrtke ugradila u svoje proizvode i usluge primarno evo trgovački lanci i banke, inflatorna očekivanja. I naravno da na taj način izvršen je udar na građane,

I sada kolegica Glasovac replika, a ne odgovor, najprije odgovor da, Da, poštovani potpredsjedniče odgovor je u pitanju i to uvaženom zastupniku kolegi Mažaru. Inflacija naravno ima svoje učinke na standard ljudi, budimo iskreni mi smo živjeli u nekim sustavima kad je inflacija bila ne znam 200, 300, 500% prema tome ima učinke. Ali ovaj drugi vašeg pitanja odnosno onog što ste htjeli reći je to da država odnosno Vlada uvijek pokušava naći način kako će olakšati i građanima al na kraju krajeva i poslovnom sektoru da u tim teškim izazovnim vremenima odradi posao. Ali to je nonsens svega, država zaštiti cijenu goriva drži ju, mi smo imali jedno od najjeftinijih goriva u energetskoj krizi i onda vi dođete na benzinsku pumpu gorivo košta 1,44, a bočica vode od pola litre košta 2,80. Znači litra vode košta 5,60, a litra goriva 1,40 i onda neko kaže gorivo je skupo. To su te razlike koje …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./… Poštovani kolega Ivanović rekli ste da se nećete osvrtati u svom u svojoj pojedinačnoj raspravi na deset godina prije na period vlade Zorana Milanovića, mislim da ste dobro odlučili, između ostalog i zbog toga jer vaša kolegica Burić je tome posvetila svoj mandat, ona je tome prišla, apsolvirala je, doktorirala i teško da biste vi mogli taj dio reproducirati ili sažeti na bilo koji način, a najmanji na uspješan način kao i ona. Drugo, govorite o inflaciji pohlepe i o trgovačkim lancima koji su unatoč činjenici da je smanjen PDV na 50 osnovnih životnih namirnica oni bezobrazno, spustili cijene i izigrali su vladu. A sad ja vas pitam s ovim odmakom, smatrate li da ste pogriješili kada niste slušali i prihvatili naš prijedlog da prije ulaska u eurozonu uspostavimo monitoring cijena zajedno sa društvom za zaštitu potrošača, kao neke druge europske zemlje, godinu dana prije, godinu dana poslije

odnosno Vlada kada je odlučila ući u eurozonu mislili, a Bože dragi, i drugi su prije nas ušli u eurozonu pa se nije, nije dogodilo, pa smo išli na povjerenje, pa to su naši poslodavci, to su hrvatski poslodavci, zašto bi oni, zašto bi najedanput kava poskupila, ne znam, sa jednog eura na 2,5? Ali Ali nažalost to se dogodilo i sad kad se uzme odmak vremena, možda se stvarno neki mehanizmi bili potrebni da se stave, pa bi možda danas nekako to drugačije izgledalo. No opet ja ne bi volio da netko shvati da ja nešto govorim protiv privatnog sektora, protiv bilo kojeg poslodavca, i sam sam bio poslodavac pa znam što to znači, nego govorim o tome da ova inflacija pohlepe o kojoj ste nešto i sami rekli je nešto što se nama događa i tu treba tražiti mehanizme … .../Upadica: Kolega Ivanović, želim izraziti veliko zadovoljstvo što sam od vas doživio da ste nastupili, za razliku od svog uobičajenog načina, ovako Boško Buha stilu kada bacate bombe, vi ste sa osobitim žarom govorili o socijalnoj tematici i o ljudima koji žive od minimalne plaće i to je jedan svojevrsni doživljaj pa vas na tom tragu želim pitati, kako ocjenjujete da je ovaj Prijedlog zakona propustio priliku povećati prostor, stimulirati kolektivno pregovaranje kako bi povećao, kako bi stvorio veću zaštitu radnicima i svima onima koji žive od svog rada? Hvala. Hvala lijepo. Ja sam pozorno slušao državnog tajnika Vidiša kad je govorio o tome i rekao da još niz stvari koje želi ministarstvo je nešto što nije ni malo jednostavno, ni malo lagano, i sam je rekao da kad je došao kao mlad čovjek je vjerovao da se to može puno brže riješiti, no to su kompleksne stvari, o tome je nešto govorio i kolega Ledenko. Mislim da je dobro da imamo put kojim želimo ići, pa i jedan korak naprijed je korak naprijed, prema tome, to su stvari koje su bitne, a ja vjerujem da i administracija u ministarstvu razmišlja na isti način. To će, sve te pritužbe koje neće biti dobre će doći na njihovu adresu i ljudi će tražiti da se to promjeni, a što se tiče ovog prvog dijela, Boško Buha uvijek neku bombu ima, to nije, nije sporno, ako ćemo, samo vi izaberite vrijeme i trenutak, to je … .../Upadica: Hvala, hvala./...

reći ću polaskana vašim izlaganjem, mislim da je ovo prvi put u životu u saborskoj klupi da ovako otvoreno, dobronamjerno govorite i naspram oporbe, pa da se referiram na nešto što ste spomenuli. Razočarani ste kako su poduzetnici nastupili, posebice trgovački lanci. Ja ću vas podsjetiti da mi u Hrvatskoj imamo dvije institucije odnosno jedno od tih je agencija, jedno se zove Državni inspektorat, druga Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koji, usudit ću se reći, posebice AZTN nisu ništa apsolutno ništa da zaštite hrvatske građane od monopolskih udruženja odnosno kartela, što treba javno reći, da su se veliki trgovački lanci, mahom stranog podrijetla udružila u kartelska udruženja i da im se ne može stati na kraj i da AZTN nije napravila apsolutno ništa i da se trebalo rasteretiti one poduzetnike koji isplaćuju veće plaće i stvaraju kvalitetnija i … .../Upadica: Hvala lijepo poštovana i uvažena zastupnice Radolović. Imamo mi još jednu zakonsku, zakonski instrument. To je i Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama. No, vi dobro znate da su to procesi koji traju jako dugo, dokazne radne su vrlo sofisticirane, teško je neke stvari dokazati, kao što ste rekli, oni se udružuju u kartele, svi rade na istom planu, no ne bih rekao da nije tako. AZTN je naplatio i vodi nekoliko bitnih postupaka koji propisuju velike i ogromne kazne za takve stvari, no ponovo kažem, uvijek će biti pitanje, a možda se tome trgovačkom lancu isplati platiti milijun eura ili 2 milijuna eura nekakve štete ili kazne, a on će nastaviti sa istom praksom i uvijek će biti korak ili dva ispred nas. No nije to borba s kojom bi država dokazivala tko je ovdje lopov ili nije. To je borba u kojoj mi moramo pobijediti da naši građani … .../Upadica: Vrijeme./... koji kupuju tu robu ne plaćaju to skuplje … .../Upadica: Vrijeme./... u nekim drugim zemljama nego što plaćaju u Hrvatskoj. To je problem.

velike multinacionalke i naravno da se time barem djelomično stalo na kraj nekakvoj nepoštenoj tržišnoj praksi i u prvom redu zaštititi prava potrošača i stvarno mislim da je konačno došlo vrijeme da sve institucije … .../Upadica: Hvala, hvala, hvala./... u Hrvatskoj počnu raditi **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Ivanović, ja bih isto nastavno na ovo, unatoč naporima Vlade da učini naš život naših sugrađana bolji i lakši, naši građani brojne mjere nisu osjetili zbog domišljatosti proizvođača ili pak trgovaca. Ne radi se samo o velikim trgovcima, to rade redom i manji, pa možemo se prisjetiti kad smo imali smanjenje PDV-a na meso, voće, povrće, jaja, pelene i da to naši sugrađani baš nisu osjetili, kao i sad ove ograničene cijene 30 proizvoda od suncokretovog ulja, mlijeka, brašna. Jednako tako se bojim da upravo i ove izmjene i dopune zakona će biti opravdanje pojedinim poduzetnicima da povećaju i cijene obaveza povećanja plaće djelatnicima, a time i cijena svojih usluga ili proizvoda, kako to komentirate? **Radin, Hvala vam lijepo na, na, na pitanju. Da, možda je to nešto što bi se i ovdje u HS trebalo što više, više ponavljati. Mi donosimo mjere odnosno Vlada kao jedina odgovorna za ono što se događa u Hrvatskoj, uvijek traži način kako poboljšati život u Hrvatskoj, onda na inicijativu upravo tih i takvih donese pojedinu odluku, a ona u prostoru u biti ne pokaže, ne pokaže nikakav problem. i mi kao građani moramo biti malo snažniji u tome i jednostavno ono što se govori ne treba ići tamo gdje vidiš da neko namjerno ti uzima cent, dva, pet, osam ili deset i više, odi kod onoga ko to radi za manje. Prema tome sinergijski učinak svih aktera u ovom procesu je presudan i samo on može u biti donijeti rezultate i ništa drugo. **Radin, Furio Hvala. Poštovani kolega Ivanoviću, rekli ste da ne može Vlada biti kriva što se tiče minimalnih plaća ako poslodavac ne poštuje te zakonske odredbe, dakle ne isplaćuje niti minimalnu plaću svojim zaposlenicima, a možete li mi odgovoriti ko bi trebao biti kriv, a imali smo priliku ovdje slušati u izvješću Ravnatelja HRT-a koji je rekao na pitanje koliko imate zaposlenih koji nemaju niti minimalnu plaću, rekao je da ne zna točno onako sa širokim smjehom da je to nešto više od 100 i da je žalostan zbog toga. Sad mi recite u tom slučaju ko bi trebao biti kriv i odgovoran, da li poslodavac, pa u ovom slučaju bi se moglo reći i Vlada kao čelna, da li Vlada kao nalogodavac? Hvala. **Radin, Furio zahvaljujem na pitanju, Vlada ima ugovor sa HRT-om, kao što su imale sve Vlade dosad, postoji Zakon o HRT-u i ne vidim nijedan razlog da ako je Vlada donijela odluku o minimalnoj plaći da to HRT kao poslodavac ne poštuje. Postoje institucije koje se bave s tim, pa će vjerojatno ustanoviti da HRT to ne radi odnosno da radi na štetu svojih radnika i poduzet će određene mjere. Prema tome, ne može Vlada bit kriva ako imate poslodavce koji žele nešto izvrgnuti, naravno traže se mehanizmi kako se zaštititi od toga, ali ovo je mjera Vlade koja ide u smjeru k tome da ne znam do kraja ovog mandata minimalna plaća bude 1.300 eura, to je, to je cilj, trebate imat ciljeve u životu i trudit se da te ciljeve, a uvijek će na putu biti oni koji će pokušati to zaobić, izvrdat ili… …/Upadica Radin: Hvala./… se ne razumije./… Gospodin Vukušić povreda, to je treća ne, to je treća znate? zahvaljujem se, čl. 238., pa nisam zadovoljan sa vašim odgovorom jel pitanje je bilo tko snosi odgovornost kada se radi o firmi ne bilo kojoj dakle o HRT-u čiji je ravnatelj javno izjavio ovdje da isplaćuje plaću ispod minimalne, a trebali bi sankcionirati nekoga ko nije u vlasništvu države. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, bila je replike i moram vam dat treću opomenu, što uključuje i oduzimanje riječi za tu točku. to uvijek nerado radim, ali sam reko to je parlament da tu moramo govoriti jer i Poslovnik piše tako i tu nema iznimaka. Gđa. Mrak-Taritaš replika. Hvala lijepo. Kolega, dakle vi ste u svojoj raspravi otišli nešto šire nego što je sama tema minimalne plaće i ja mislim da je tema tako ozbiljna da i treba otić malo šire iz jednostavnog razloga tko isplaćuje tu minimalnu plaću, gospodarstvenici. dakle mi možemo papirnato i povećavati minimalnu plaću, ali trebamo se steći uvjeti da ti gospodarstvenici zaista su u stanju i isplaćivati i u stanju da će isplaćivati sve veće i sve bolje plaće, tako da je tema puno šira, tema je šira razvoj gospodarstva u Hrvatskoj jer osiguramo kvalitetna i dobro plaćena radna mjesta onda će automatski ići ovo sve dalje i dobro je da smo se dotakli i osnovnih stvari, a to je povećanja koja jesu u trgovinama, što znače nepoštene trgovačke prakse, što znači uopće to što je sve zajedno donijelo jer to sve zajedno utječe na zapravo na plaću, a jednako tako dobro da ste rekli… …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./… …smanjenje PDV-a nismo nikad osjetili u smanjenje roba u trgovini. Poštovani predsje… podpredsjedniče, uvažena zastupnice Mrak-Taritaš tako je, ovo je tema svih tema, u biti odatle se kreće, tu se postavlja tržište općenito, tu se postavlja standard, tu se vidi koliko je neka zemlja poželjna, nama radne snage fali, tu nema uopće govora, mi ju moramo nadomjestiti s nekom drugom radnom snagom, onda bi bilo dobro da nam je i minimalna plaća i prosječna plaća puno veća, vjerojatno bi ona dovela i puno bolju možda radnu snagu, ne podcjenjujući nikoga ko, ko radi u, u Hrvatskoj, ali bi vjerojatno to otvorilo tu tržišnu utakmicu, tu izvrsnost i konkurentnost bez koje nema, nema učinka, ako ne poštujemo izvrsnost i konkurentnost teško ćemo mi stizati ovo što se događa u globalnom svijetu, tako da ovo, mislim da je ovo, dobro ste rekli, ovo je tema svih tema, pa koliko god široko išla uvijek dotiče neki dio društva. Hvala. Gđa. Blažanović. kao socijalno osjetljiva u mandatu ove Vlade sigurno se pokazala sa svim svojim zakonima, mjerama, ne samo vezano uz plaću već i druga socijalna davanja, što sigurno ne može se poreći ni na koji način međutim puno toga često ne ovisi o državi, ovisi o drugim nekim, drugim nekim na tržištu koji su, recimo poslodavcima ali tu bi rekla da bi bilo dobro minimalne plaće odnosno poslodavac da isplaćuje i smanjuje poreze su minimalne plaće sukladno svojim prihodima. Tako kod jedinica lokalne samouprave ovisno o prihodima, o porezu i samom prihodu jedinice

to su stvari koje se rijetko kada dogode u periodu od 4 ili 5 godina. Takve tri snažne krize koje su pogodile Hrvatsku, nisu pogodile samo Hrvatsku. Potres je bio nešto što se dogodilo ovdje ali i Corona i nakon toga energetska kriza i mi smo iz toga praktički izašli jači. Nikada više kaže da na 21. zaposlenog je tek 1 ili 31., sad ne znam točno 1 nezaposleni. To nismo imali od 1982. godine u Hrvatskoj to nije zabilježeno. Prema tome, to je to. Moramo svi skupa, ovo je naša domovina, nemamo mi drugo. Svi ovi ljudi koji žive ovdje, očekuju upravo, a od koga će drugog nego od politike očekivati da stvori bolju zemlju. Prema tome mislim da ova Vlada ide u tom smjeru i da se trudi …/Upadica Radin: Hvala./… maksimalno. Možda se ne pogodi svaki puta ali činjenica je da se puno radi. Nema više replika. Gospođa Viktorija Knežević ima svoju raspravu. Izvolite. **Knežević, Viktorija (Centar)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolege i kolegice, reguliranje minimalne plaće je dužnost svake države koja želi zaštititi svoje građane od nepoštenih poslovnih praksi. Reguliranje minimalne plaće je i pravo svakog građanina koji sudjeluje vrlo često na nemilosrdnom tržištu rada. Hoćemo li ispuniti taj vrijedan i važan cilj ovisi o tome jesmo li pogodili s mjerom i jesu li te mjere koje smo do sad odabrali pogodne i dovoljne da bi osigurale postizanje tog vrijednog i važnog cilja. Sve što radimo i sve što smo radili u proteklim godinama, previđa jednu važnu činjenicu, a to je da građani u Hrvatskoj zbog nejednake razvijenosti područja imaju nejednake troškove života. Troškovi života u Dubrovniku, Pakracu ili u Karancu recimo su bitno različiti. Oni ni približno nisu jednaki. Ako mi na jedinstven način zakonima i kolektivnim ugovorima, zajamčimo minimalnu plaću koja ne uvažava tu činjenicu da 750 eura u Dubrovniku, u Pakrac ili u Karancu ima potpuno različitu vrijednost jer nosi različitu košaricu proizvoda i usluga, nećemo pogoditi sa mjerom, nećemo postići one ciljeve koje želimo postići i to dovodi do toga da imamo velikih problema da privučemo određene vrste zaposlenika u ta područja gdje su veći troškovi života. Pa, imamo velikih problema sa dovođenjem liječnika recimo u Dubrovnik jer njemu objektivno njegova plaća vrijedi 50% manje u Dubrovniku nego što mu vrijedi u, ne znam Slavoniji ili nekom drugom području unutrašnje Hrvatske. Dokle god se ti bitno različiti troškovi života ne budu uzimali u obzir i ugrađivali u naše mjere, mi ćemo opet stalno nešto raditi ali opet nećemo postizati ciljeve koje želimo za naše sugrađane. Kako to riješiti? U nekim zemljama poput SAD-a, minimalna plaća je postavljena na državnoj razini međutim mnogi gradovi i regije imaju pravo podizati minimalnu plaću kako bi pratili lokalne troškove života. života. U UK, Velikoj Britaniji postoji nešto što se zove London living vage, koji je veći od nacionalnog minimalca, upravo zbog visokih troškova života u glavnom gradu. Osim ovih primjera imamo i još dodatne dvije mjere koje koriste neke zemlje. Jedno su dopune kroz dodatke na plaću radnicima koji žive u tim područjima koji su pogođene visokim troškovima života, a druga mjera su porezne olakšice usmjerene na poslodavce kako bi njima više preostalo da se može više isplatiti radniku u tim područjima gdje su troškovi života znatno veći od nacionalnog prosjeka. Dakle sve dok ove različite troškove života ne uzmemo u obzir, čudit ćemo se zbog čega ovo što radimo ne daje rezultate, a naši će mladi, sposobni, a i oni stariji ići trbuhom za kruhom u druge zemlje. Dakle dokle god nam cilj bude dati svima jednako, a bez obzira na njihove potrebe za podmirenjem troškova života, nećemo moći ostvariti značajne iskorake kojim težimo. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sada raspravu ima gospodin Krstičević. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Vratimo se malo na metodologiju. Ministar odnosno njegovo desetočlano povjerenstvo za plaćanje te minimalne plaće prema čl. 6 prati, do sada odnosno je trebalo pratiti određenih 6 parametara i sada se stavkom 2 članka ove direktive dodaju 2 nova parametra za praćenje minimalne plaće, to su kretanje produktivnosti i promjene u kupovnoj moći i minimalne plaće. Obzirom da su ove navedene promjene o kupovnoj moći i inflacija koja je već prethodno bila jedan od kriterija, gotovo jedno te isto ja bi se malo osvrnio na parametar produktivnosti koji do sada nije bio u zakonu. Naime, ako pokušamo definirat produktivnost možemo reći da je to omjer proizvedenih roba i broja radnih sati koji su za taj proizvod bili potrebni. Politika plaća koja se ravna prema toj produktivnosti kaže ako se produktivnost poveća za neki faktor toliko bi se trebala povećati plaća. I sad to prosječnom uhu zvuči na prvu fer, analogijom također fer zvuči i da se porast produktivnosti uračuna prilikom određivanja minimalne plaće. Naravno, pitanje hoće li produktivnost rasti, hoće li ga ministar i Vlada uvažiti i pretvoriti ga u određeni rast plaća tu i dalje ostaje otvoreno. Al sad dolazimo do onoga što nema često priliku doć u javni prostor ili barem u fokus. Znači upravo ovaka politika plaća je odgovarajuća samo uz pretpostavku da je trenutna zatečena postojeća podjela dohotka pravedna jer sa ovakim zakonom čak i ako ministar i Vlada uvaže rast produktivnosti neće se ni za milimetar niti za dlaku promijenit odnos raspodijele dohotka. Ako je nama cilj promicanje interesa radnika, ako je nama ovdje cilj smanjenje nejednakosti, ako je nama cilj bolje društvo, e onda je potrebno voditi neku drugačiju politiku plaća koja mora biti ekspanzivna. Temeljna ideja te ekspanzivne politike plaća je da plaće trebaju rasti više od rasta produktivnosti i to bit uvećane barem za povećanje troškova života. Jasno dolazimo do zaključka da se time smanjuje dobit tog poduzeća, ali se itekako uvećava udio plaće radnika. I samo takvom preraspodjelom dohotka može doći do kakve takve promjene u društvenim odnosima. Danas u raspravama smo mogli čut da ovake formalne izmjene zakona nisu pogrešne zbog toga što one propisuju, već da i postoji problem što one ne adresiraju tri ključne stvari, automatsku indeksaciju, dostojanstvenu plaću, nadzor inspekcije i sanaciju provedbi odredbi zakona. Automatska indeksacija bi definitivno anulirala ovisnost povećanja najnižih plaća o dobroj volji ministra i Vlade, što je vjerojatno možda i razlog zbog kojih nije uvedena. I onako potplaćeni radnici ne bi trebali čekati kraj godine za povećanje plaća ako su troškovi nastali npr. u prvom tromjesečju. Ministri i premijeri nažalost ne bi imali mehanizme zauzdavanja sindikalnih središnjica niti prostora za predizborne manipulacije tempiranih povećanja plaća. Uvođenjem automatske indeksacije mi sigurno ne bi bili pioniri na razini EU već pet država ima takav model. Automatska indeksacija je minimum koji je potrebno napravit za mnoge radnije u teškom položaju jer svaka dodatna poskupljenja troškova života njih tjera u očaj. Naravno, algoritmi koji bi se u tom slučaju upotrebljavali ne bi nikoga spriječili da povremeno pojedinačno predizborno naravno kao poklon, povećava tu visinu minimalne plaće. Druga stvar koju ovaj zakon adresira je dostojanstvena plaća. Evo slušali smo danas tu stvarno jako puta su određene kolegice i kolege ponovile indikatore adekvatnosti minimalne plaće odnosno udjele te minimalne plaće u medijalnoj i prosječnoj plaći. Bitno je spomenit jednu stvar, kolega Vidiš je nešto o tome govorio, al ne po meni sa prave pozicije, da su ti indikatori spomenuti u direktivi, ali o tome koliko su oni univerzalni i koliko ih slijepo trebamo slijedit govori podatak da su u direktivi stavljeni u skupinu neobavezujućih kriterija. Obzirom naravno na učestalost pozivanja na navedene kriterije moram naglasit još jedan put, ti numerički pokazatelji u RH nisu adekvatni. E zašto nisu adekvatni? Pa zato što je Hrvatska zemlja europskih visokih cijena, zato što je Hrvatska nažalost zemlja niskih plaća, zato što je Hrvatska zemlja u kojoj su prosječna i medijalna plaća među najnižima u Europi. Upravo zbog toga je za sve radnike na minimalcu uvreda da se na takve numeričke pokazatelje cijeli dan pozicija i poziva. Ti ljudi su siromašni, oni jedva spajaju kraj s krajem. Mi imamo značajna istraživanja koja govore tome u prilog i koja kažu da 50% radnika na minimalnoj plaći ima poteškoća u spajanju kraja s krajem. Još jedan put ponavljam, predlagatelj ako nije želio kršiti Ustav RH morao je u ovaj prijedlog zakona uvrstit takve odredbe kojima bi minimalne plaće ujedno imale i kriterije dostojanstvene. Treću stvar naravno koju niste adresirali to smo već govorili jest nadzor, inspekcija i sanacija. Pravedno izrađen sustav koji bi izgledao izgledao bi ustvari tako da nema eu sredstava, nema subvencija, nema poslova s državom za poslodavce koji nemaju kolektivni ugovor i koji ne isplaćuju minimalnu dostojanstvenu plaću. Nadalje, Državni inspektorat se sa malim brojem inspekcija na području rada pokazao kao jedno nezadovoljavajuće rješenje. SDP je već predlagao, a takve su bile i preporuke Eurofounda da se inspekcija rada osnaži kadrovima iz sindikalnih redova, kako se ne bi događalo odnosno kako bi se spriječilo da ljudi za pošten rad žive ispod granica ljudskog dostojanstva. Da se ne bi događalo da za nedostojanstvenu tu minimalnu plaću o kojoj danas pričamo, ljudi moraju radit prekovremeno, noću i neradnim danima. Također podnijeli smo i još 2021. amandman prilikom izmjena Zakona o radu da se naime u minimalnu plaću za puno radno vrijeme ne bi trebao računati dodatak za minuli rad. Smisao dodatka za minuli rad kao i svih ugovorenih i određenih dodataka na plaću ne bi trebalo bit povećanje plaće u ovom slučaju iznad minimalne odnosno trebalo bi bit, a ne subsumiranje toga u ovu minimalnu plaću. Vrlo brzo će proći godina dana i Vlada će sukladno direktivi morat poslat svoj prvi izvještaj Europskoj komisiji i u njemu će morati reći kako ona zaista namjerava povećat obuhvat kolektivnih ugovora na razini države i tu neće biti koristi od izmotavanja kakve smo imali pred samo stupanje direktive na snagu da su to nerealni zahtjevi. Neće tu se moći reći da je to nekakva prevelika stopa i da je zapravo kako ste napisali pravo radnika da on bude nezaštićen, prevaren i ponižen. Tako da mislim da je već sad vrijeme da počmete razmišljat šta ćete napisat ili možda da u ovom trenutku pitate nešto i same sindikate. Ja znam da pozicija političke opozicije nije ona s koje ćete uzimat neke savjete, ali evo ja ću za kraj dat jedan sindikalni. Znači iz javne nabave i subvencija isključite sve poduzetnike koji odbijaju kolektivno pregovarati, koji opstruiraju pregovore i koji krše kolektivne ugovore. Hvala. Hvala predsjedavajući. evo drago mi što ste otvorili ovu temu, ja sam isto htio podebljati ovo što ste rekli, naime jaz u produktivnosti tzv. productivity gap sve veći je i veći od '70.-tih godina prošlog stoljeća u svijetu naravno govorim. Vidimo da produktivnost raste i da plaće jednostavno ne slijede tu produktivnost. te plaće će slijediti rast produktivnosti zapravo je, zapravo je upitno kako ćemo mi to računati. Poznato je, a to se pogotovo odnosi na radnike koji imaju niske plaće da oni u pravilu zarade puno, puno, puno, puno više pa i o tome je kolega iz HDZ-a govorio o primjeru na benzinskoj nego, nego što su oni plaćeni. Tako da mi moramo stvarno kao društvo gledati malo drugačije o tome tko ima koristi od toga

Čak i kada bi se uzela u obzir i adekvatno izračunala povećanja produktivnosti raspodjela dohotka ne bi bila pravedna. I to je ono što je bitno naglasiti. Ono što nitko ne otvara. Ako mi želimo stvarno promijeniti određene društvene odnose i poboljšat položaj radnika onda bi se njihova plaća uz tu produktivnost trebala još povećavati za barem onu promjenu troškova života koja se u prethodnom periodu i dogodila. Hvala. Hvala lijepo. Poštovani kolega ne bih htjela biti đavolji odvjetnik, ali vi ste i u raspravi kad ste raspravljali u ime kluba i u pojedinačnoj raspravi dosta ukazivali na temu indeksacije i važnost i nešto što bi trebalo biti. E sad, naravno da u prvom čitanju predlagatelj sluša ono što se u raspravi govori i onda do drugog čitanja nešto prihvati, a nešto ne prihvati, a onda kad u drugom čitanju vidimo da nije prihvatio idemo s amandmanima. Mene zanima bila je rasprava i na vašem odboru kako je uopće predlagatelj reagirao na to i koji su mu bili argumenti zašto ne ili zašto da. Hvala lijepo.

Tako da se vratimo na ono što sam govorimo u izlaganju u ime kluba. Kada je trebalo slijediti upute EU prije 10 godina i provoditi antiradničke promjene u zakonu onda su one išle jedna za drugom na vrijeme. Kada ovu proradničku direktivu treba preuzeti u zakone onda se to radi u zadnji tren. To je po meni jasan indikator kako vladajući danas gledaju na odnos rada i kapitala. Hvala i vama. Sada ćemo preći na završne, na završna razmatranja, prvi Klub zastupnika SDP-a gospođa Ban, a onda gospodin Račan. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, Vlada tvrdi kako ovaj prijedlog ima za cilj poboljšanje životnih uvjeta naših građana. Mene zanima jesu li ove promjene doista dovoljne? Hrvatska ima dugogodišnji problem s minimalnim plaćama koje ne osiguravaju dostojanstven život našim radnicima, a predložene izmjene ne donose stvarna rješenja. Minimalna plaća za 2024. godinu je 840 eura bruto oko 670 eura neto. U Sloveniji je minimalna plaća 1.250 eura, u Njemačkoj 2.150 eura. Hrvatska je daleko od toga, a troškovi života u našoj zemlji u stalnom su porastu. Vlada se hvali povećanjem, ali pravo pitanje je kolikom to povećanje od 80-tak eura zaista poboljšava život naših radnika. U stvarnosti minimalna plaća i dalje znači borbu za preživljavanje, a ne za dostojanstven život. Govorimo o zemlji u kojoj više od 50% radnika na minimalnoj plaći jedva spaja kraj s krajem. Ti ljudi ne žive dostojanstveno. Oni su prisiljeni birati između hrane, plaćanja režija ili obrazovanja za svoju djecu. Ovakva situacija ne bi smjela biti norma u jednoj članici EU. Predložene izmjene zakona donose dva nova kriterija za izračun minimalne plaće. Kretanje produktivnosti i promjena kupovne moći. No, ove promjene neće značiti ništa ako ne budu praćene konkretnim akcijama. Produktivnost može rasti, ali ako se ne prati stvari rast plaća radnici neće osjetiti nikakvo poboljšanje. S druge strane kupovna moć naših građana svakodnevno opada jer cijene hrane i energenata neumoljivo rastu. Ako minimalna plaća na prati ove promjene u stvarnom vremenu svaka izmjena postaje samo formalnost. Zašto onda ne uvesti onu automatsku indeksaciju minimalne plaće o kojoj od jutra govorimo? U mnogim državama EU poput Belgije, Nizozemske, Francuske i Poljske automatska indeksacija već je uvedena. Ondje radnici znaju da će njihove plaće rasti u skladu s troškovima života i kretanjem produktivnosti. Ako troškovi života našeg radnika značajno porastu već u prvom tromjesečju, zašto on mora čekati kraj godine na povišicu? Ovakav sustav dovodi radnike o političkoj volji i predizbornim obećanjima, što je apsolutno neprihvatljivo, drugi veliki problem odnosi se na kolektivno pregovaranje. Iako EU jasno stavlja naglasak na promicanje kolektivnog pregovaranja, naš zakon i dalje ne daje dovoljno poticaja za njegovu provedbu. On je u Hrvatskoj na sramotno niskim razinama, samo mali broj radnika je pokriven kolektivnim ugovorima. Zbog toga je nužno izraditi akcijski plan za njegovo promicanje, a do sada ne vidimo ozbiljne poteze u tom smjeru. Bez jačanja ovog sustava, radnici ostaju prepušteni volji poslodavaca, a njihova prava ne mogu biti u potpunosti

podaci pokazuju da ona doseže 54% prosječne bruto plaće i 63% medijalne plaće. Jasno je da je to nedovoljno. Neprihvatljivo je da radnici u 21. st. rade prekovremeno ili noću bez da im se isplaćuju dodaci, pa čak i minimalna plaća. Stoga pozivam Vladu da preispita svoj prijedlog jer naši radnici zaslužuju plaću koja im omogućuje dostojanstven život, a ne da budu prisiljeni birati između hrane i režija. Zaslužuju sustav koji će osigurati automatsku prilagodbu plaća troškovima života i jake sindikate i kolektivno pregovaranje koje će štititi njihova prava. Radnici ne smiju više čekati. Hvala vam lijepa. S obzirom da je ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnim plaćama korak naprijed, Klub SDP-a će ga podržati, ali ja ću ponoviti vrlo jasno. Apeliramo na predlagatelja da još jednom razmotri za drugo čitanje dva, dvije ključne stvari koje mi ovdje zamjeramo. Prva je indeksacija plaća, a druga je da se poštuje direktiva EU u cijelosti odnosno u njenoj namjeri, a to je da se ojača kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj stimulacijom poslodavaca i sindikata u tom smjeru. Hvala. Sada je na redu Klub zastupnika Mosta i g. Ivica Ledenko. Ledenko ili Ledenko jer uvijek griješim. Ledenko. Ovaj, mi Istrijani, znate, uvijek Hvala predsjedavajući. Evo, ja ću u ovim 5 minuta pokušati otprilike sublimirati ono o čemu smo mi već iz Mosta govorili. Prva stvar je ona dakle da mi nikako ne možemo podržati da minimalna plaća bude oporezovana. Dakle ako smo nešto nazvali minimalnom, to ne smije biti oporezovano. Ovdje podižući minimalnu plaću na 970 eura bruto i podižući osnovnicu na 600 eura ulazi, dakle taj jedan zamišljeni radnik ulazi u porezne škare od 30-ak do 50-ak eura i to je ono što je neprihvatljivo i molim da pokušate učiniti to da minimalna plaća, kad je već tako nazovemo, ne bude oporezovana. Ono što danas možemo u Hrvatskoj vidjeti, možemo vidjeti da polovica radnika, dakle medijalna plaća iznosi 1134 eura, dakle polovica radnika radi ispod te plaće, ako obuhvatilo 2/3 radnika, 2/3 radnika radi ispod 1315 eura. Da li oni sa tim iznosima mogu biti kreditno sposobni? Da li mogu otići u banku i podići kredit? Mogu. Ali, kad podignu taj kredit, oni su onda u dužničkom ropstvu i oni nemaju za osnovne, za ono što nazivamo dostojanstveno i društveno uključiva plaća. Što bi trebala biti društveno i dostojanstveno uključiva plaća? To bi bila, trebala biti plaća koja će omogućiti radniku koji svaki dan se diže i ide na svoj posao, odrađiva svoje zadatke, da nakon godinu dana rada ima pravo na godišnji odmor od 15 dana, da može biti društveno uključiv, da može odlaziti na kulturna događanja. Naravno, uz rješavanje onih svojih osnovnih životnih potreba. Da bi to jedan čovjek mogao, njegova plaća bi trebala biti, evo po profesoru Jurčiću, negdje oko 2 tisuće eura u Hrvatskoj. Koliko smo mi daleko od toga, to sami znate i ne trebamo puno o tome govoriti. Javni sektor je dobio povećanje plaća, sindikati su osjetili moment predizbora i Vladi to nije bilo mrsko, time je na neki način pred izbore imala jednu dobitnu kartu. Međutim, realni sektor je povukao ručnu i nije slijedio ono što se događalo u javnom sektoru. Dakle tamo se plaće nisu podigle i zato danas, zašto je tome tako? Jedan od razloga je što je javni sektor pokriven u 80% sa kolektivnim ugovorom, a privatni, ono što zovemo realni sektor negdje do trećine, neki kažu čak i manje od 30%. Ja sam jednu sličicu iz realnog sektora kazao, a to je iz telekomunikacijskih sektora. Naime, prije privatizacije telekoma, 27% kvote se koristilo za plaće i za primanja zaposlenika. Danas, nakon privatizacije više kompanija na hrvatskom tlu, ali su ti, te kvote od 6,7 do 12%. Dakle samo toliko se troši na radnike. To su vam tvrtke koje imaju svoja sjedišta u Europi, nisu one došle od ne znam gdje, pa i mi smo u Europi. Tamo imaju kolektivne ugovore, tamo imaju višestruko veće plaće nego li isti njihove kolege koje rade u istoj tvrtki i čak imaju i veće profite, zamislite, ali evo, na kojim su oni postotcima, u njih se ulaže 10% od ukupnih troškova. Zapamtite onu činjenicu, 27 je bilo nekad. Prije privatizacije. Dakle tamo vam otprilike je 50% ljudi zaposlenih sa visokom stručnom spremom, dakle možemo i staviti u ekvivalent javne uprave, gdje ima više visokoobrazovanih ljudi, ali tih 50% odnosno 70% ljudi u toj tvrtki radi ispod prosječne plaće. Prosječna plaća u telekom sektoru je 20% ispod državne plaće. Možete to zamisliti, visoko profitabilne tvrtke, a plaće su 20% ispod prosjeka. Ono što sam i prije naveo, držim da moramo te tvrtke prisiliti ako dolaze na javni novac, ako dolaze na javnu nabavu da ih se isključi ukoliko nemaju u tim tvrtkama sklopljene kolektivne ugovore ili barem da vrednujemo one tvrtke koje dolaze na javnu nabavu sa nekim dodatnim bonusom u odnosu na one koje nemaju kolektivni, kolektivni ugovor. Sjetimo se i uvođenja eura kada su nas iz HNB-a i premijer Plenković obavijestili da se neće ništa nužno dogoditi i da će kava poskupjeti tek nekoliko lipa. Svi znamo što se dogodilo. Hvala lijepo. Gospođa Danica Baričević, Klub zastupnika HDZ-a završno. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege, evo mi u klubu HDZ-a zapravo pozdravljamo što će i ostali klubovi podržati ove izmjene i dopune Zakona o minimalnoj plaći što zapravo govori o činjenici da ova Vlada dobar posao, da radi na zaštiti i jačanju materijalnog prava i položaja građana RH provodeći i stvarajući uvjete za rast plaća. Dakle htjela bih još jedanput podsjetiti na rekordan rast plaća koje ova Vlada napravila u ovom mandatu. Prosječna neto plaća u proteklih 8 godina porasla je za plus 76% sa 740 eura na 1.315 eura, medijalna neto plaća u istom tom razdoblju porasla je za plus 69% sa 656 eura na 1.106 eura, a minimalna neto plaća je u istom razdoblju u ovih 8 godina porasla za plus 103% sa 331 eura na 672 eura. Znači imamo nikad veći i nikad brži rast minimalne plaće što i danas imamo ispred nas. Dakle isto tako treba napomenuti da će ovaj rast minimalne plaće koji iznosi više od 15% predstaviti i opterećenje za poslodavce ali svakako će se pružiti podrška poslodavcima u prilagodbi vezano za ovu novu minimalnu plaću. Osigurat će se i kompenzacijske mjere koje će se provoditi od 1. siječnja 2025. godine za sve poslodavce. I na kraju želim zaključiti da klub HDZ-a pozdravlja nastavak rasta minimalne plaće kako bi očuvala kupovnu moć unutar ove socijalno ranjive skupine za radnike RH. Zahvaljujem. I na kraju gospođa Ivana Mujkić, Domovinski pokret. Izvolite. **Mujkić, Ivana (DP)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, završno na ovu temu svakako je pohvalno da će minimalna plaća rasti, međutim trebamo razgovarati o činjenicama. Činjenica je zapravo da je plaća rasla u posljednjih nekoliko godina, ona je realno rasla, nominalno rasla međutim trebamo biti realni i zapitati se koliko je ona zaista rasla kada to stavimo u kontekst inflacije. Isto tako treba reći da će ovo povećanje plaća najviše osjetit dakle poslodavci, ali isto tako da će zahvaljujući porezima dodatan priljev sredstava osjetiti i država odnosno jedinica lokalne samouprave. Isto tako danas se puno govorilo o porezu na dohodak, odlukama lokalnih jedinica koje su se donosile u to vrijeme kada je ukinut prirez. Ja sam u tom trenutku bila u poziciji nekoga tko to promatra iz iz jedinica lokalne samouprave i moram reći i trebamo razgovarati o činjenicama i reći da je prirez bio prihod jedinica lokalne samouprave, isključivi prihod jedinica međutim da bi se taj gubitak sredstava nadoknadio, jedinice lokalne samouprave su bile pred odabirom hoće li se odreći jednog dijela sredstava i samim time ukidati određena prava koja građani imaju porez na dohodak, kako bi nadoknadili to, kako bi mogli nastaviti provoditi svoje infrastrukturne projekte i sve ostalo. Dakle treba isto tako naglasiti da porez na dohodak nije isključivi prihod jedinica lokalne samouprave i da je dizanjem zapravo sve one jedinice lokalne samouprave koje su podigle poreze kako bi nadoknadile taj gubitak, zapravo su doprinijele tome da se podigao i priljev sredstava u županije i za decentralizirane funkcije jer znamo da je porez na dohodak dijelom pripada i županijama i decentraliziranim funkcijama. Što se tiče konkretnog primjera, ja sam u svojoj replici govorila o porezu o, odnosno olakšicama koje se tiču mirovinskog osiguranja dakle prvog stupa mirovinskog osiguranja. Sada trenutno dakle sve osobe koje imaju plaću nižu od 1.300 eura bruto imaju pravo na tu olakšicu. Na jednom primjeru evo osobe samca iz Zagreba koji ima plaću 840 eura u brutu dakle za prvi stup mirovinskog izdvaja 91 eura umjesto 126, znači nekakvih 35 eura uštede. Kada dođe do podizanja plaće, kada ta plaća ode u brutu na 970 eura, ukoliko se ovaj prag ne podigne, takva osoba će plaćati 120 eura umjesto 145 eura, dakle ta ušteda već sada pada na 25 eura. Osim toga naravno da će povećanjem ove plaće osobe izdvajati više za porez na dohodak. Da bismo zadržali barem ovu razinu uštede koje ostvaruju osobe koje imaju minimalnu plaću, taj prag bi se trebao podići barem na 1.450 eura, kako bismo zadržali barem tu uštedu od 35 eura. Kad pričamo o 35 eura to zaista nije puno i to je zaista jedan simboličan iznos, međutim mi moramo biti svjesni da 35 eura nije isto nama koji imamo daleko iznad prosjeka plaće kao osobama koje imaju minimalne plaće u Hrvatskoj. Upravo zato mislim da horizontalno provođenje nekakvih mjera i poreza vrlo često i nije pošteno i nije dobro i da bismo puno manje mi koji imamo veće plaće osjetili povećanje poreza, nego što će to osjetiti i nažalost osjećaju građani koji će, koji ulaze u porezne škare. Mi ćemo se prisjetiti da je nekoć situacija bila drugačija i da je porezni odbitak zapravo pokrivao tu osnovicu za izračun poreza na dohodak i da nisu ni plaćali porez na dohodak, međutim to sada više nije tako i smatram zaista da bez obzira na osobni odbitak minimalne plaće ne bi trebalo oporezivati. Reći ću još, evo samo da primjerice Vukovar i JLS razvrstane u prvu skupinu imaju poreznu, porezno rasterećenje odnosno olakšicu, plaćaju 50% poreza na dohodak, što je zapravo dobar primjer i treba bit pokazatelj u kojem smjeru trebamo ići što se tiče i regionalne politike jer na taj način evo i na, na područjima koja su raseljena zapravo možemo potaknuti i doseljavanje, ali i napraviti jednu razliku na kojoj će ljudi osjetiti povećanje plaće čak i na takvim mjerama. Dakle još jednom završno, smatramo naravno da je povećanje plaća, minimalne bruto plaće dobrodošlo, da treba nastojati da to ide u tom istom smjeru, međutim trebamo biti realni i trebamo to sagledat na način da ne gledamo samo nominalno povećanje nego i realno, hvala vam. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa i time zaključujem raspravu o tom prvom čitanju ovog Zakona o minimalnoj plaći i ovaj glasat ćemo kada se steknu uvjeti,

prvo odgovor na repliku,

prvo odgovor na repliku,

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege, evo mi u klubu HDZ-a zapravo

Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani i uvaženi kolege i kolegice

odgovor na repliku,